sjednicom. Na dnevnom redu je: 1. Prijedlog strategije suzbijanja korupcije Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 129. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbori za pravosuđe, Ustav, Poslovnik i politički sustav, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i zdravstvo i socijalnu skrb. Izvješća ste primili na sjednici. Državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Marina Dujmović-Vuković će dodatno obrazložiti Prijedlog. Izvolite državna tajnice. Poštovani gospodine predsjedavajući, gospođe i gospodo. Nesporno je da je korupcija kao štetna društvena pojava narušava temelje društvene vrijednosti, a među najznačajnijim posljedicama korupcije je gubitak javnog povjerenja u tijela državne vlasti. Nacionalnim programom suzbijanja korupcije koji je Hrvatski sabor usvojio u ožujku 2006. godine stvoren je pravni okvir za donošenje i provedbu akcijskog plana kojeg su izradila tijela državne vlasti zadužena za implementaciju samog programa. Dosljedna provedba Nacionalnog programa suzbijanja korupcije 26/2008. pokazala je da uistinu jedino sustavno provođenje mjera za suzbijanje korupcije te angažiranje svih instanci može donijeti poboljšanja. Provodeći obveze iz Nacionalnog programa donesen je zakon o financiranju političkih stranaka, izmijenjeno je zakonodavstvo lokalnim izborima, uveden je neposredni izbor gradonačelnika, načelnika, župana. Profesionalizirana su najviša rukovodeća mjesta u središnjim tijelima državne uprave a Zakon o javnoj nabavi usklađen je sa standardima Europske unije. Pooštrene su kazne za korupcijska kaznena djela a izmjenama ZKP-a omogućena je primjena posebnih izvidnih mjera za sva korupcijska kaznena djela iz nadležnosti USKOK-a. O napretku koji je ostvaren izmjenom zakonodavnog okvira i jačanjem institucija najbolje govore brojke. Tako je u 2007. godini za 34% povećan broj osuđujućih presuda u korupcijskim slučajevima a zamrznuto je više od 15 milijuna EUR-a. Također valja naglasiti da je Hrvatska s ocjenom 4,1 na indeksu percepcije korupcije za 2007. godinu zabilježila najveću ocjenu od 1999. kada je po prvi put bila obuhvaćena ovim istraživanjem. Na temelju istraživanja o prisutnosti korupcije procijenjeno je protiv kojih pojavnih oblika i u kojim segmentima društva treba usmjeriti djelovanje u borbi protiv korupcije, gdje se treba usredotočiti te naglasiti potrebne prioritete djelovanja. Predloženi nacrt strategije suzbijanja korupcije izrađen je na temelju revizije provedbe nacionalnog programa te u suradnji sa širokim krugom sudionika. Osim državnih tijela u rad su bili uključeni članovi akademske zajednice kao i nevladin sektor. Pored toga o radnom nacrtu dokumenta raspravljalo se na Okruglom stolu u Hrvatskom saboru te na sjednici Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe mjera suzbijanja korupcije. Nacrt strategije definira korupciju kao nedopuštenu razmjenu između javnog dužnosnika i druge osobe u cilju ostvarivanja vlastitih probitaka. Načela koja promovira strategija temelji su modernog pravnog sustava te obvezuju na stalno promišljanje, nadzor i provedbu vladavine prava dobre prakse odgovornosti, suradnje, prevencije. Težište strategije stavljeno je na jačanje institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije, potpunu afirmaciju pristupa nulte tolerancije na korupciju, snaženju integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela državne vlasti i drugih oblika preventivnog djelovanja te međuresornu suradnju i suradnju s organizacijama civilnog društva. U borbi protiv korupcije važno je zajedničko djelovanje i provođenje antikorupcijskih mjera. Upravo zato koordinacija između ministarstava ojačana je odlukom Vlade o osnivanju Povjerenstva za provedbu mjera suzbijanja korupcije u koje su uključeni predstavnici državnih tijela na razini zamjenika čelnika tijela. Ujedno su sva tijela zadužena odrediti unutarnje ustrojstvene jedinice za provedbu mjera suzbijanja korupcije iz svog resora. Vođenje Povjerenstva u nadležnosti je ministrice pravosuđa. Također jasno se određuje položaj Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcija koje je radno tijelo Sabora kako bi se osigurala mogućnost proaktivnog djelovanja, učinkovitog praćenja i usmjeravanja provedbe strategije. Strategijom se utvrđuju posebna područja sprečavanja korupcije i ciljevi. U području sprečavanja sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti potrebna je nadogradnja provedbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa a u cilju jačanja integriteta državnih dužnosnika treba izraditi jasne smjernice o postavljenim zabranama. U području financiranja političkih stranaka potrebna je izrada sveobuhvatne analize provedbe učinaka zakona u praksi te sustavno korištenje i jačanje mehanizama financijske kontrole. Glede ostvarivanja prava na pristup informacijama potrebno je nastaviti s razvojem sadržaja portala javne uprave te posebno jasno odrediti koje su iznimke od općeg prava na pristup informacijama. Javni službenici poštujući pravila doprinose ojačavanju povjerenja građana u javnu vlast. U konačnici etički kodeksi svakog pojedinca čine temelj nacionalnog integriteta. To je odgovornost svakog građanina neovisno o statusu. Integritet uključuje čestitost, poštenje, povjerenje, vjerodostojnost, pravednost, pravilnost i postojanost. Vrijednosti koje omogućuju jednakost svim pojedincima i organizacijama. Potrebna je nadogradnja integriteta državnih službi. Jačanjem etičkog integriteta državnih službenika kroz daljnji razvoj antikorupcijskog usavršavanja u državnoj službi te uvođenje samoprocjene i upravljanja rizikom na individualnoj i organizacijskoj razini. U području gospodarstva potrebna je nadogradnja nastavkom pojednostavljenja poslovne regulative, sustavnom primjenom svih postojećih kontrolnih mehanizama u cilju sprečavanja fenomena neprijavljenog gospodarstva tzv. sive ekonomije. Donošenjem prostornih planova u svim jedinicama lokalne samouprave. U javnim financijama potrebna je nadogradnja provedbom Zakona o osobnom identifikacijskom broju kao važnom instrumentu za borbu protiv korupcije. Jačanje postojeće unutarnje i vanjske strukture financijske kontrole u cilju poboljšanja i unapređenja poslovanja svih korisnika proračuna te uspostavljanja transparentnog i lako pristupačnog sustava širenjem kruga potencijalnih prijavljivača nepravilnosti. U javnim nabavama potrebna je nadogradnja sustava javnih nabava koji pored sklapanja ugovora u javnoj nabavi robe radova i usluga obuhvaća i ugovore o dodjeli koncesija i ugovore o javno-privatnom partnerstvu. U području zaštite zviždača potrebna je nadogradnja izmjenama zakonodavnog okvira u cilju zaštite osoba koje u dobroj vjeru prijavljuju korupciju te podizanjem svijesti o sustavu odgovornosti i potrebe zaštite tih osoba. U pravosuđu potrebno je nastaviti s aktivnostima u cilju potpune provedbe reforme pravosuđa, a posebice onih mjera koje su usmjerene na podizanje učinkovitosti, nepristranosti i profesionalnosti u pravosuđu. U zdravstvu nadogradnja donošenjem propisa kojim bi se obvezalo sustavno poštivanje kriterija objektivnosti i razvidnosti, preispitivanje sustave nabave za bolnice u cilju utvrđivanja mogućih korupcijskih rizika kao i daljnje jačanje kapaciteta zdravstvenog sustava. U znanosti, obrazovanju i športu potrebno je osigurati transparentno korištenje sredstava predviđenih za te djelatnosti, financirati projekte udruga koje svojim programima razvijaju antikorupcijsku svijest kod djece i mladih te propisati kriterije za odabir znanstvenih novaka i kriterije za nabavku znanstvene opreme. U kaznenom progonu i primjeni kaznenog prava potrebno je nastaviti ustrajati na otkrivanju i progonu korupcije visoke razine, kroz kazneni postupak utvrditi i oduzeti imovinsku korist stečenu korupcijskim kaznenim djelima te je potrebno ostvariti bolju međuresornu suradnju s poreznom, carinskom, upravnom, deviznim inspektoratom kao i s drugim državnim tijelima. Međunarodnu suradnju treba nastaviti aktivnim djelovanjem u radu Vijeća Europe kao i u ostalim regionalnim inicijativama te unaprjeđivanjem operativne suradnje na suzbijanju korupcije s ostalim državama kroz Interpol, Europol i Eurojust. Zbog potreba širenja javne svijesti o štetnosti korupcije, potrebno je sustavno organizirati, provoditi edukaciju učenika i studenata, organiziranje okruglih stolova o praćenju provedbe strategije, poticanje rada nevladinih organizacija u borbi protiv korupcije. Predloženom strategijom, posebno je istaknuta potreba jačanja integriteta u javnim službama kao temelja vjerodostojnom, profesionalnom i ujednačenom postupanju. Osim toga, posebna pozornost usmjerena je jačanju međuagencijske i međunarodne suradnje te suradnje s civilnim društvom. Strategija se izvršava kroz akcijski plan za borbu protiv korupcije koji će se revidirati svake godine. Na taj se način omogućuje stalno procjenjivanje razine postignuća zadanih ciljeva. Ovaj nadzor strategije izrađen je na temelju iskustva stečenog u provedbi prethodnog nacionalnog programa, ali predstavlja i novi dobro promišljeni pravni okvir za nastavak sustavnog rada na suzbijanju korupcije u našem društvu. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za pravosuđe, predsjednik odbora gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Hvala vam Hvala vam Prijedlog strategije suzbijanja korupcije koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 5. lipnja 2008. godine. Odbor je Prijedlog strategije suzbijanja korupcije razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela u dijelu koji se odnosi na djelokrug rada Odbora za pravosuđe. uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja istaknula je da se prijedlogom strategije revidira Nacionalni program suzbijanja korupcije 2006./2008. prioritetni ciljevi strategije su unaprjeđenje pravnog i institucionalnog okvira, jačanje integriteta i odgovornosti u radu tijela javne vlasti, unaprjeđenje međunarodne suradnje u borbu protiv korupcije, podizanje razine učinkovitosti, otkrivanja i progona koruptivnih kaznenih djela. U provedbi strategije posebna pozornost posvetiti će se koordinaciji i suradnji relevantnih institucija u provođenju antikoruptivne politike, sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, financiranju političkih stranaka, pravu na pristup informacijama, integritetu državnih službi. U području reforme pravosuđa nastaviti će se jačanje nezavisnosti, nepristranosti, profesionalnosti i stručnog usavršavanja u kojima je postignut zavidan napredak. U raspravi su članovi odbora jednoglasno podržali Prijedlog strategije suzbijanja korupcije kojom se unaprjeđuju oblici borbe protiv korupcije na temelju iskustva u provedbi nacionalnog programa suzbijanja korupcije za period 2006./2008. godine. Podržana je intencija Vlade Republike Hrvatske da se borbi protiv korupcije dade posebno mjesto, da se akcijski plan u strategiju suzbijanja korupcije revidira svake godine kako bi se postigla koordinacija svih institucija koje sudjeluju u provođenju antikoruptivne politike. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa 9 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg zaključka. Prihvaća se strategija suzbijanja korupcije. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, predsjednik Odbora gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb na svojoj 6. sjednici raspravljao je o ovoj temi kao zainteresirano radno tijelo. Odbor je ovu strategiju razmatrao prije svega u dijelu koji se odnosi na zdravstveni sustav tim prije što se zdravstveni sustav nalazi uvijek na jednom od prva tri mjesta po percepciji korupcije. Pozivajući se na Prijedlog strategije o suzbijanju korupcije kao i na uvodno obrazloženje predstavnice predlagatelja, sudionici su u vrlo opširnoj raspravi usuglasili da se sa uvodnom tvrdnjom da je strategija nastavak prethodnih antikorupcijskih programa 2006. do 2008. da je dobar nastavak te da je vidljivo značajno poboljšanje u borbi protiv korupcije. Strategija kao i akcijski plan za kojeg bi bilo dobro da je istovremeno u raspravi ima za cilj unaprijediti sve oblike borbe protiv korupcije mišljenje ja članova odbora. Percepcija javnosti o korupciji u zdravstvu s naglaskom na potkupljivost liječnika daleko je veća od stvarnog stanja, suglasili su se svi članovi odbora. Mišljenje o velikoj rasprostranjenosti korupcije u zdravstvu posebno ima štetan utjecaj na odnos liječnika i pacijenta, a što onda može odraziti se negativno i na uspješnost liječenja. Dostupnost zdravstvene zaštite je na visokom stupnju, međutim liste čekanja iz niza su razloga, a posebno zbog sve značajnijeg manjka liječnika i sveukupnih poteškoća u financiranju zdravstvenog sustava i dalje dugačke. Liste čekanja svakako potiču korupciju, a jedna od mjera za njeno otklanjanje je poboljšanje materijalnog položaja sveukupnog zdravstva, a samim time liječnika. Bilo bi korisno upozorili su članovi odbora, ponovo provesti anonimnu anketu među pacijentima nakon provedenog liječenja, a koja bi svakako dobila i dala objektivniju sliku o korupciji u sustavu zdravstva. Zadnja takva anketa provedena je prije sedam godina i pokazala je niski stupanj korupcije u zdravstvu. Rezultat je pokazao ispod 1,5% korupcije po iskazu bolesnika koji su napustili bolnicu. Javna nabava potrošnog materijala, lijekova i medicinske opreme možda je najveće područje korupcije u zdravstvu. Postojeći sustav nabave lijekova, potrošnog materijala, prehrane, opreme, nužno je preispitati budući da se radi o godišnjoj nabavi u vrijednosti od preko 7 milijardi kuna. Utvrđivanjem standardizacije dijagnostičkih i terapijskih postupaka kao i opreme, otklonit će subjektivni pristup i odlučivanje prilikom nabave, a time i mogući korupcijski rizik. Utjecaj farmaceutske industrije na korupciju u zdravstvenom sustavu je značajan. Zloupotrebom terapijskih i dijagnostičkih postupaka stimulira se nelegalnim načinom veća i neopravdana potrošnja. Zato je u procesu pružanja zdravstvene zaštite i postizanja većeg stupnja objektivnosti neophodno utvrditi kliničke smjernice za bolesti koje imaju izrazito skupo liječenje utemeljene na objektivnim kliničkim ispitivanjima o primjeni skupih lijekova. Pri tome treba potpuno isključiti utjecaj proizvođača lijekova na izradu ovakvih smjernica. Tijekom rasprave, vezano uz izvještavanje medija o pojedinim slučajevima korupcije u zdravstvu, izraženo je mišljenje da bi bilo korisno da svaka veća zdravstvena ustanova ima glasnogovornika čime bi se izbjegli mnogi nesporazumi između novinara i liječnika, a novinari bi dobili točnu i objektivnu informaciju. Uz predloženo provođenje profesionalne ankete objektivnu standardizaciju ukupne potrošnje, utvrđivanje algoritama za ključne bolesti, članovi odbora su se složili da je potrebno i pojačati međusobnu koordinaciju svih sudionika u sustavu zdravstva na provedbi strategije i učinkovitijeg suzbijanja korupcije. Nakon opširne rasprave, članovi odbora su uz ove prijedloge jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje Strategije suzbijanje korupcije. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Korupcija je problem koji je gotovo u svakom izvješću Europske komisije istican kao primjer neučinkovitog rada nadležnih tijela, prije svega neefikasnog i sporog pravosuđa, ali i neodlučnosti izvršne i zakonodavne vlasti Republike Hrvatske. Pitanje je da li smo svi mi od običnih građana do saborskih zastupnika svjesni koliku štetu korupcija donosi političkom, društvenom i gospodarskom razvoju Hrvatske. U svijetu se temeljem različitih istraživanja Svjetske banke procjenjuje da razmjeri korupcije iznose između tisuću i tisuću i 500 milijardi dolara što predstavlja 3 do 5% ukupne ekonomske aktivnosti. Svega 1% tih koruptivnih aktivnosti se otkrije. Ako takvu metodu primijenimo na Hrvatsku, dolazimo do procjene otprilike od oko 6 milijardi kuna štete izazvane korupcijom. Obzirom na iznose vezane uz USKOK-ova otkrića koji se kreću oko 2 milijarde kuna, usudio bih se očekivati da je ova procjena od 6 milijardi možda čak i preniska. Zašto je to bitno? Za tih 6 milijardi smanjen je rast bruto domaćeg proizvoda, time su manje plaće, manje su mirovine, a onda izdvajanja za zdravstvo i socijalnu skrb, za obrazovanje, znanost, za kulturu i to je poruka koja mora biti uporno ponavljana kako bi svi u Hrvatskoj shvatili zašto je korupcija najmoćnija bolest koja korozijom guši demokraciju. Borba protiv korupcije nije samo borba za sigurnost građana, ona je borba za slobodu i opći prosperitet Hrvatske. Izračunato je da bi kad bi uspjeli svesti borbu protiv korupcije na nivo kakav je u Europskoj uniji, naš bruto domaći proizvod porastao za 15%. Slovensko veleposlanstvo je ispitivalo iskustva svojih tvrtki u Hrvatskoj i došlo do saznanja da 40% njih ima problema sa korupcijom. Austrijski gospodarski ured je proveo jednu anketu sa svojim tvrtkama u Hrvatskoj, gdje su ocjenjivali problem suzbijanja korupcije, dakle koliko su oni smatrali da je to važno za njih. Na skali od 1 do 5 istaknuli su ocjenu 4,57 važnosti suzbijanja korupcije za njihovo poslovanje. Istovremeno zadovoljstvo rješavanja tog problema bilo je samo 1,90. Nije to problem Hrvatske, samo Hrvatske. 2008. u 33 zemlje svijeta pokazalo se na uzorku od 1186 direktora da 24% tvrtki je suočeno sa izborom plaćanja mita ili gubitka posla. 18% onih koji su odbili platiti mito izgubili su posao. Dakle Hrvatska nije specifikum. Ali po čemu se Hrvatska razlikuje od svijeta? Da vas podsjetim na slučaj finske "Patrije" ili "Simensa" u Njemačkoj gdje su vlasti oštro ustale protiv svojih tvrtki koje su pristale da plate mito u zemljama s kojima su poslovale. Dakle razlika je u našoj sposobnosti da se uhvatimo u koštac sa korupcijom. Strategija koja je pred nama danas, daje djelomičan odgovor na to pitanje. Ja moram odmah izraziti nezadovoljstvo kluba SDP-a što se predlagač nije odlučio da nam strategiju prezentira istovremeno sa akcijskim planom, jer bez akcijskog plana ova strategija zapravo ne znači ništa. Smatramo da bi uz akcijski plan strategija sveobuhvatnije prikazala zastupnicima budućnost suzbijanja korupcije u Hrvatskoj. Mi smo na ovaj način dobili jedan prazan okvir, istina donekle čvrst, međutim slika unutar tog okvira je blijeda i mi ne vidimo detalje na koji način se mislimo boriti sa rak-ranom suvremenog hrvatskog društva. Strategija je samo put kojim želimo doći do našeg cilja, a cilj je sigurno da Hrvatska bude pravna država. Sabor, Vlada, pravosuđe, Državno odvjetništvo, policija, moraju građanima osigurati sigurnost, solidarnost i prosperitet. Organizirani kriminal i korupcija crpe svoju snagu upravo iz neefikasnosti državnog aparata i to proporcionalno. Niti organizirani kriminal, niti korupcija nemaju ni stranačko, ni nacionalno obilježje. Pa u SDP-u smatramo da ako u Hrvatskoj postoje teme oko kojih možemo postići nacionalni konsenzus, onda je borba protiv organiziranog kriminala i korupcije sigurno jedna od tih tema. Ne rješavanje napada na ljude koji nude dokaze o korupciji, na novinare koji svojim tekstovima razotkrivaju veze organiziranog kriminala i pokvarenih političara upućuje građanima samo jednu poruku, pravna država ne funkcionira, postoji moćna paradržavna organizacija koja je upregla sve segmente društva u svoje kolo, a to znači da je demokracija mrtva. Ako je demokracija mrtva onda dolazimo do najgoreg stava koji polazi od pretpostavke da su svi korumpirani i da nema smisla boriti se protiv korupcije. Mi si moramo postaviti tri pitanja: Postoji li korupcija, kako se na nju gleda, koja je raširenost korupcije, u kojim područjima je najprisutnija i najštetnija i ako to znamo možemo doći do poante, a to je što sada učiniti u borbi sa korupcijom. Odgovore na ta pitanja možemo iščitati i u prijedlogu strategije koja je pred nama. To nije prva strategija. Sabor je 2002. godine donio prvu, 2006. drugu poznatu kao Nacionalni program suzbijanja korupcije 2006.-2008. i u njima možemo pratiti odnos hrvatskog društva prema korupciji. Treća strategija čiji je prijedlog danas pred nama temelji se na prethodne dvije. I možda je u uvodu ove strategije trebalo se kritički osvrnuti na najveće promašaje prethodne dvije, jer bi nam ta analiza mogla pomoći da dođemo do rješenja kako bi u narednom periodu borba protiv korupcije bila uspješnija. Odnos društva prema korupciji u Hrvatskoj pokazuje se kroz te tri strategije, da promjene idu od shvaćanja da je korupcija neminovna, da shvaćamo da je štetna, od shvaćanja da se samo moralno osuđuje prema današnjoj političkoj nužnosti reforme i suzbijanja korupcije. Na taj način u Hrvatskoj smo imali tri faze borbe protiv korupcije. Prvu fazu koja je trajala od osamostaljenja do kraja '90.-tih kada se smatralo da je korupcija moralno važna, ali ne i politički problem. Protiv korupcije tih deset godina osim proklinjanja i osude nije se puno poduzimalo. Najveće korupcijske afere čije posljedice osjećamo i danas nastale su upravo tih deset godina. Prisjetimo se da je trećina hrvatskih tvrtki tada otišla u stečaj, a 400 tisuća radnika ostalo bez posla. To je bilo doba nedemokratske korupcijske devijacije. Jedini lijek bilo je više demokracija koje počinje 2000. godine. Ali formalno početak druge faze borbe protiv korupcije u Hrvatskoj možemo uzeti godinu osnivanja USKOK-a, 2001. godine. U toj fazi jasno se priznaje da postoje problemi korupcije, počinju se stvarati programi i planovi, ali se njihova provedba ne ostvaruje kako je zamišljeno. Usvojeni su zakoni, prihvaćeni su programi nacionalne strategije, preuzete su međunarodne obveze. Međutim, prevladavaju riječi a ne djela. Prisjetimo se Bechtela, sunčanog Hvara, Brodosplita, Verone, premijerovih satova, "Maestra", "Dijagnoze", tajnih i javnih nabava MORH-a, autocesta, akademske korupcije, političke korupcije, netransparentnih listi čekanja u bolnicama, korupcije u medijima i da više ne nabrajam, jer će vjerojatno mnogi od vas govoriti o tome u pojedinačnim raspravama. unije prisiljava nas da uđemo u treću fazu u kojoj smo sada. Nije dovoljno imati zakone već ih treba provoditi. Nije dovoljno nagađati, treba mjeriti i odvagnuti prioritete, aktivirati sredstva, ljude i zadatke. Usudio bih se reći da formalni početak ove treće faze možemo opet vezati uz USKOK i formiranje Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala predviđenog ovom strategijom i akcijskim planom. USKOK je osnovan 2001. godine, međutim do danas on još nije 100% kadrovski ekipiran. Čine ga tužitelji, a ne istražitelji i bez učinkovite policije USKOK je nemoćan. Zabušava li netko u policiji ili je pod kontrolom korumpiranog političara, predmeti mogu skupljati prašinu u ladicama izlaziti iz ladice kad to nekom bude odgovaralo. Novim ustrojem smatram da će se ubrzati rješavanje predmeta iz sfera korupcije i organiziranog kriminala, jer znate mi do danas nemamo nijednu osudu iz sfere tzv. visoke korupcije. Pravdu ne treba samo ostvariti, ona treba biti viđena, poznata je izreka. Jer ljudi se ne ponašaju onako kako stvari jesu nego kako vide da stvari jesu. Znači konačna pravomoćna sudska presuda za kazneno djelo korupcije jedini je sigurni put za jačanje integriteta, odgovornosti i vjerodostojnosti tijela državne vlasti. Naime, građani kažu 72% državnih službenika je korumpirano. Indeks percepcije korupcije koju svake godine objavljuje "Transparency International" za Hrvatsku više nije najbolji pokazatelj. On se najviše koristi jer daje privid najvećeg pomaka. On zaista ove godine je najbolji, unazad nekoliko godina 4,1. Ali kolegice i kolege to nije prolazna ocjena. Na skali od 1 do 10 prva prolazna ocjena je 5, dakle mi vidimo da naša borba protiv korupcije u Hrvatskoj u ovom trenutku nema prolaznu ocjenu. Nacionalni program za suzbijanje korupcije koji je usvojen 2006. godine ukazao je da su u Hrvatskoj najveći problemi korupcije u sudstvu, zdravstvu, lokalnoj samoupravi, javnoj upravi i politici. Tako se i u novoj strategiji određuju prioriteti upravo u tim područjima. Javnost često izjednačava politiku sa djelovanjem političkih stranaka iako je politika svako obavljanje javne vlasti. To znači da političku volju i odlučnost za suzbijanje korupcije vlast najbolje pokazuje namjerom da korupciju odlučno suzbija upravo u politici i vlasti. Naime, iako u borbi protiv korupcije moramo ostvariti nacionalni konsenzus na način da sve političke stranke moraju unutar sebe pronaći dovoljno snage da ih svojih redova izbace sve one koji svoj politički položaj doživljavaju kao priliku za ostvarivanje osobne koristi, a ne kao služenje javnom dobru. Ipak najveću odgovornost imaju oni koji obnašaju vlast. Korupcija je uvijek, naglašavam uvijek, vezana ne samo za opću moralnost nego prije svega za vlast odnosno za moralnost u provođenju ovlasti, dužnosti ili javnih službi. Zato je svima nama, uvjeren sam, u interesu da ovdje u Hrvatskom saboru, središnjem hramu demokracije jasno zatražimo od svih nadležnih tijela i pojedinaca koje navodi ova strategije i akcijski plan da rade svoj posao, da nas redovito izvješćuju o poduzetim mjerama i rezultatima. Da bi mi mogli ocijeniti uspješnost tih mjera neophodni su indikatori temeljem kojih se evaluacija ostvaruje. Nažalost, tih indikatora nema i to je jedan od nedostataka ove strategije. Ako nema rezultata netko mora odgovarati za to. Mi možemo donijeti najbolju nacionalnu strategiju, najsadržajniji akcijski plan, ali ako nemamo časne, sposobne, motivirane i odgovorne ljude koji će tu strategiju i planove sprovoditi u stvarnost 24 sata 365 dana u godini, onda će ova strategija i plan biti samo još jedna šminka kojom kupujemo otvaranje 23. poglavlja i ulazak u Europsku uniju. Ja se nadam da nama u ovoj sabornici to nije cilj, da je nama cilj da Hrvatska bude dio Europske unije u kojoj će svi građani živjeti sigurno i imati povjerenje u javnu politiku i vjerodostojnost institucija društava. Tijelo koje bi trebalo pratiti provođenje ove strategije i akcijskog plana je Nacionalno vijeće za praćenje programa suzbijanja korupcije. To je tijelo koje je osnovao protekli saziv Sabora koji je u proteklom periodu bio jedan ukras, kako su neki rekli smokvin list i koji je zapravo pasivno primao izvješća na znanje, ali ništa nije činio da bude proaktivan i da aktivno djeluje. U strategiji koja je pred nama i akcijskom planu navodi se da će ovo tijelo u budućnosti imati veći značaj. U proteklih mjesec dana Nacionalno vijeće održalo je četiri sastanka na koja je smatram dalo svoj doprinos i pokazalo da je tijelo koje će zaista moći voditi računa da se ova strategija ostvaruje. Međutim, to treba biti zapisano u ovoj strategiji, to treba biti zapisano u ovom akcijskom planu i smatram da bi Nacionalno vijeće, da bi moglo ispunjavati svoj zadatak, moralo biti definirano kao sva ostala radna tijela Sabora. Pa kolegice i kolege, zar nije apsurd da mi danas usvajamo Strategiju borbi protiv korupcije u Hrvatskoj, a da Nacionalno vijeće nije imalo mogućnost da iznese svoje stavove kao radno tijelo Sabora, jer po Poslovniku to nije bilo moguće. Smatram da to ova strategija, akcijski plan te nakon toga ovaj Sabor svojom odlukom mora promijeniti. I na samom kraju, ova Strategija suzbijanja korupcije sigurno nije bez mane. Međutim uz pripadajući akcijski plan, a naglašavan još jednom šteta je što ga saborski zastupnici nisu vidjeli, te prijedloge za poboljšanje strategije za koje sam siguran da će biti danas ovdje u ovoj raspravi, za koje se nadam da će ih predlagač usvojiti a ne ignorirati. Ova strategija može predstavljati prvi korak prema učinkovitom sprječavanju suzbijanju korupcije, ali naglašavam to je zaista najlakši korak. Slijedi njegovo ostvarivanje u praksi koje će biti puno teže. Nadam se da će ovaj Sabor dati svoj doprinos da ova strategija zaživi u praksi. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega je netočno naveo da u godinama od 90.-te, rekao je sljedećih 10 godina, znači do 2000. nije bilo borbe protiv korupcije. Kolega bilo je borbe i svi mi koji smo tada davali ostavke, može vam svjedočiti o detalju poslije u kafiću. Ali nemojte iznositi Isto tako kaže 4.1 koliko je Amnesty international ocijenio prošle godine Hrvatsku nije prolazna ocjena. Jest prolazna ocjena jer je direktor iste Amnesty, organizacije Amnesty international rekao da je gradacija od tri na gore pozitivna.

Ispravljam, Transparent international, dakle, 4,1 jest pozitivna ocjena, negativna je od 3.0 na dolje, i nije točno dakle, da je negativna, pozitivna je iz toga što je to najviša ocjena svih zemalja bivše Jugoslavije i što je jedna od najviših ocjena kada uzmemo u obzir i nove zemlje članice Europske unije. Pa treba reći istinu. Isto tako nije točno da nema akcijskog plana. Akcijski plan ima svako ministarstvo i možete ga naći na Internetu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Klub zastupnika HNS-a, gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Hvala. Nacionalni program suzbijanja korupcije je jedno od 9 mjerila ili preduvjeta koje Hrvatska još mora ispuniti kako bi mogla otvoriti pregovore u svih 33 poglavlja. Kao što je poznato preuzeli smo obvezu da ta mjerila ili te preduvjete ispunimo do konca ovog kvartala, što praktično znači do 15. 7. ove godine, do konca zasjedanja ovoga Sabora. Konkretno to je mjerilo, dakle, Nacionalni program suzbijanja korupcije, koji pretpostavljam će uključivati ovu strategiju i nužan je akcijski plan. Dakle, nije dovoljno da ministarstva imaju, kakve god akcijske planove, nužan je akcijski plan kao sastavni dio nacionalnoga programa suzbijanja korupcije. To je mjerilo ili preduvjet za otvaranje Poglavlja 23. pravosuđe i temeljna prava. Mi znamo, svaki građanin ove zemlje zna a i visoki predstavnici zemlje koja preuzima predsjedanje Europskom unijom 1. 7. ove godine Francuske, direktno su rekli, izjavili da će upravo ovo Poglavlje, dakle, tema pravosuđe i temeljna prava, što se predsjedatelja koji će voditi Europsku uniju u semestru ili u šest mjeseci koji bi trebali biti oni gdje ćemo otvoriti sve pregovore u svim poglavljima rekli su da će upravo ovo biti apsolutno ključna tema. Sve teme su važne, ali u našem slučaju, pravosuđe i temeljna prava su najznačajnije. U tom smislu da će u ovom području se procjenjivati u prvo redu, ili kao najznačajnijem naša spremnost za članstvo. Ta činjenica kao i sam meritum stvari, naravno kao i sama činjenica da je korupcija nešto što bitno smeta funkcioniranju države i funkcioniranju institucija, uništava povjerenje ljudi u institucije, su razlozi da se Prijedlog strategije suzbijanja korupcije koja je pred nama što prije stavi na dnevni red. I važno je dobro, da je došao na dnevni red. Ali istovremeno ti isti razlozi su i argumenti da to bude kvalitetna strategije. U ovom slučaju možda važnije nego u svim drugim mjerilima koje smo imali. Prepoznatljivo kvalitetna strategija koja ima vidljive objektivne šanse pomoći suzbijanju korupcije. Nažalost Prijedlog strategije koja je pred nama nema puno šanse doprinijeti suzbijanju korupcije. I čini se, iz njega proizlazi jedno nerazumijevanje toga što zapravo bi tre bala biti uloga države u suzbijanju korupcije, otkuda bi država trebala početi. Država nije bilo koji faktor u tom sustavu. Prema tome, na kojoj točci i kojim instrumentima bi država trebala i mogla funkcionirati, djelovati u borbi protiv korupcije. U ovoj strategiji su uredno i marljivo svi zakoni koje je ovaj Sabor donio 1999. a bave se temom, ili se dotiču teme suzbijanja korupcije na ovamo. Zatim, lista od 13. međunarodnih konvencija, protokola, ugovora koje Republika Hrvatska na tu temu uredno potpisala. listu od niza institucija, agencija, nacionalnih vijeća, povjerenstava i odjela koji su tijekom godina osnivani za suzbijanje korupcije. Ali nigdje ne stoji kojim će to mjerama i efikasnim politikama sve ovo stvarno utjecati na smanjivanje korupcije. Institucionalni aparat, zakonski aparat, međunarodne konvencije opsežan. Kako će se to upotrijebiti da se smanji korupcija zapravo se nigdje ne govoriti niti se u ovoj strategiji može iščitati. Možda to nije u potpunosti točno, zapravo se iz strategije mogu vidjeti tri točke na koje se ona naslanja, ako se to može nazvati nekim, ajmo reći instrumentima za suzbijanje korupcije. Jedan, jačanje institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije. Taj po svemu sudeći iz ovih nabrajanja na početku je dosta jak. Dva, bolja suradnja relevantnih institucija koje već postoje u borbi protiv korupcije, u svakom slučaju sigurno je da surađuju, bolje, da I tri, nulta tolerancija korupcije. Mislim da nema nikoga tko se sa time neće složiti da treba svakako zagovarati nultu toleranciju korupcije, ali kako će to dovesti na bilo koji način efikasno do smanjivanja korupcije koja postoji i sada kada se svi zaklinju u nultu toleranciju korupcije, kada postoji institucionalni okvir i svi su za to da svi segmenti tog institucionalnog okvira dobro međusobno surađuju. Ostatak teksta osim ove 3 općenite naznake, je neka vrsta teksta koji bi se mogao nazvati deklarativnom etikom. U samoj strategiji prvo postoje načela i ciljevi. U načelima i ciljevima kaže se da je nužno da postoji vladavina prava, sigurno. Nužno da postoji dobra praksa, isto sigurno, nužno da postoji odgovornost, također. Nužno da se sprječava korupcija, isto istina. Nužna učinkovitost, također. Nužna transparentnost. Ja mislim također nema nikoga, niti je do sada bilo ikoga tko bi osporio bilo koju od ovih točaka. Ali kako će se to postići? Naše pitanje nije da li se mi slažemo da je bolje da zakoni se primjenjuju, nego da se ne primjenjuju, da je bolje da nema korupcije, nego da ima korupcije. Zadaća strategije je da pokaže kako će se taj cilj postići. U samoj strategiji što se deklarativne etike tiče, ovo je samo nekoliko kratkih citata. U samoj strategiji spominje se jačanje etičke svijesti u javnoj službi, izgradnja etičke kompetentnosti, poučavanje o kodeksu sudačke etike, usavršavanje državnih odvjetnika u deontologiji profesije, s dužnim poštovanjem ispričavam se svima ako sam pogriješila. Ja bih rekla da jedino kolega Flego i eventualno kolega Šeks znaju što to znači. Jačanje etičkog integriteta državnih službenika, jačanje etičkog okvira u ključnim rizičnim područjima, etička edukacija za sudionike postupaka javne nabave, već vidim kako sudionici postupaka javne nabave hrle na satove etike. Jačanje svijesti o važnosti sprečavanja korupcije u javnoj nabavi, stvaranje profesionalaca usvojenim etičkim načelima, doneseni etički kodeksi profesija itd. Etika je zanimljiva stvar, važna i naravno da postoje različiti oblici i edukacije i samoobrazovanje i cijeloživotnog obrazovanja u kojoj se ljudi time mogu baviti, ali to nije posao države. Nije posao države da poučava pojedine segmente društva u etici, ako išta je obrnuto, ali da sada u to ne ulazimo. To bi bilo zabavno da nije opasno i štetno pisati ovakve radove u trenutku kada nam je to mjerilo za najvažnije poglavlje, a nemamo više vremena. I o tome mora postojati potpuna svijest da nemamo više vremena se šaliti na ovaj način. Što je uloga države u borbi protiv korupcije? Ja ne mislim da je ovo zlonamjerno pisano, mislim naprosto da se nije pošlo od pokušaja da se odgovori na pitanje što država, korupcija je kompleksna, postoji kultura, ljudska priroda, što god hoćete, ali to nije nešto na što država ili može ili treba utjecati. Što je uloga države u borbi korupcije? To nije mijenjanje ljudske prirode, nije propovijedanje kako je bolje ne krasti, nego krasti i bolje biti pošten, nego nepošten. Država se mora baviti onim što ona može i onim što ona mora raditi, a to je smanjivanje i ukidanje strukturalnog prostora za korupciju. zakonima, institucijama, praksom strukturalno smanjiti onaj prostor u kojem se korupcija događa. Navest ću neke primjere za to. Recimo u istraživanju o otvorenosti, odnosno pristupačnosti zemalja za investicije, koje se radilo u 174 zemlje. Zemlje su rangirane po različitim indikatorima, između ostalog po broju dozvola koje su potrebne da bi se izgrdio jedan prosječno veliki proizvodni pogon od 2 metara, od 174 zemalja po tom kriteriju broja dozvola Hrvatska je na 170 mjestu, jer treba 28 dozvola. To je prostor za korupciju, 28 puta se različite dozvole vade, koje naravno otvaraju, da je umjesto 28, pet dozvola, time se automatski strukturalno, to je ono što država može, strukturalno smanjuje prostor za korupciju ili uredno plaćanje dugova od strane države, a ne odgoda plaćanja od preko 300 dana. Dakle, ako država kao najveći dužnik plaća svoje dugove unutar 60 dana, smanjuje se prostor za korupciju, naprosto nitko ne ulazi u pokušaj da se na korumpiranjem činovnika popne više na listi kada će mu biti plaćeno, međutim kada ti rokovi prelaze 150, 200, pa 300 dana, tu se otvara prostor nužno za korupciju. Tu je prostor gdje država može intervenirati. Govori se o Zakonu o financiranju političkih stranaka, ne treba se žaliti na Zakon o financiranju političkih stranaka, treba donijeti Zakon o financiranju izbornih kampanja. Mi naprosto to nemamo. Zakon o financiranju političkih stranka ne uključuje reguliranje financiranja izbornih kampanja. To je problem. I na taj način se strukturalno smanjuje prostor za korupciju. Dekriminalizacija davanja mita, u situaciji u kojoj kriminaliziran i onaj koji daje mito i onaj koji prima mito u zemljama postranzicijskim, ono što se događa je da se ljudi boje prijaviti, jer su automatski time prijavili i sami sebe. To su strukturalne mjere koje mogu imati nekog efekta, nabrajam ih samo zbog ilustracije što bi to značilo. Korupcija nije problem neobrazovanosti, već problem prostora unutar funkcionirajućih institucija, otvaranje prilika i šansa za korupciju. Građane ne treba obrazovati o štetnosti korupcije. Oni to znaju. Oni znaju da je korupcija i štetna i skupa. Treba ih osloboditi korupcije i to je uloga države i to bi nam trebao biti taj zajednički plan. Prema tome ovo smatram da nam je zaista zajednički interes. Ako treba pomoći vrlo rado. Možda se planira da nekakve takve prave stvarne mjere koje mogu imati efekta budu dio akcijskog plana. Dapače molim da mi se, da nam se onda to ovdje kaže, ali dajte da probamo sastaviti nešto suvislo i korisno što ima barem teoretske šanse faktički faktički smanjiti korupciju. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Međutim život je nešto drugo. treba biti jasno kada govorimo za ovom govornicom ozbiljni i govoriti kao ozbiljni ljudi bez parola, bez političke demagogije iskreno sa imenima, prezimenima ali šta ćemo? Za to nemamo hrabrosti. Pa se onda sve te naše diskusije pretvaraju u jedan politički larpurlatizam, pričam ti priču od koje na kraju nema puno koristi. Ja osobno držim da o korupciji najviše mogu govoriti stranke koje se izmjenjuju na vlasti. Znači one koje su u prilici kontrolirati državni proračun, izvanproračunske fondove, velika javna poduzeća od jedne INA-e, Croatia osiguranja, od jednoga od hrvatskih brodogradilišta, Hrvatskih pošta, Hrvatske željeznice, ne znam Lutrije, Auto-ceste Rijeka-Zagreb ili nekih drugih i Inače i to treba reći. Onaj tko je na vlasti izravno ili neizravno kontrolira čak 68% svega onoga što se stvori ili proizvede u ovoj zemlji. A onda je jasno da se sa onima koji proizvedu onih preostalih 32% vrlo lako mogu dogovoriti kako će dalje. Znači stvarna moć u Republici Hrvatskoj je prije svega u izvršnoj vlasti koju pokriva uvijek vladajuća većina u ovome Domu. Zatim u krupnom kapitalu i razumljivo u medijima. Dovoljno je reći recimo samo da je proračun Hrvatske radiotelevizije za prošlu godinu bio veći od milijardu i 500 milijuna kuna. Znači za televiziju koju bi gospodin Čačić privatizirao. A IDS je bio i protiv privatizacije trećeg kanala. U zadnje vrijeme kao najveći borac protiv korupcije isplivao je ili pojavio se Goran Štrok. Ja da se razumijemo nemam ništa protiv Gorana Štroka, ja sam tog čovjeka vidio samo jednom na aerodromu u Londonu 1992. ili tamo negdje na 10 ili 15 sekundi. Znam da je uredio 5 hotela u Hrvatskoj i potpisujem njegovu izjavu da protiv korupcije treba preuzeti NATO krilaticu kada je jedan napadnut svi smo napadnuti. Međutim on je između ostalog rekao da je kojim slučajem zatražena dozvola za hotel Belevue dao 200 tisuća EUR-a ne bi u 6 mjeseci izgubio zbog nerada tog hotela 5 milijuna EUR-a. Međutim taj isti Goran Štrok nije na primjer primijetio ili rekao da je 2001. dobio hotel Excelsior koji je daleko atraktivniji od Belevue-a za 500 hiljada maraka ili 250 hiljada EUR-a. Paralelno preuzimajući onih 30 milijuna maraka koji je država utrošila u njegovu obnovu, a sad vidimo da je to promet koji se u Dubrovniku doduše 2008. može ostvariti u jednom hotelu u nepunih recimo godinu dana. Što želim reći? Krupni kapital dobrano je zarobio ovu državu. Ako ima državu e onda neće valjda netko od nekih službenika na lokalnoj razini njih ucjenjivati. To mora biti znači prva pouka nezaježljivim tim lokalnim birokratima da ne ucjenjuju one kojima je otvoren put do vrha vlasti. Znači da budem ciničan sirotinju jasno oni mogu ucjenjivati, mogu tražiti od njih mito, ali ove koji su visoko pozicionirani kad je riječ o kapitalu razumljivo je da ne smiju. Gdje leži najveća korupcija u ovoj zemlji? Znači ležala je u pretvorbi i privatizaciji. To smo na svu sreću da budem bezobrazan privatizirali. U naoružavanju Hrvatske vojske i u velikim javnim poduzećima. E sad kako krenuti ako se slažemo da je najveća korupcija u ovoj zemlji u privatizaciji, u naoružavanju i u velikim javnim poduzećima. Pa ja ću krenuti upravo od ovoga zadnjega, od tih velikih javnih poduzeća. Ja sam se zgrozio kada sam recimo u prošlom Globusu od 12.6. pročitao rang listu državnih tvrtki po prihodu i stranačkom vodstvu. Ajmo sada vidjeti kako je to izgledalo od 2000. do ove 2008. znači do 2011. godine. INA grupa 24,8 milijuna kuna. Tomislav Dragičević HNS, danas Tomislav Dragičević, HNS. Hrvatska elektroprivreda 10,2 milijarde kuna 2006. Ivo Čović, SDP. Danas Ivo Mravak, HDZ. Idemo dalje. Croatia osiguranje 3,9 milijardi kuna. Marijan Čurković, SDP. Danas Hrvoje Vojković, HSLS. Zatim imamo Hrvatske željeznice, 3,8 milijardi kuna. Drempetić, SDP. Danas Davorin Hoba, HDZ. I da ne nabrajam naprosto sva ta imena ovdje je 25 tih direktora tih direktora koji upravljaju imovinom ni manje ni više nego vrijednom 71,8 milijardi kuna. Ja tvrdim da nije stvar tko vodi pojedini ili tko je na čelu pojedinog nadzornog odbora? Za mene u tim nadzornim odborima moraju biti ljudi iz politike. Znači oni koji su dobili izborni legitimitet, koji se moraju građanima eto obratiti sa tim svojim imenom ali je problem onih koji su na čelu tih a oni jasno je da ih se ne bi kontrolirali žele tobože, pod navodnicima, nezavisne koje se daleko lakše u ovoj zemlji može kupiti od ljudi koji su politički angažirani. Drugo, nabavka oružja devedesetih Hrvatska je u svijetu imala nekih stotinjak tajnih računa. Ja tvrdim nije Zagorec ili Zagorac taj koji je provizijama stekao imunitet. Već je po smrti Tuđmana, Šuška, ne znam ministra Martinovića saznao čovjek za šifre pojedinih računa i na taj način počeo je čovjek vraćati, pod navodnicima vraćati, ali jasno na svoje ime novac u zemlju ulažući jasno u Pulu, u Dubrovnik, u Rovinj. Grad Zagreb mu je prodao jedno odmaralište u Savudriji itd. Jasno da sve to treba raščistiti, ali samo licemjerna vlast, reći ću može stati ili zaustaviti se na Zagorcu, pogotovo nakon intervjua kojega je pred 2 ili 3 tjedna, ajde opet ću spomenuti dao Globusu, spominjući i mnoge tajkune koji su na taj način došli do imovine u Hrvatskoj, jednoga sam spomenuo pa između između ostalog spominjao je i bivše premijere. Za takvu, evo vidite katarzu, znači raščišćavanja sa tim tragovima povijesti, Hrvatska na žalost nema snage. Zašto danas, 13 godina od okončanja rata ne izađe se sa podatkom tko je naoružavao Hrvatsku vojsku, tko je sve opskrbljivao Hrvatsku vojsku? Rekoh već, znači riječ je o bivšim premijerima, o najuglednijim tajkunima, u hotelijerima itd. I možda je čovjeku najbolje šutjeti da ne bi mu netko, neću reći došao glavom, nego da ne bi bio izudaran nekom baseball baseball palicom, iako je to možda i privilegija u odnosu na one kojima pojedinci pod automobile postavljaju bombe i slične stvari. Što mi radimo u toj borbi, znači protiv korupcije. Mi danas, recimo idemo još korak dalje, mi sve privatiziramo valjda po onoj logici zašto bi se u pojedinoj tvrtci kralo na malo, kada sve to, kao na primjer u brodogradnji kada sve to možemo prepustiti prepustiti samo jednoj osobi ili jednoj tvrtci. Mi danas u "Uljaniku", jedinom likvirnom brodogradilištu u Hrvatskoj privodimo istražnom sucu dvoje njihovih direktora ili djelatnika, nije bitno, a u onim bankrotiranim tvrtkama od jednoga "Trećega maja", "Brodosplita", "Kraljevice", "Lenca", pazite nikome ništa. Čovjek upropasti "Lenac", šteta za državu preko milijardu kuna i nikome ništa. jasno da sam ciničan, ali čovjeka naprosto vrijeđa kada u Puli diže se dvoje ljudi iz "Uljanika", a u drugim brodogradilištima nikome ništa. Na strani 3. mi u ovome izvješću imamo nabrojano 7 zakona, 13 13 konvencije koje smo donijeli, odnosno ratificirali, ali sve to, jasno može držati vodu dok majstori kod nas ne dođu. Ali nemojte misliti da je korupcija vezana samo uz ljude na vlasti ili samo za ljude koji su pri vlasti. Nje ima u velikoj mjeri, usuđujem se reći i u raznim nevladinim udrugama koje netko mora financirati, tko one u pravilu to ne govore, nje ima, korupcije i u medijima, među javnim službenicima u javnim poduzećima itd. Međutim, ja mislim da se svi možemo složiti da je najgora korupcija u ovoj zemlji, ako se pojavi korupcija u sudstvu. dana, evo otvorio se slučaj tzv. vrtova sunca u Dubrovniku. U čemu je zapravo ovdje riječ, o tzv. turističkom zemljištu koje nije ušlo u temeljni kapital, što će reći da je ona imovina Hrvatskog fonda za privatizaciju, znači Hrvatske države, o tom fondu malo kasnije, ali su suci to knjižili na jedno turističko društvo. Da se razumijemo, od toga ja mislim da na kraju neće biti ništa. Zašto neće biti ništa? po tom osnovu, ma usuđujem se reći svakog trećeg ili petog, ajde da budem blag suca, od sudaca trgovačkih sudova ili suda u Rijeci, preko raznih sudaca općinskog suda u Istri, trebalo bi naprosto zatvoriti, a oni su pojedinim tvrtkama znali dodijeliti na stotine, pa i stotine hektara tzv. turističkog zemljišta. Prema tome, po mom sudu, selektivna pravda na kraju postaje najveća nepravda. Jasno je, bolje spriječiti ikada nego nikada, ali ponavljam, najviše bi trebala zaboljeti korupcija u pravosuđu kod onih ljudi koji bi vam trebali dijeliti pravdu. Ono što želim također primijetiti, da je gospodin Goran Štrok, još jedanput ću reći nemam ništa protiv njega, u više navrata je spominjao da će se u dogledno vrijeme sastati sa potpredsjednikom Damirom Polančecom, a sve s ciljem preuzimanja hotelskog kompleksa Liburnija. Ja se slažem da je Liburnije jedno devastirano hotelsko društvo, ono vapi za svježim kapitalom, bilo bi idealno da tamo dođe nekoliko brendova, ne samo jedan monopol. Međutim, kada je riječ o Liburniji, vodi se nekoliko sudskih postupaka pri različitim sudovima, upravnim, trgovačkom sudu i da li sada Vlada ima prava presuđivati umjesto recimo nadležnih sudova. Da li to znači da je Vlada svjesna u ovom času da gubi spor sa jednom Liburnijom ili sa Darkom ili sa Damirom Ostoje. Ako da, onda ode naših 130 milijuna eura. Inače, što nudi gospodin Goran Štrok. On bi za 70 milijuna eura preuzeo potraživanje Darka Ostoje, a prema kojemu tobože to potraživanje ima država. Meni ovo sve sliči na jedan veliki dogovor, točnije na operacionaliziranje dogovora između Vlade i SN Holding … /Govornik se ne razumije./ … i što je Vlada vjerojatno pronašla tajkuna koji može pomiriti i vladajuće i javnost i dio opozicije što i ne čudi jer je od mnogih koji su bili na vlasti Goran Štrok dobivao najatraktivnije nekretnine na području Dubrovnika i Primorsko-goranske županije. Ono što ja želim pozdraviti, to je sigurno akcija "Maestro", pozdravljam i ostale akcije USKOK-a nakon podnošenja međutim tih tužbi pola istih pada u vodu, sve se na kraju svede na nekog službenika koji izdaje građevinske dozvole ili na nekog liječnika, što je smiješno ili na nekoga kao što imam prilike slušati tko je dobio od nekoga na poklon neku peku koja je vrijedna 300 ili 500 kuna. ja isto tako pozivam USKOK da se na taj način ne igra s ljudima. Možda su i u pravu kada podnose te kaznene prijave, ali ako nemaju dokaza prema nekima, onda neka ih ne drže godinu ili više dana u pritvoru i Ono što je mene međutim najviše iznenadilo, kroz jedan drugi zakon ćemo o tome govoriti da kroz sustav javne nabave čak 44,4 milijarde kuna ide za tu javnu nabavu, što je 16,15% bruto društvenog proizvoda u Republici Hrvatskoj. Sve u svemu vidim da mi svijetli, ja mislim da neke ljestvice Ujedinjenih naroda su i političke tablice, a korupciju bez hrabrosti nikada mi u ovoj zemlji nećemo suzbiti pa nam lekcije danas o poštenju mogu dijeliti i hrvatski tajkuni. Evo jadno je na što smo spali, ali bez obzira na sve ovakve rasprave i ovakve materijale i prijedloge treba podržati, pa vidjeti ćemo što će vrijeme donijeti. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Luka Denona. **Denona, Luka (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, kolega Kajin je čitajući "Globus" naravno ustvrdio da je nabrajajući imena osoba koje su bili kao predsjednici uprava u jednom trenutku rekao: "Croatia osiguranje Čurković SDP". Netočno je da je gospodin Čurković ikada bio član SDP-a niti ima veze sa SDP-om, nije čak bio ni član Saveza komunista. Isto tako je u daljnjem obrazlaganju ili čitajući naravno "Globus" rekao da su predsjednici uprava, valjda tih i takovih pa između ostaloga i gospodin Čurković Budući da osobno poznajem gospodina Čurkovića, mislim da je bespredmetno jedno takvo ime u ovom Saboru okvalificirati kao potkupljivim, jer čovjek je izuzetno skroman, stručan osiguravatelj i nije potkupljiv. Također rekli ste kolega Kajin da je "Liburnija" devastirano poduzeće. Apsolutno nije točno. Vi ste čitali završne račune, nije devastirano poduzeće. Pa vas molim da onda ili pročitate završne račune ili, da je na sudu i da se vode sudski postupci to je točno, ali molim vas da onda budete precizniji jer ovako čitajući samo "Globus" očito da onda obmanjujete javnost. Za klub HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajnici, zastupnice i zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržati će donošenje Strategije suzbijanja korupcije iako možemo se složiti s onim primjedbama koje su izrečene da bi bilo korisno objedinjeno raspravljati i o akcijskom planu. Naravno da korupcija postoji otkako postoji i državno organiziranje ljudske zajednice, a njena prisutnost kroz povijest sve do današnjih dana potvrđuje da je korupcija svojstvena svim državnim uređenjima uređenjima bez obzira na politički ustroj, regionalnu ili vjersku pripadnost. Korupciju je nemoguće u potpunosti iskorijeniti, ali je se može suzbiti političkom voljom, pravnim normama i promicanjem antikorupcijskog svjetonazora. Korupcija je prikrivena pojava, te se stoga prisutnost korupcije ne može precizno izmjeriti niti postoji jedinstveno poimanje što su to korupcijska djela. Dodatni problem predstavlja nejednaki tretman pojave korupcije, ilegalnosti njezinih pojedinih oblika u kaznenom pravu u svijetu. Korupcija u najširem smislu je svaka zlouporaba prava ili ovlasti nad sredstvima ili pravima drugih u cilju vlastitog dobitka ili stjecanja privatnih koristi, a može biti prisutna u javnom i u privatnom sektoru. Danas najviše korištena definicija korupcije zlouporaba javnih ovlasti u privatnu korist prema kojoj korupcija uvijek uključuje javni sektor bilo da se radi o korupciji unutar pojedinih dijelova javnog sektora, bilo da se korupcijske transakcije odvijaju između javnog i privatnog sektora. Osnovno je obilježje korupcije da ona proizlazi iz javne ovlasti i diskrecijske moći u donošenju odluka te se najčešće govori o političkoj ili administrativnoj korupciji. Politička korupcija prisutna među visokim državnim dužnosnicima i političarima, ali isto tako vidjeti ćemo i iz primjera koje ću kasnije istaknuti, i na lokalnoj i regionalnoj razini, dakle na svim onim razinama gdje se ustvari donose političke odluke, odnosno onim razinama gdje su povjerene visoke ovlasti iz kojih proizlazi velika odgovornost da će pri obnašanju dužnosti zastupati javne interese. To je korupcija na visokoj razini za razliku od administrativne ili birokratske korupcije koja se odnosi na djelatnike javne uprave zadužene za provedbe odluka, propisa i mjera politike o čemu je već bilo riječi. u jednom i u drugom slučaju posljedice su gubitak povjerenja u tijela državne vlasti što negativno utječe i na gospodarski razvoj društva. Čak i sam dojam korumpiranosti u pitanje dovodi vjerodostojnost svake vlasti od lokalne do državne razine. Zbog toga je upravo važno pokazati ozbiljnu namjeru razračunavanja sa svim oblicima korupcije, a doprinos tome je i ova strategija koja je izrađena na temelju iskustava stečenih u provedbi prethodnih antikorupcijskih programa. Njihova provedba rezultirala je stalnim porastom broja kaznenih postupaka za djela srednje i više razine korupcije kao i podizanjem javne svijesti o njezinoj štetnosti i potrebi suzbijanja. Da stanje ide na bolje svjedoči i izvješće Transparencya koje je dao ocjenu 4,1 na indeksu percepcije korupcije za 2007. godinu što je najviša ocjena od kako se provodi ocjenjivanje percepcije korupcije. Prioritetna područja u ovoj strategiji su sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, provedba propisa u financiranju političkih stranaka, ostvarivanje prava na pristup informacijama, jačanje integriteta javne uprave, reguliranje javnih nabava te zaštita oštećenika i osoba koje koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju. Ja ću se osvrnuti na nekoliko navedenih područja. Ono što smatramo posebno važnim jest to da je u svibnju 2008. godine donesena izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. Za provedbu je osnovano povjerenstvo. Hrvatskom saboru povjerenstvo podnosi godišnje izvješće. Prema onom izvješću iz 2007. godine povjerenstvo je vodilo 16 postupaka o odlučivanju sukoba interesa, a u 12 slučajeva je donijelo odluku kojom se dužnosnicima utvrđuje sukob interesa. No osim što su se oni morali javno pokajati, odnosno posipati pepelom, nestašni dužnosnici nisu bili novčano kažnjeni. Jedan od ciljeva ove strategije svakako treba biti preispitivanje i pojačavanje etičke svijesti o javnoj službi uvođenjem obavezne specijalizirane obuke kako bi se izgradila etička kompetentnost. To bi se moglo nazvati prevencijom od početka, no etika ima veze sa karakterom, a kada je netko rekli bi u narodu "mućak" onda ga možeš poboljšati jedino učinkovitim nadzorom i strahom od kazne. Količinu straha čelnika političkih stranaka teško je izmjeriti, no Zakon o financiranju političkih stranaka po prvi puta ograničava iznos donacija i zabranjuje anonimne donacije pa političari sve manje mogu loviti donatore kao ribe u mutnom i isto tako nadam se da više neće biti slučajeva da si neki ne daj Bože za te donacije kupe automobile ili stanove. Cilj ove strategije je povećati transparentnost i odgovornost vođenja financijskih sredstava, ojačati mehanizme unutarnje financijske kontrole političkih stranka, te osigurati da je provode neovisni revizori što je ove godine po prvi puta i napravljeno. Izuzetno važan zakon u ovom paketu o antikorupcijskih zakona je Zakon o pravu na pristup na informacijama, on je donesen 2003. godine, no nažalost često ga se krši, što je vidljivo i u izvješću Transpencyja, koji kao najproblematičnije, kada je riječ o ovom zakonu i najnetransparentnije u obavljanju djelatnosti svog djelokruga, vidi jedinice lokalne i područne samouprave, pa evo nekoliko primjera. Grad Split, zatražena je informacija o izvođaču radova na obnovi rive, te ukupnim troškovima. Nema odgovora. zatražena je informacije o PR agenciji koju je grad angažirao za obavljanje poslova odnosa s javnošću, kriteriji za odabir, podaci o sklopljenom ugovoru, te isplaćenim naknadama. Nema odgovora. Grad Osijek, zatražena je informacija o troškovima akcije suzbijanja komaraca, natječaj, odluka, troškovi i osnovni podaci o izvođaču. Nema odgovora. Neučinkovitost institucija u korumpiranom društvu koči uvoz i primjenu novih tehnologija, ulaz kapitala, uspješnu privatizaciju, mobilnost i povećanje proizvodnosti radne snage i druge čimbenike ekonomske uspješnosti. Česti uzrok korupcije je prevelika reguliranost određene gospodarske aktivnosti, naime ekonomisti smatraju korupciju racionalnim izborom koji smanjuje troškove u prereguliranom okruženju. Stoga je HITRORez dobro rješenje. Prihvaćanje i provođenje njegovih preporuka, ključ je za uspjeh u uklanjanju mogućnosti korupcije u gospodarstvu, te unapređivanju poticajnog ozračja za razvoj poduzetništva, ali nikako nije jedna i dovoljna mjera. Mi u HSS-u shvaćamo ozbiljnim izjave direktora austrijskog Ureda za vanjsku trgovinu u Zagrebu, dr. Petra Haslahera, koji je naveo rezultate anketa, a koja je pokazala da su loša javna administracija, sporo pravosuđe, korupcija, te zemljišne knjige i dalje veliki problem za ulaganja austrijskih tvrtki u Hrvatskoj. Bilo bi loše kada bi dobre odnose između Hrvatske i Austrije, narušavali ovakvi podaci o preprekama koji su istiniti, a s kojim su suočene austrijske tvrtke u Hrvatskoj. Naime, vanjskotrgovinska razmjena između Hrvatske i Austrije u 2007. godini iznosila je 2,2, 12 milijardi dolara, što je povećanje od 18% 18% u odnosu na 2006. godinu. Također, prema visini stranih ulaganja u Republiku Hrvatsku, Republika Austrija je na prvom mjestu. tako i ostane, a mislim da je to izuzetno značajno upravo za Republiku Hrvatsku, moramo primjedbe austrijskih poduzetnika shvatiti ozbiljno. Također, sa punom ozbiljnošću trebamo osigurati zaštitu osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju. Prve spoznaje o korupciji redovito imaju zaposleni u državnim tijelima, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama, te u većini slučajeva zbog straha od gubitka posla ili drugih sankcija ne prijavljuju takve nezakonitosti. Progon korupcije posebno na srednjoj i visokoj razini nije dovoljan samo kroz kažnjavanje počinitelja, nužno je kroz kazneni postupak utvrditi i oduzeti imovinsku korist stečenu tim kaznenim djelom. Zbog toga je potrebno u Kazneni zakon unijeti odredbu o proširenom oduzimanju imovinske koristi stečene korupcijom. Ova strategija kao i akcijski plan, iziskuju ljude koji će je ozbiljno shvatiti i provoditi, kako ne bi ostalo mrtvo slovo na papiru. Bez obzira što to danas sigurno nije lagan lagan zadatak, možemo se osvrnuti na "Priče iz Vukovara" Siniše Glavaševića i možda u tome oni koji se danas nalaze na raznim odgovornim dužnostima mogu naći pouku kako se ponašati, citiram: "Odustajem od svih traženja pravde, istine, odustajem od pokušaja da ideale podredim vlastitom životu. Odustajem od svega što sam jučer smatrao nužnim za nekakav dobar početak ili dobar kraj. Vjerojatno bih odustao od sebe samog, ali ne mogu, jer tko će ostati ako se svi okrenemo sebi i pobjegnemo u svoj strah. Kome ostaviti grad? Tko će mi ga čuvati dok mene ne bude, dok se budem tražio po smetlištima ljudskih duša, dok budem onako sam bez sebe glavinjao ranjiv i umoran u vrućici, dok moje oči budu rasle pred osobnim porazom? Tko će čuvati moj grad, moje prijatelje? Tko će Vukovar iznijeti iz mraka? Nema leđa jačih od mojih i vaših i zato ako vam nije teško, ako je u vama ostalo još mladenačkog šaputanja, pridružite se.", kraj citata. Pitanje koje postavljam, kada govorimo o korupciji koja je iz svih izlaganja se moglo čuti, najveći problem danas u Hrvatskoj. Tko će čuvati Hrvatsku i nositi je naprijed koji znaju kada je istinski govor o korupciji ne popularan, nije dopušteno tražiti laku popularnost, lažnim govorenjem o njoj. Tko će čuvati Hrvatsku i nositi je naprijed? Oni koji znaju i hoće plivati protiv

posebno se to odnosi na nas političare, mrtve ribe plivaju nizvodno, žive ribe plivaju uzvodno protiv struje. Nadam se da ćemo biti žive ribe. Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, državni tajnici, kolegice i kolege. Prije svega u ovoj raspravi reći ću da će klub Hrvatske demokratske zajednice u potpunosti podržati Strategiju suzbijanja korupcije koja je pred nama, a koju je Vlada Republike Hrvatske podnijela na usvajanje Hrvatskom saboru. Korupcija je globalni fenomen, ona nije specifičnost nekog društva ili zemlje, pa tako ni Hrvatske, a manifestira se kroz razne pojavne oblike i na svim razinama društva. Korupcija je štetna i nepoželjna društvena pojava koja narušava temeljne vrijednosti društva sputava razvoj poduzetničke klime i političke kulture, rastat će moral, kulturu i tradiciju, slabit povjerenje građana u javne institucije. Ona ugrožava pravnu državu, vladavinu prava, poštenja i pravednost, ravnopravnost, jednakost i sigurnost građana. Ne postoji jedinstvena definicija korupcije, ona se mijenja ovisno o vremenskom, društvenom i političkom kontekstu. Najčešće korištena definicija je ona Svjetske banke, prema kojoj je korupcija zlouporaba javnih ovlasti u privatnu korist. Građansko pravna konvencija o korupciji ju definira kao traženje, nuđenje ili davanje ili primanje, izravno ili neizravno mito ili bilo koje druge nedopuštene koristi ili mogućnost stjecanja takve koristi koja remeti pravilno izvršavanje bilo koje dužnosti ili ponašanje koje se traži od primatelja mita, nedopuštene koristi ili mogućnosti stjecanja takve koristi. U novije vrijeme posebno se naglašava učinak korupcije na ekonomski društveni razvitak. Ona djeluje kao dodatni porez koji povećava troškove poslovanja, negativno utječe na konkurentnost i povećava poslovni rizik, usporava gospodarski rast, pa je zato velika prepreka ekonomskom i opće društvenom razvitku. Između ostalog korupcija je generički pojam za niz korupcijskih kaznenih djela. Jedan od ključnih antikorupcijskih zakona je Kazneni zakon kojim je propisana kažnjivost primanja i davanja mita, zlouporabe obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonitog posredovanja, primanje i davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku stečaja te nelojalna konkurencija u vanjsko-trgovinskom poslovanju. Pravni okvir kao preduvjet za uspješnost suzbijanja korupcije nalazi se u nizu zakona, u strategiji ih je navedeno 17, spomenut ću tek neke od njih. To su Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o USKOK-u, Zakon o sprečavanju sukoba interesa, obnašanje javnih dužnosti, Zakon o financiranju političkih stranaka, Zakon o zaštiti svjedoka, o pravu na pristup informacijama, Zakon o javnoj nabavi, o radu, o sudovima, itd. Zakonodavni okvir Republike Hrvatske usklađen je u najvećoj mjeri s međunarodnim pravnim standardima koji su domaće zakonodavstvo implementirati kroz odredbe međunarodnih akata, dakle konvencija i protokola o suzbijanju korupcije. S obzirom da su korupcijska kaznena djela tajna u sferi ilegalnih radnji korupciju je nemoguće precizno izmjeriti, pa stoga treba razlikovati stvarne razmjere korupcije i percepciju prisutnosti korupcije. Strategija suzbijanja korupcije o kojoj danas razgovaramo i koja je pred nama čiji je prijedlog, dakle koju predlaže Vlada Republike Hrvatske naglašava i potrebu jačanja pravnog i institucionalnog okvira, prevenciju, progon i sankcioniranje korupcije, međuagencijsku i međunarodnu suradnju te širenje javne svijesti o štetnosti korupcije i nužnosti njezina sprečavanja. Strategija je izrađena na temelju stečajnog iskustva u provedbi i reviziji nacionalnog programa suzbijanja korupcije 2006. do 2008., vrlo precizno se njome utvrđuje stanje u pojedinom području, definiraju se ciljevi i predviđaju konkretne mjere za realizaciju postavljenih ciljeva. Isto tako važno je reći da se strategija temelji i na programu Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2008.-2011. u kojem je opetovano izražena svijest o razmjerima korupcije u hrvatskom društvu kao jasna politička volja za njeno suzbijanje kroz nulti stupanj tolerancije spram korupcije. On podrazumijeva reagiranje na svaki oblik korupcije bez obzira na visinu stečajne koristi i položaj državnog službenika koji je korumpiran. Provedba prethodnog nacionalnog programa pokazuje ogroman napredak kod svih tijela neposredno uključenih u borbu protiv korupcije. On je vidljiv kroz jačanje institucionalnog okvira kao i donošenja niza zakona kojima su uvedeni brojni antikoruptivni mehanizmi koji nadležnim tijelima omogućavaju učinkovit progon i kažnjavanje počinitelja korupcijskih kaznenih djela. Svi ti napori rezultirali su posljednjih godina, kao što je već i rečeno stalnim porastom broja kaznenih postupaka za kaznena djela srednje i više razine korupcije, za razliku od ranijih godina kada je većina postupaka bila pokrenuta zbog manje značajnih kaznenih djela, tzv. ulične korupcije. Takvi postupci kao što su bili Maestro, 5 zvjezdica, dijagnoze, svakako pridonose povjerenju građana u državna tijela i utječu na stvaranje pozitivnije percepcije o korupciji. U 2007. godini broj osuđujućih presuda u korupcijskim slučajevima povećan je za 34%, a USKOK je zamrznuo ukupno 15,43 milijuna kuna imovinske koristi stečene korupcijskim kaznenim djelima. Posljedica tih postupaka svakako je i veća ocjena Transparents Internationala prema kojoj je u 2007. godini indeks percepcije i korupcije bio 4,1 što je najbolja ocjena od '99. godine. Strategija suzbijanja korupcije i akcijski plan koji će se provoditi, a kojeg će donijeti Vlada Republike Hrvatske temeljem ove strategije naglasak stavljaju na jačanje pravnog i institucionalnog okvira, afirmaciju pristupa multi tolerancije na korupciju, jačanje integriteta i odgovornosti u radu državnih tijela, veće otkrivanje i kazneni progon korupcijskih kaznenih djela, unapređivanje međunarodne suradnje i suradnje s organizacijama civilnog društva u borbi protiv korupcije. Također za borbu protiv korupcije od iznimne je važnosti novo osnovano Povjerenstvo za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije kojeg je 10. travnja ove godine imenovala Vlada Republike Hrvatske na čelu kojeg je kao nacionalni koordinator ministrica pravosuđa. U narednom razdoblju biti će nužna uska suradnja tog Vladinog povjerenstva sa Nacionalnim vijećem za praćenje provedbe nacionalnog programa suzbijanja korupcije kroz njegovu proaktivnu ulogu u nadzoru provedbe strategije. Također će trebati uskladiti odredbe odluke o osnivanju vijeća od samog njegovog naziva do uloge koju će trebati imati u praćenju provedbe ove strategije u odnosu na dosadašnji nacionalni program. Što se tiče samog sprečavanja korupcije u strategiji su utvrđena prioritetna područja u borbi protiv korupcije, pa su to sprečavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, provedba propisa o financiranju političkih stranaka, ostvarivanje prava na pristup informacijama, jačanje integriteta javne uprave, reguliranje javnih nabava, te zaštita oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju. Naglašena je potreba ulaganja dodatnih napora u sprečavanju korupcije u području gospodarstva, javne uprave, zdravstva, pravosuđa, obrazovanja. Kao što je rečeno u svim navedenim područjima proteklih godina učinjeni su veliki pomaci i napredak. Tako je izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti iz svibnja ove godine utvrđeno niz novih mjera za sprečavanje sukoba interesa kao i dodatni iskorak u postizanju veće samostalnosti i smanjenja mogućnosti utjecaja politike na rad Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Zakonom o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata iz siječnja 2007. osigurava se potpuna transparentnost izvora financiranja i troškova političkih stranaka, regulira visina, način davanja i primanja donacija, zabrana anonimnih donacija, osigurava se nadzor Državnog ureda za reviziju i Ministarstva financija, jasne, precizne i ažurne informacije o načinu ostvarivanja prava i obveza doprinose jačanju povjerenja građana u javnu upravu, a time i dostupnost uprave građanima. Zakonom o pravu na pristup informacijama građanima je osigurano pravo na pristup informacijama državnih tijela s ciljem jačanja integriteta i odgovornosti u radu tijela državne vlasti. Važna metoda za prevenciju korupcije je jačanje integriteta službenika javne uprave. Integritet kao što je državna tajnica navela obuhvaća poštenje, povjerenje i čestitost, pravednost i vjerodostojnost, a upravo je to predmet kodeksa ponašanja koji koji su ujedno smjernice državnim službenicima za izbjegavanje koruptivnog ponašanja i sukoba interesa. Vlada Republike Hrvatske 2006. godine donijela je etički kodeks državnih službenika. U Središnjem državnom uredu za upravu osnovan je Odjel za etiku koji uz poslove koji se odnose na primjenu etičkih načela u javnoj upravu te edukacije službenika zaprima i prijave i pritužbe građana o mogućem koruptivnom i neetičkom ponašanju državnih službenika. Isto tako donijet je kodeks policije. Donijet je kodeks sudačke etike i etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika koji također doprinose nepristranosti pravosuđa. Niske plaće službenika u državnoj upravi svakako povećavaju rizik korupcije. Zato je reguliranje tog područja donošenjem Zakona o plaćama državnih službenika jedna od mjera strategije. U odnosu na korupcijske rizike javna nabava je jedna od najkritičnijih gospodarskih aktivnosti. Visok stupanj rizika proizlazi i iz same visine ukupne javne nabave u Republici Hrvatskoj tijekom godine. Ona je primjerice u 2006. godini iznosila gotovo 29 i pol milijardi kuna što je gotovo 12% BDP-a. Zakon o javnoj nabavi stupio je na snagu 1. siječnja 2008. godine i u potpunosti je usklađen sa standardima Iako borba protiv korupcije nije primarni cilj propisa o javnoj nabavi kroz jasna pravila za postupke javne nabave, brzu i učinkovitu pravnu zaštitu uz edukaciju i usavršavanje službenika u sustavu javne nabave svakako se smanjuje prostor za moguće zlouporabe i korupciju. Za javne financije uz postojeći sustav unutarnjih financijskih kontrola i usvajanje antikorupcijskog programa u carinskom sektoru odnosno donošenje Zakona o carinskoj službi vrlo važno je istaknuti antikorupcijske efekte koji će proizaći iz Zakona o osobnom identifikacijskom broju. Tim zakonom će se povezati sve službene evidencije o osobama i imovini temeljem kojih će se moći lakše pratiti promjene imovnog stanja građana i pravnih osoba. S obzirom da je reforma pravosuđa već sama po sebi jedan od temeljnih antikorupcijskih mehanizama a učinkovitost pravosuđa u velikoj mjeri utječe na smanjivanje korupcije želim naglasiti neke od postignuća ostvarenih u posljednjih nekoliko godina. O nekima je govorila državna tajnica, ali nije ih naodmet zbog javnosti ponoviti. Kaznenim zakonom pooštrene su kazne za korupcijska kaznena djela. Izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku iz 2006. godine proširena je mogućnost primjene posebnih izvidnih mjera na sva korupcijska kaznena djela iz Od prosinca 2004. do prosinca 2007. godine smanjen je broj neriješenih predmeta sa milijun 640 tisuća na 969 tisuća. Dakle za više od 650 tisuća odnosno za više od 41%. U razdoblju od kolovoza 2004. do prosinca 2007. u zemljišno-knjižnim predmetima zaostaci su smanjeni za 65% tako da ih je danas 122 Isto tako do 31. prosinca 2007. godine 98% zemljišno-knjižnih uložaka prepisano je u digitalnu bazu podataka i do sada ih je verificirano više od 45%. Broj neriješenih ovršnih predmeta u razdoblju od 1. listopada 2005. do 31. prosinca 2007. smanjen je za 82% i preostalo ih je 107 Također je s ciljem smanjivanja mogućnosti korupcije u pravosuđu Izmjenama i dopunama Zakona o sudovima iz veljače 2007. godine propisana za sve suce, a Izmjenama zakona o Državnom odvjetništvu za sve državno odvjetničke dužnosnike obveza podnošenja izvješća o imovini. Uz reformu pravosuđa u borbi protiv korupcije ne manji značaj ima i reforma uprave. Donošenje novog Zakona o upravnom postupku kao i Zakona o upravnim sporovima svakako će doprinijeti smanjenju rizika od mogućeg koruptivnog ponašanja u javnoj upravi. I na kraju dozvolite mi reći ću da s obzirom da političke i ekonomske reforme između ostalog jačaju zakonodavni i institucionalni okvir u sprečavanju i suzbijanju korupcije želim istaknuti jedan sjajan rezultat i priznanje Vladi Republike Hrvatske i reformama koje provodi. Naime Hrvatskoj je 4. lipnja na newyorškoj burzi uručena nagrada za najuspješnijeg europskog reformatora u 2007. godini koju dodjeljuje Svjetska banka. Uz to što je najuspješniji reformator u Europi Hrvatska je drugi najuspješniji reformator u svijetu. Iz tih navedenih razloga Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje strategije suzbijanja korupcije. Hvala. Hvala. U 16,34 isteklo je vrijeme za prijavu u raspravu u trajanju od 10 minuta po ovoj točci dnevnog reda. Klub zastupnika HDSSSB-a gospodin zastupnik Vladimir Šišljagić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvažene kolege zastupnice i zastupnici, državni tajnici. Pa zapravo sam razmišljao što kazati vezano za ovu strategiju suzbijanja korupcije. Korupcija je sasvim sigurno i mislim da ćemo se tu svi složiti u ovoj sabornici gorući problem u u ovoj državi. I reforma pravosuđa. Znate što me čudi? Mi imamo treću nacionalnu strategiju. Jel' tako? Treću čini mi se nacionalnu strategiju suzbijanja korupcije. Ne možemo se baš pohvaliti da smo zadovoljni antikorupcijskim mjerama institucionalno provedenim do sada, ali izuzetno me iznenađuje što ja ovdje ne vidim ministricu pravosuđa. Pa zar ona nije zainteresirana za rješavanje gorućeg problema Hrvatske države. Kako se kaže strategija suzbijanja korupcije, a rečeno je to ovdje za ovom govornicom, kaže jedan je od temeljnih preduvjeta za okončanje pregovora odnosno za poglavlje 23. pravosuđe i temeljna prava. Prema tome pa zar nije nama vrlo važno kakve ćemo, kakvu ćemo mi strategiju donijeti? Bilo bi jako dobro da je recimo uz ovu strategiju i akcijski plan. On bi vjerojatno bio godišnji akcijski plan s obzirom da se i ovom strategijom predviđa da se svake godine taj akcijski plan revidira. Ja pretpostavljam da se akcijskom, akcijskim planom da će se detektirati gorući korupcijski i preventivni i oni možda koji su u tijeku sumnjivi, dvojbeni pa da će onda na kraju godine se to analizirati daj da vidimo što smo napravili, da li smo utvrdili koje su odgovorne osobe, da li smo utvrdili koja je šteta počinjena ili koju štetu smo spriječili da se počini? dakle akcijski plan recimo meni osobno nedostaje. Dakle do 31.12.2008. Dakle, nije samo u pitanju ministrica pravosuđa, a problemi u pravosuđu narasli, pa o tome svi govore. Ja se pitam zašto nje danas nema? Zašto nema glavnog državnog odvjetnika? On je isto ta institucionalna poluga. Isto treba zastupnike u ovom Parlamentu, zaključke nekakve, primjedbe, prijedloge saslušati ako već nismo zadovoljno suzbijanjem korupcije. Gdje je ravnatelj USKOK-a? Pa onda postoji i ministar policije isto tako koji u svojoj nadležnosti, a u okviru svoje nadležnosti u jednom ozbiljnom i velikom dijelu zapravo treba sudjelovati u ovim antikorupcijskim mjerama. Ili čini mi se Ured za pranje novca. Prema tome, uvažavajući zaista vas koji sjedite tu državne državne tajnike, međutim ja sam očekivao da će zaista prvi čelni ljudi ministarstava, čelni ljudi institucija koji su upravo zaduženi za antikorupcijske mjere i ovom strategijom čak i apostrofirani kao takvi sjediti ovdje, saslušati naše primjedbe, prijedloge, pa čak i kazati nešto, komentirati ako hoćete i na naš račun, međutim njih ovdje danas nema i mislim da to nije dobro. Inače, što se tiče ove strategije, odnosno Prijedloga strategije suzbijanja korupcije kaže da je jedan određeni broj slučajeva korupcije završio na sudu, ali da ono što je završilo na sudu da je u očitom nesrazmjeru sa percepcijom javnosti. Ja to ne bih nazvao percepcijom javnosti. Ja bih to nazvao sa činjeničnim stanjem. Percepcija javnosti je nešto što može biti tako, a i ne mora biti tako. Ja percipiram. Ali, percepcija javnosti niti ne može biti drugačije uz one silne afere koje smo po medijima imali. Ja sad neću tvrditi da je netko odgovoran za njih, ako koje do današnjeg dana nisu raščišćeni. Koje mi zastupnici, ja sam malo prije kada je bilo aktualni sat premijera pitao, ne politikanski kako mi je on odgovorio, apsolutno ne. Zar se ne čuje glas javnosti koji kaže pa dajte, što je sa tim aferama? Da li tu ima netko odgovoran? Kolika je tu šteta pričinjena? I Liburnija je jedna od njih. O "Maestru" smo govorili prije godinu dana. Pa zar nije činjenica da je upravo u Fondu za privatizaciju kad su sjedili dužnosnici na izuzetno visokim pozicijama i odgovornim pozicijama državne vlasti. Pa zar nije potrebno da se sa tih ljudi koji su bili u fondu, a koji se prozivaju danas, sutra od mene, od ostalih da se utvrdi odgovornost. Ne da ih se prozove da su činili i da su bili korumpirani nego da se sa tih ljudi otkloni dvojba. Ili ako su sudjelovali u nečasnim radnjama, pa onda da se podnese kaznena prijava i da institucije pravnog sustava odreagiraju. A ne, mi imamo slučaj, kaže ova strategija je i nastala kao rezultat revizije prethodne strategije suzbijanja korupcije. Očito da provedba Nacionalne strategije suzbijanja korupcije od 2006. do 2008. pa i prije 2006. nije bila zadovoljavajuća jer kako inače objasniti, opet ću ponoviti više tih afera. Karlovačka industrija mlijeka na natječaju dobiva firma koja ima 2 zaposlena i koja ima dobit od 5 tisuća eura. Za 16 i pol milijuna eura koja se obvezuje dokapitalizirati Karlovačku mljekaru sa 44 milijuna eura. I kada je zapravo posao praktično pred okončanjem, tek onda mediji reagiraju. Zar se to nije znalo? U Karlovačkoj industriji mlijeka sudjelovao je u tom poslu i bio involviran i Fond za privatizaciju. Za to se trebalo i moralo se znati. Međutim, do današnjeg dana vezano, evo za ovaj skandal, za ovu financijsku aferu. Ona je, ja se nadam spriječena, ali postoje ljudi koji su nastojali da ovaj ovakav posao privedu kraju i da ga na ovakav način završe. Pa ti ljudi više ne mogu najodgovornije dužnosti obavljati niti u državi niti u nekakvoj jedinici lokalne ili područne samouprave. A mi ne znamo koji su to ljudi koji su u tome sudjelovali. "Brodosplit", o "Brodosplitu" ni danas nemamo odgovore što je u ovoj financijskoj aferi, do kuda je došla istraga. Možda ne treba javnost znati u cilju istrage, ali dopustite da zastupnici ovog Hrvatskog sabora sasvim sigurno trebaju znati za to, pogotovo zbog toga što je pitanje "Brodosplita" i onih, čini mi se 6 milijuna eura više puta ovdje otvarano u Hrvatskom saboru. Ili mi možda kao saborski zastupnici ne trebamo znati što se događa, a događa se već više od 2 godine. Vraćam se na "Maestro" i Fond za privatizaciju. Prije godinu dana najavljeno je promptno ukidanje Fonda za privatizaciju. Je li ono ukinuto? On i danas zapravo posluje, radi, čini mi se da je ono što mi znamo ovako javno, pa i ovdje u Hrvatskom saboru to da u Fondu za privatizaciju je nastala afera zbog mita. Nekih čini mi se 50 tisuća eura ili tako je bila nekakva cifra. Ali ono što je bitno, pa mi ne znamo zašto je taj novac dan. Da li je tu bilo korupcije? Da li je tu taj novac nekome dan kao mito zbog toga što se trebalo nekome pogodovati? Kolika je šteta nastala ili možda koja šteta je spriječena ovim? Dakle ne znamo, još uvijek je istraga u tijeku. A vratimo se na pretvorbu i privatizaciju za koju je nastupio rok zastare gdje je državna revizija utvrdila 95% čini mi se nepravilnih, pa i nezakonitih postupaka u 95% privatizacije i nakon silnih godina nastupio je rok zastare. Hoćemo tako i sa ovim korupcijskim ili bolje rečeno, pravilnije rečeno, ajde medijskim skandalima. a ja mislim i stvarnim skandalima financijskim, hoćemo i tako čekati iz godine u godinu da nastupi zastara ili ovaj Hrvatski sabor i zastupnici imaju pravo znati što se oko svih ovih skandala događa. Spomenuo sam i kupovinu vijećnika za koju je čak potpisan i ugovor. Da li ste to raščistili? Ja ne znam, neka me netko demantira. Da li je netko odgovorio na medijske natpise barem, netko iz Vlade, jer se to na Vladu odnosi, na ljude koji sjede u Vladi. Ja da sjedim u Vladi i da mi se tako nešto u medijima napiše, budite sigurni da bi odgovorio i podigao vjerojatno privatnu tužbu, ne znam da li je to učinjeno. Isto tako "Sunčani Hvar", zar to nije jedna neću je nazvati korupcijska afera, ali afera u svakom slučaju ona to jeste. Zašto? Pa mi ovdje u Hrvatskom saboru ni dan danas ne znamo ili većina zastupnika ne zna, na koji način je kupljen "Sunčani Hvar". Obećano je gradu Hvaru 25% plus jedna dionica, kasnije je ispalo da je "Sunčani Hvar" zapravo prodan. Ne možemo saznati informaciju zbog toga što se radi o tajnim ugovorima. Ali ja kao zastupnik u Hrvatskom saboru, ja to ne mogu prihvatiti da zastupniku Hrvatskoga sabora bude servirano da se radi o nekakvim tajnim ugovorima i da ja kao zastupnik u Hrvatskom saboru poštujući ukoliko je potrebno čuvanje tajne, da ja ne mogu dobiti, saznati istinitu, točnu i jasnu informaciju. Ista vam je stvar i sa eno onim spomenutim vojnim, a namjerno ih spominjem. Namjerno spominjem kupovinu od 39 vojnih kamiona. Spominjem ih zato što tvrdi da se radi isto tako, a ja bih to nazvao vjerojatno pogodovanju, ali u svakom slučaju poslu koji je nezakonit. To tvrdi Predsjednik države. Pa zar u Vladi nitko nije našao za potrebnim da kaže Predsjedniku države, gospodine predsjedniče vi niste u pravu, vi obmanjujete javnost ili ukoliko to nije tako, onda mislim da se Vlada o tome treba očitovati, da to tako nije. A prošlo je već četiri godine i vjerojatno ćemo još čekati godinu, dvije ili tri da nekakve institucije pravnog sustava utvrde činjenično stanje, mislim da je to nedopustivo. I hoću kazati i o onoj dvorani, ponoviti još. Dakle osječka rukometna dvorana uz blagoslov nadležnih u Vladi Republike Hrvatske, Vlada je bila spremna odvojiti zajedno sa gradom Osijekom za osječku rukometnu dvoranu 843 milijuna kuna. Dva dana prije parlamentarnih izbora Ministarstvo znanosti je potpisalo ugovor o gradnji ove dvorane za 134 milijuna kuna i gradnja i opremanje. E pa sada vi vidite kolika je razlika. Da li netko treba prijaviti možda u USKOK-u, državnom odvjetniku ili oni možda ne čitaju novine? Ili možda nije njihova obaveza da sami reagiraju i da vide, pa čekaj malo što se to događa, pa tu je u pitanju pola milijarde kuna. Da li je tu možda bila namjera oštetiti državni, gradski proračun? Ili ćemo čekati građanina da on sam odreagira pa da prijavi državnom odvjetniku pa tek onda će Državno odvjetništvo, USKOK, policija i sve one nadležne institucije odreagirati. No, dakle, vrijeme je završiti. Ovo je jako lijepo napisana strategija. Ona nije konkretna, ona je ja mislim deklarativne naravi. Ukoliko u institucijama sustava, ukoliko se zakoni ne budu provodili, ukoliko konačno se ne bude držalo ove strategije, dakle mi trebamo ljude koji su u stanju provoditi ovo što je napisano. HDSSB će naravno prihvatiti i dati glas za ovu strategiju, ali isto tako od Vlade Republike Hrvatske očekujemo da i u svojim redovima raščisti situaciju sa svim onim dužnosnicima koji su na bilo koji način vezani za sve ove dosadašnje afere, dakle da pozivam Vladu Republike Hrvatske, ovo povjerenstvo koje su imenovali za praćenje suzbijanja korupcije, da se vezano za dužnosnike, a i ne samo Vlade Republike Hrvatske izjasne, speru ljagu sa sebe, jer se ovo dugo provlači i utvrdi činjenično stanje, odgovornost po svim ovim skandalima, malverzacijama i financijskim skrivenim radnjama koje su se u proteklu godinu događale. Hvala. Hvala. Sada idemo na pojedinačnu raspravu. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Raspravljajući o prijedlogu ove strategije, ali i … borbe protiv korupcije neki dan i hrvatski stručnjaci, ali i oni koji su došli iz Europske komisije, potvrdili su nam da su u borbi protiv korupcije bitne četiri točke. Prvo je snaženje, sužavanje, uništavanje, smanjenje prilike za korupciju. Druga je antikorupcijska svijest u društvu u cjelini. Treća je stroge sankcije za one kojima edukacija nije dovoljna četvrto je nadziranje, ali ne samo nadziranje dokumenata koji govore o borbi protiv korupcije nego nadziranje provedbe svih propisa koji na bilo koji način reguliraju i utvrđuju određena prava građana, skupine građana, poduzetnika, privrednih subjekata koji su zapravo najčešće predmet korupcije bili s jedne ili druge strane. I ove prve tri točke uporišne borbe protiv korupcije ova strategija u sebi sadrži po mom sudu čak i dosta jasno i opširno, ali po mom sudu isto tako u potpunosti nedostaje upravo ova četvrta točka, a to je nadziranje. Ja ću to dokazati sa dva ili tri primjera. Mi ovdje u Saboru svake godine raspravljamo npr. o izvješću o radu pučkog pravobranitelja, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pravobraniteljice za pravo djece i raspravu završavamo na način da ta izvješća prihvaćamo. Ali u tim izvješćima između ostalog piše da neka tijela državne vlasti, lokalne vlasti ili institucije s javnim ovlastima ne daju odgovore na zahtjeve tih pravobranitelja da ne žele s njima surađivati i nikom ništa. U popratnom očitovanju Vlada veli da prima k znanju ili da se ne protivi izvješću koje je podnijela. Mi smo dosad svake godine, a i na ovoj sjednici ćemo raspravljati i razmatrati izvješće Državne komisije o kontroli javne nabave. Za prošlu godina komisija je konstatirala da su najčešći prekršitelji zakona u javnoj nabavi, tako se i tretiraju Državna geodetska uprava Zagreb koju je 100% poništenje postupaka javne nabave. Javna ustanova Nacionalni park Krka 83% poništenja, Ministarstvo pravosuđa 60%, Hrvatske ceste Zagreb 60%, HEP 45%, Hrvatska radiotelevizija 44, Hrvatske šume 43, autocesta Rijeka-Zagreb 43, Ministarstvo obrane 42 i zračna luka Zagreb 40. Nabrojao sam samo one koji su iznad 40. Koji je stav Vlade povodom ovog izvješća je Državne komisije za kontrolu javne nabave, citiram: "Vlada Republike Hrvatske nema primjedbe na izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2007. godinu." Ja ne tvrdim da su razlozi poništenja u svim ovim slučajevima korupcija, ali ne vjerujem da baš ni u jedno od razloga poništenja javne nabave od strane državne komisije nije bila korupcija ili bar sumnja na korupciju. I što sad? Usvojit ćemo izvješće komisije, konstatirati da je malo stanje bolje nego je bilo ranijih godina i nikom ništa. Kakav je to nadzor postupaka javne nabave ako državna komisija nama da izvješće iz kojeg je vidljivo da u postupku javne nabave imamo užasno velikih problema, onih institucija ili tijela vlasti koji su u prvim redovima borbe protiv korupcije. I tako dugo dok raspravu i glasanje o ovakvim izvješćima ne završimo sa imenovanjem imenom i prezimenom odgovornih, a Vlada sankcioniranjem nismo iskreni u tvrdnji da se borimo protiv korupcije. Drugo na što su upozorili naši stručnjaci koji se bave progonom počinitelja korupcije, neću ih imenovati da ih ne ne dovodim u …/Govornik se ne razumije./…, ali bili su neki dan na sjednici vijeća, nacionalnog vijeća, rekli su da oni ljudi, oni građani u Hrvatskoj koji se najviše bave korupcijom su najveći dobrotvori i humanitarni donatori i time stiču veliki ugled, posebice u lokalnoj zajednici i dobivaju time političku zaštitu i to im otežava njihov progon, ispitne radnje, prikupljanje dokaznih postupaka jer veliki dio sredstava ili značajni dio sredstava koja ostvare korupcijom daju velikodušno u humanitarne svrhe. Dakle u jednu ruku su kriminalci, ali istovremeno se pojavljuju kao i humanitarci. Zbog toga tvrdim, a takva je i percepcija u javnosti jer je tu uvijek s druge strane korupcije netko iz državne vlasti ili lokalne da građani često i kažu da to …/Govornik se ne razumije./… sa porukom nemojte se baviti korupcijom jer država ne voli konkurenciju. I ova strategija bez provedbenog akcijskog plana po meni je pokušaj da se protiv te smrtonosne bolesti borimo lijekovima alternativne medicine, a po meni osim hapsane i oduzimanja imovine na što su ponovno upozorili ljudi koji se bave progonom da u hrvatskim zakonima nema dovoljno ovlasti i mogućnosti, oduzimanje protupravno stečene imovine u širem smislu, ne primjenjujemo antibiotik širokog spektra djelovanja. Četvrta moja zamjerka odnosi se na to što ova strategija nema indikatore mjerenja provedbe. Kada sam predstavnicu Vlade na sjednici Nacionalnog vijeća pitao da li će biti i zašto ih nema, dobio sam odgovor da su najbolji indikatori mjerenje provedbe strategije ministri, jedan ministar jedan poen provedbe. Onda ne treba ni Parlament, ne treba ni Nacionalno vijeće, ni USKOK, jer će ministri sami svojim mjerama mjeriti da li su proveli strategiju koju je usvojio Sabor. I zbog toga nakon godinu dana će ovdje opet biti politička rasprava o tome da li smo mjere strategije proveli i li ne, jer naprosto nema praktičnih indikatora za mjerenje. Strategija ima još jedan problem, dovodi u sumnju da li će Nacionalno vijeće opstati ili ne. Nacionalno vijeće za borbu protiv korupcije osnovano je temeljem Nacionalnog programa koji prestaje vrijediti kada Sabor usvoji ovu strategiju. To mi je potvrđeno od strane predstavnice Vlade. Ako akt o osnivanju Nacionalnog vijeća prestane vrijediti u petak, ako ćemo o tome recimo u petak glasati, nema više pravne osnove za postojanje Nacionalnog vijeća, inzistirao sam da Vlada u točki 4. strategije u poglavlju 4 strategije jasnije predloži, opiše ne samo opstojnost Nacionalnog vijeća nego izvrši ono što je rekla gospođo državna tajnice da Nacionalno vijeće dobiva još i šire ovlasti no što je imala dosad. Toga u strategiji nema. Jedna rečenica u kojoj se konstatira da Nacionalno vijeće postoji, nije dovoljni elemenat za odluku Sabora o proširenju ovlasti. I završno, gospodarstvenici koji ukazuju na korupciju i oni pojedinci koji su se odvažili i usudili ući u borbu moraju biti po meni i ti koji će iz mrtve točke, iz zimskog sna spavanja pokrenuti i gospodarske asocijacije, posebice Hrvatsko-gospodarsku komoru i Hrvatsku obrtničku komoru jer je tamo također previše lažne solidarnosti među njima, a tako dugo dok oni koji su najčešće izloženi reketu i korupciji, a to je zaista jer su gospodarstvenici sami ne odluče prijavljivati pokušaje ucjene ili koruptivnih radnji doista ćemo teško iskorijeniti onaj dio korupcije gdje iz jedne strane gospodarstvo i budućnost Hrvatske, a s druge strane država i njena tijela i pojedinci. Hvala lijepa. Hvala uvaženom zastupniku. Imamo jednu prijavu replike, uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora. Pa kolega Lesar vi ste jedan od aktivnijih članova Nacionalnog vijeća za praćenje realizacije programa suzbijanja korupcije i vaša nekakva, strah za budućnost ovog vijeća je opravdan jedino ukoliko u ovom Saboru postoje ljudi koji smatraju da Nacionalno vijeće ne bi smjelo kontrolirati provođenje buduće strategije i akcijskog plana. Međutim bilo bi to tragično jer bili ste prisutni kada je Europska komisija došla ovdje u nadzor realizacije programa borbe protiv korupcije a na taj sjednici Nacionalnog vijeća nije bilo nijednog predstavnika vladajuće koalicije. Mislim da je to bila jedna poruka koja sigurno nije dobro odjeknula ali zapravo govori koliko je ovo Nacionalno vijeće važno i zaista sumnjam da bi se netko usudio dovesti u pitanje njegovo postojanje. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Kolega Jovanoviću ja sam veći pesimist od vas odnosno možda i vidim doista i crne vrane čak i tamo gdje slavuji pjevaju. Ali uvjeren sam da ako tekst strategije ostane kakav je da o eventualnoj promjeni odluke Sabora o osnivanju nacionalnog vijeća ili donošenje nove strukture Nacionalnog vijeća kakva je sada, neće ostati ista, da vi nećete biti predsjednik tog Nacionalnog vijeća. Budite onda sigurni. A da ovlasti neće biti proširene i da nijedna sjednica više neće biti javna. Zato apeliram na da ne možemo usvojiti ovu strategiju tako dugo dok Vlada jasno ne, u samu tekst strategije jer mi kao Nacionalno vijeće tj. dobro znate čak ni ne možemo podnositi amandmane na, nismo ni matično radno tijelo. Mi smo samo zaduženi za provedbu strategije koja će se provoditi temelju operativnog programa, plana kojega će donijeti Vlada koliko smo čuli. Ako se slažete sa mnom? Dakle u jednoj smo dosta nezavidnoj situaciji i zbog toga upozoravam na to. Ja bih volio da ste vi u pravu, ne ja. Hvala lijepo. Dalje slijedi rasprava uvažene zastupnice Biljane Borzan. Izvolite. ja ću na samom početku početi sa tim da, mislim da je u pravu bio kolega Šišljagić kada je rekao da su danas ovdje kod ove rasprave o strategiji borbe protiv korupcije trebali ipak sjediti još neki ljudi. Dakle šef USKOK-a, državni odvjetnik. Sasvim sigurno ako smo htjeli otvoriti jednu ozbiljnu raspravu o borbi protiv korupcije mislim da su svi ti ljudi trebali danas biti ovdje i zajedno s nama raspraviti neke stvari. Ukrstiti argumente. Čak možda iznijeti neka svoja iskustva pa da vidimo kako za to sve skupa naći možda dobra rješenja. Dakle njihov izostanak ovdje danas ustvari možda svjedoči o tome da nismo spremni se uhvatiti baš ozbiljno u bitku sa korupcijom. Mislim da nažalost cijeli sustav šalje jednu poruku ljudima koja nije dobra i zbog toga se slažem sa svima onima koji su rekli da ova strategija kao i svi zakoni koji će proizaći iz ove strategije ustvari će kao i mnogi do sada ostati samo mrtvo slovo na papiru. Jedna ovako dobra, plemenita namjera. Ali u principu se ništa od svega toga u našim životima neće dogoditi niti promijeniti prvenstveno zbog toga što sustav nema volju i nije postavljen tako da se doista obračunava sa korupcijom. Sustav šalje pogrešnu poruku ljudima, a na kraju krajeva takvo nešto je izrekao i sam šef USKOK-a na ovoj sjednici Nacionalnog odbora kada je ustvrdio da ljudi koji prijavljuju korupciju ustvari su ljudi koji loše prolaze. Ljudi koji su na gubitku. Ljudi koji se u određenom trenutku sami postanu dakle problem u sredini zbog toga što su nekoga prokazali za korupciju. Dakle sustav umjesto da zaštiti te ljude on te ljude ostavi na brisanom prostoru. Naime dok god se to tako bude dešavalo u našoj praksi ne možemo očekivati od nikoga da će prijaviti korucpiju. Ne možemo očekivati od ljudi da će prijaviti korupciju ako nakon toga što oni uđu u prostorije USKOKA podnesu prijavu, kažu neka saznanja, se nađe svaki puta netko tko će ih da tako kažem narodski drukati, cinkati. Oni protiv kojih je podnesena prijava, protiv kojih je osoba nešto rekla u roku od 5 minuta saznaju tko je bio, što je rekao, što im je stavljeno na teret. Nakon toga ti ljudi mogu samo očekivati da će ih pred vratima sačekati batinaši. Mogu moliti Boga da imaju sreću da prođu samo s ozljedama da ne završe na nekom od naših groblja. Ti ljudi ostaju bez posla, a ako ne ostanu bez posla onda su na tom radnom mjestu maltretirani, šikanirani. Život im se pretvori doslovno u pakao. Zašto? Samo zato što sustav neće uzeti u zaštitu. Sustav ih ostavi na brisanom prostoru. Koja je to poruka ljudima? Šutite, trpite. Gledajte oko sebe što se događa. Nemojte prijavljivati jer imate samo šanse da vlastitu glavu stavite na panj. Za koga? Za sustav koji se ne želi pomaknuti. Ne ide. Prije nekoliko dana ste imali priču o policajcu koji je suspendiran zbog toga što je navodno kasnio na posao pa je imao prometne prekršaje, tako neke stvari. Ali mene zanima kada će biti suspendiran i kada će ostati bez posla netko u sustavu tko odaje informacije iz tog sustava? Kada će takvi ljudi biti razotkriveni i maknuti iz sustava? Dok se to ne riješi nemamo pravo odavde pozivati građane da prokazuju korupciju. Nemamo pravo. Jer nemamo pravo ničiji život u ovoj zemlji staviti na kocku. Nažalost stavimo. Kako god se okrenete, pogledajte svatko tko je bio pouzdanik USKOK-a ili na bilo koji način s njima surađivao ni jednom čovjeku nije identitet ostao zaštićen. Svakoga su provalili prije ili kasnije. Dok se to ne riješi ta praksa ništa od naše borbe protiv korupcije. U korupciji su nažalost do sada pale sitne ribe. Pali su neki ljudi na dnu one čitave piramide. Oni negdje rubni krakovi hobotnice. Čim se istraga počela malo primicati samom vrhu, onoj glavi imamo smo ovdje prilike slušati od najviših ljudi u ovoj državi, softver, hardver i ostale stvari, ništa se nije dogodilo. Čim se krene istraga približavati malo vrhu glave koja je sve to osmislila i koja sve to skupa koordinira e onda ili se istraga opstruira, istraga prestaje i ništa se ne događa. poruka našim ljudima. Ovdje su kolege govorili o brojnim aferama koje su javnosti otvorene. Nikada nisu zatvorene. Na ovaj ili onaj način. Dakle ono što se očekuje od Državnog odvjetništva, USKOK-a svih dakle koji o tome odlučuju da u nekom trenutku naprave istragu i da kažu da ovdje ili ima kaznenog djela pa ćemo podići kaznene prijave ili ga nema, afere ostaju otvorene. I ništa se ne događa. Osim što stradaju oni koji su uprli prstom u nekoga. Dakle, to što je šef USKOK-a ovdje poručio je naprosto bilo nešto što jest naša svakodnevica i mi to znamo, to je činjenica, ali kada vam to kaže šef USKOK-a da oni koji prijave korupciju su ustvari oni koji poslije nadrapaju je vrlo loša poruka građanima. Činjenica je isto tako da sustav pokazuje da se ne želi boriti protiv korupcije samim time, evo ovdje među nama, mi imamo Povjerenstvo sukob interesa godinu dana, nemamo Povjerenstvo sukob interesa, ono ne funkcionira. Zašto? Zato što se vladajuća struktura trudila uporno promijeniti zakon i maknuti oporbenog čelnika, dakle predstavnika oporbe sa čelnog mjesta Povjerenstva sukob interesa. Pod tom izlikom da oporba politizira to tijelo, a onda se ta ista politizacija ovdje u ovoj istoj strategiji pojavljuje kao nešto što je činjenica, dakle to povjerenstvo je odradilo određeni posao u skladu sa zakonom, dakle godina dana bez tog tijela pustili smo uredno da se radi što se želi u ovoj državi i to je isto pokazatelj da nemamo volje boriti se protiv korupcije i ja mislim da je možda kolega Lesar ipak bliže istini i da postoji vrlo velika opasnost da se ovaj nacionalni odbor na neki način eliminira jer, ako vidimo što se dogodilo sa Povjerenstvom sukob interesa, mislim da možemo isto očekivati da će se uskoro dogoditi sa nacionalnim odborom, ali vidjeti ćemo hoće li se vladajuća struktura i u to upustiti. Jedan od velikih problema u Hrvatskoj je politička korupcija. Godinama već gledamo kako ljudi glasaju za određene stranke, za njihove vijećnike, predstavnike u lokalnoj samoupravi, a onda se sve to nekakvim čudnim političkim dogovorima, trgovinama, kupovinama izmiješa i ustvari više nikakve vlasti na lokalnoj razini nemaju niti približno ne održavaju, dakle volju birača na lokalnim izborima. E sad, kako će se boriti protiv političke korupcije oni koji tu političku korupciju svesrdno podupiru? Kako će se boriti protiv korupcije ljudi koji dođu, koji napišu jedan sporazum, kaže o realizaciji gospodarsko-političkih interesa za jedan grad, potpiše to sve skupa glavni tajnik najjače stranke i vodeće stranke vladajuće u ovoj zemlji, gospodin Jarnjak koji ovdje uredno ponudi određene projekte koje će financirati Vlada Republike Hrvatske ukoliko vlast bude u rukama HDZ-a. To je ono što je kolega Ronko danas ovdje govorio. Tamo gdje je na lokalnoj razini HDZ na vlasti, tamo se pomoć može osigurati. I onda se trguje sa ljudima. Naravno, trguje se s vijećnicima jer im se pokušava reći, da biti ćemo puno bolji ako budete uz HDZ jer mi možemo osigurati novac za određene projekte na lokalnoj samoupravi, samim time ćete vi biti uspješni lokalni čelnici. To je politička korupcija. To je politička korupcija. A ja pitam, kako se mogu protiv nje boriti oni koji u njoj sudjeluju? Nikako. Tako srušena vlast ili su se izmiješale karte protivno volji birača u mnogim gradovima u Hrvatskoj, dakle ja sam ovdje imala dokumente i argumente za jedan grad, ali to je dogodilo i u Karlovcu, neki dan u Varaždinskoj županiji i u mnogim drugim sredinama. I na kraju, Hrvatska nažalost funkcionira, hrvatska vlast funkcionira svaki puta pokrene se kada nas iz Europe malo lupe po prstima, pa su nas tako npr. i naši susjedi Austrijanci isto tako prije nekog vremena lupili po prstima i rekli da njihovi ovdje gospodarstvenici vrlo loše prolaze, dakle reketari ih se, moraju davati novac i rade, i bolje rečeno dobivaju poslove i ostvaruju gospodarski interes u Hrvatskoj u vrlo teškim uvjetima. Dakle, gospodo nemojmo da nam stalno iz Europe dijele lekcije, mislim da je Hrvatska naša domovina u kojoj mi moramo, prvenstveno nama je interes da budemo zemlja koja je dobro uređena, u kojoj se poštuju propisi, zakoni u kojoj su ljudi zaštićeni i u kojoj nema korupcije. Ne smije nam se dogoditi da, npr. jednog liječnika pritvorimo zbog korupcije, a onda operaciju odradi liječnik koji je dva puta korumpiraniji od ovoga prvoga. lijepo. Imamo najprije prijavu ispravka netočnog navoda, kolega Borislav Matković. Gospodine potpredsjedniče, uvažena kolegica Opačić je izrekla netočno po meni da kad je kazala da je policijski djelatnik jedan suspendiran zbog Ima i druga strana koja kaže da to nije zbog toga, nego zbog povreda djelatnih obveza koje nije izvršavao da ne nabrajam sada sve detalje tamo koji su vama poznati zbog čega, dakle je se poveo protiv njega postupak. Dakle, samo je pitanje kako želimo to gledati i kako tumačimo istinu, je li, ovako ili onako. S druge strane isto kazali ste da se ništa ne poduzima protiv onih koji prijavljuju korupciju, da se tu ništa zapravo ne izvršava. Ja bih kazao da to isto nije točno. Dakle, izvršava se i korupcija se prijavljuje. A ako već govorite o tome da bismo svi trebali prijavljivati korupciju, pitam vas, zašto vi niste osobno prijaviti vrijeme privatizacije dubrovačkih hotela? Hvala lijepo. Imamo prijavu replike, uvažena zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Pa evo, hvala gospodine potpredsjedniče. Gospođo Opačić, zanimljivo je kako ste vi u svom izlaganju isticali kada je riječ o političkoj korupciji neke županije u kojoj je po vama HDZ na vlasti i zagrizao je u političku korupciju. Ja ću vam navesti jedan primjer tamo gdje je SDP na vlasti, a to je Sisačko-moslavačka županija, vijećnica DC-a u skupštini Sisačko-moslavačke županije 24. prosinca prošle godine svojim dolaskom omogućila je kvorum, a time i donošenje proračuna. Zamislite, samo 2 mjeseca kasnije ta ista vijećnica zaposlena je u razvojnoj agenciji "Simora", razvojnoj agenciji Sisačko-moslavačke županije bez natječaja, bez ikakvih procedura pod izlikom da direktor ima pravo zaposliti, kako je županica Lovrić rekla, onoga koga on odabere. Evo, to je znači zaista bilo slučajno. Kad govorite o političkoj korupciji, dajte onda u svojim redovima napravite reda, a nemojte upućivati druge na to. To je jedan primjer. Drugi primjer političke korupcije, Županijska uprava za ceste gdje je čovjek završio čak na sudu koji nije primljen hrvatski branitelj, ali je zato primljena supruga jednog vijećnika koji je isto dao tako podršku. Pa kad govorimo o korupciji, dajmo onda prvo krenimo od sebe, očistimo u svojim redovima, nemojmo imati samo mjeru za druge. Očistite takve pojave u svojim redovima, a tek onda kasnije govorite o korupciji.

to da ja kada sam govorila o ovoj političkoj korupciji ja sam u rukama imala papir, dakle dokaz koji je potpisao vaš član i tajnik stranke kolega Jarnjak kolega Jarnjak koji je ovdje dakle uredno ponudio četiri ili pet projekata zbog toga da bi se formirala gradska vlast u gradu Sinju na čelu sa HDZ-om. A što se tiče ovog zapošljavanja stranačkih ljudi, pa vi ste majstori u tome. Pa ja mislim da u državnoj upravi u zadnjih četiri ili pet godina nema nikoga tko se zaposlio a da nije imao stranačku iskaznicu HDZ-a. Prema tome, molim vas samo nemojte vi o zapošljavanju stranačkih aktivista. Idemo dalje. Dalje slijedi rasprava uvaženog kolege Željka Jovanovića. Evo kolegice i kolege, dozvolite meni još nekoliko riječi pojedinačno, u pojedinačnoj raspravi. Ono što želim naglasiti da borba protiv korupcije nije samo borba za sigurnost građana nego je borba za opći prosperitet. Ako se uspješno borimo protiv korupcije onda se borimo za rad i za zalaganje, a protiv mešetarenja i pljačke tuđeg rada. SDP prema korupciji zaista vodi politiku nulte tolerancije i kada govorimo o korupciji, svaki pa i najmanji prekršaj mora snositi rigorozne zakonske posljedice, a kada je o politici riječ to znači nečastan odlazak s političke scene za sva vremena. Na žalost u našemu je društvu nekako uobičajena i prihvaćena pojava preskakanje stepenica da bi se lakše ostvario cilj. Ako u svakodnevnom životu netko ne posegne za vezom da bi prije došao do liječnika, da bi ostvario neku pogodnost na poslu, on se smatra poštenom budalom. Takva poštena budala korisna je društvu, međutim ona sama neće nikada uspjeti u životu. I stoga istup gospodina Gorana Štroka kojega je ovdje danas netko spominjao u negativnom kontekstu je upravo sve suprotno od toga. Istup gospodina Štroka na sjednici Nacionalnog vijeća za borbu protiv korupcije je pokazao da volja i odlučnost može suprotstaviti se lokalnim moćnicima i korumpiranim državnim službenicima koji koriste rupe u zakonu, koji koriste sporost u donošenju odluka da bi ostvarili imovinsku korist. Samo hrabri i odlučni ljudi mogu mijenjati svijet oko sebe i pomagati tom svijetu. A što je rečeno na toj sjednici Nacionalnog vijeća? Jednostavna istina. Toj istini ne treba niti strategija, ne treba joj ni akcijski plan. Rečeno je, lokacijske i građevinske dozvole trebaju se izdavati u zakonskom roku, državni službenici trebaju se kvalitetno nadzirati i motivirati za učinkovitiji rad. Na taj način bi se i zakoni i pravilnici ostavili manje prostora za različita pojedinačna tumačenja pa bi i korupcije bilo manje. Smatram da je tu najbitnija uloga upravo Ministarstva pravosuđa i ostalih ministarstava zbog toga što kod nas kada se radi o poduzetnicima oni ne mogu trpiti toliko kašnjenje u ispunjavanju obveza koje traže od njih da bi mogli ispunjavati poslove o kojima ovisi hranjenje čitavog niza familija. Imam ovdje zanimljiv jedan tekst koji je izašao u časopisu "Sloboda", Sušak, 14. veljače 1883. Ante Starčević komentira odluku austrijskog državnog vijeća o izgradnji željeznice u Galiciji. Vlada je povjerila izgradnju pruge samo jednom poduzetniku pa Starčević zaključuje: Slučaj po svojoj naravi pada pod pojam mićenja, on nije drugo nego po javnih službenicih prodavanje općenitih probitaka u korist pojedinca. Za Starčevića je isto da li tko kupi nepravednu osudu ili kakav posao uz nerazmjeran dobitak, ovdje i ondje trpi pravica, bolje rekoć trpe ljudi, zloća, mito davat i primat mito leži u zloći sebičnosti. Zato one i ove kod pojedinaca bijaše od kada i ljudi i bude dok je ljudi. Ali kod javnih oblasti one su u onom razmjeru u kojem se državna vlast na pravo ili na opsjenu oslanja. Dakle ponavljam što sam rekao, nema korupcije bez vlasti. Najodgovornija za borbu protiv korupcije uvijek će biti vlast. Mi oporbeni zastupnici u ovom saboru dati ćemo sve od sebe da nacionalnim konsenzusom riješimo organizirani kriminal i korupciju u Republici Hrvatskoj, ali na početku i na kraju odgovornost leži na vladajućoj koaliciji. I evo imamo još jedan primjer. Uzmimo autoceste. Danas su rokovi i gradnja autocesta dva puta duži nego u Europi. Izgrađena kilometraža je dva puta manja, a cijena po kilometru je dva puta viša. Cijena gradnje po kilometru porasla je sa 4 na 8 milijuna eura, iako su cijene materijala i rada porasla 15%. Na svim natječajima javljaju se tri velika igrača. Natječaji su vrlo zanimljivo sročeni, ali izostaje politička volja da se upitamo gdje je ta razlika između 4 i 8 milijuna eura. Eto, to je pitanje koje bi recimo moglo pokrenuti Nacionalno vijeće za borbu protiv korupcije ukoliko bude imalo veće ovlasti, a nadam se da će iz Ministarstva pravosuđa ispuniti svoje obećanje koje su dali na sjednici Nacionalnog vijeća za borbu protiv korupcije, gdje su naglasili da će on u narednom periodu zaista dobiti mogućnosti kako administrativno, tako i stručno da ispuni obveze u praćenju realizacije Nacionalne strategije i Akcijskog plana borbe protiv korupcije. Hvala lijepo. Imamo tri prijave ispravka navoda. Najprije uvaženi kolega Josip Đakić. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Ispravio bih netočan navod kolege Jovanovića gdje je ustvrdio da kod njih u stranci stanuje nulta tolerancija prema korupciji. Samo da vas podsjetim. Prema vašim stranačkim kolegama koji su kao gradonačelnik Virovitice završili sa pravomoćnim presudama za podmićivanje za polaganje vozačkog ispita ili možda u slučajevima gospodina Marinovića i njegove gospođe koja je bila ministrica. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Dalje za ispravak netočnog navoda javio se uvaženi kolega Anton Mance. Poštovani gospodine potpredsjedniče, ja bih ispravio krive navode gospodina Jovanovića gdje kaže o nultoj stopi tolerancije vezano za korupciju. Gospodine Jovanoviću bilo je mogućnosti i brige da to učinite i da pokrenete najprije u svojim redovima. Kako vi nastupate i djelujete pokazati ću vam, vidite ova slika ovdje u "Novom listu" od 30.4. kada su među ovim radnicima, vidite oni idu pred poglavarstvo kod mene, ja sam gradonačelnik u Vrbovskom, među njima su i članovi vaše stranke kao i članovi stranke HNS-a. U Rijeci je otišlo, odnosno propalo puno firmi, ali nitko nije došao pred poglavarstvo. Znate tako je što se tiče i tih cesta isto tako. Prema tome zašto vam to govorim? To vam je bilo 2001. kada je bila vlast vaša, kada ste prodali Drvnu industriju Vrbovsko ne pitajući ništa lokalnu zajednicu o tome tko to kupuje, a znate što sada ispada na kraju, da sam ja krivac za to, da je tih 500 ljudi došlo pred moja vrata gore jel', iako se zna koja je moja obveza po zakonu i šta ja mogu. I danas sam ja jedini koji trebam brigu voditi o tih 250 ljudi koji su ostali bez posla i gdje se usmjerava stranački, vidite među tim radnicima bili su vaši članovi, a nisu sprečavali niti u prometu, niti u drvnoj industriji kada se to prodavalo i kada su se te radnje događale. Ipak krenite od sebe, a o zapošljavanju ću reći jednom drugom prilikom, tu ću vam navesti točna imena i prezimena. Za povredu Poslovnika, javio se uvaženi kolega Jovanović. ja bih mu odgovorio na sve ovo o čemu je sada pričao potpuno bespotrebno. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Ja isto prosim, ako se ispravlja da se onda kaže, ispravljam to i to, za raspravu i replike imamo također mogućnosti kao što se to i javio uvaženi kolega Matković. Izvolite. **Matković, Borislav (HDZ)** Ja ću repliku, da ne bi ispalo da nemate na što odgovoriti. Dakako da se slažem sa svime što je gospodin Štrok izrekao, mislim isto apsolutno u potpunosti se slažem, jer korupciju indirektno potiču oni koji pristaju na nju i koji idu linijom manjeg otpora. I to je točno. Međutim, i lijepo je čuti danas gospodina Štroka kako poziva svoje kolege da prijavljuju korumptivne radnje, ali ja bih ga podsjetio i njega i njegove kolege na jedan događaj iz veljače 2001. godine kada se naime počelo govoriti o prodaji "Excelsiora" u Dubrovniku i kada je ugledna grupacija "Sheraton" za njega nudila 31 milijun tada njemačkih maraka, no tadašnja Račanova vlada i njen potpredsjednik i meštar privatizacije Slavko Linić, odlučili su ga prodati poduzetniku Štroku za samo jedan milijun tadašnjih njemačkih maraka. Na tadašnje upite medija sramežljivo se odgovorilo i iznosilo neke svoje računice i objašnjavalo o nekakvoj zaradi i koristi države za taj jedan milijun. Međutim, ja ni do danas ne mogu shvatiti niti mi je jasno gdje je tu bila korist za državu.

dragi osnovano je istražno povjerenstvo, sva dokumentacija upućena je državnom odvjetništvu i nijedna nepravilnost nije nađena. Ja poštujem pravnu državu i poštujem tu odluku. Hvala. Idem dalje s raspravom. Uvažena kolegica Marija Pejčinović Burić. lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani gospođe i gospodo državni tajnici, kolegice i kolege. Pa evo i ova rasprava do sada je pokazala da nije slučajno da smo ovu sjednicu Hrvatskog sabora započeli raspravom o jednoj važnoj temi. Sve što smo čuli govori o tome da Hrvatska, da svi mi ovdje dijelimo jedan isti stav, a to je da bi željeli da Hrvartska postane društvo nulte tolerancije, ali po svemu sudeći tu još uvijek nismo i tome i služi ova strategija između ostaloga kako bi prema tom cilju lakše došli. Međutim, bilo je dosta navoda o tome, upitnika vezano na rad Vlade na cijelom tom antikorupcijskom programu i pitanja su išla u smjeru, odnosno dvojbe su išle u smjeru je li se zapravo do sada pokazao ikakav rezultat. ja mislim da neki podaci koji su eto i napisani ovdje u ovom dokumentu koji su neki već spomenuli, ja ću to i ponoviti, jer mi se čini značajnim, su pokazali da je ako krenemo od ove ocjene percepcije korupcije koju je dao indeks "Transparency international" za 2007. godinu, taj indeks je 4,1, a kao što smo čuli iznad 3 se računa da je to već u pozitivnom trendu, pokazuje da se je napravilo, a između ostalog svakako pokazuje i trend, dakle ono što možemo vidjeti u zadnjih godinu i pol, da za razliku od onoga što su kolege nazvali, dakle ranije uhvaćenih počinitelja kriminalnih djela korupcije koji se uglavnom mogu nazvati sitna korupcija, dakle da se u zadnjih godinu, godinu i pol vidi da je taj trend, da se ima sve veći broj dakle, prijava za kriminalna djela korupcije na srednjoj i visokoj razini. Mislim da ta dva indikatora pokazuju da zaista ima pomaka, da je taj pomak već vidljiv. Međutim, zašto ga nema više. Ja vjerujem da bi mi svi, isto kao što je normalno za mnoge druge stvari htjeli sve sada i odmah. Međutim, u ovakvom jednom poslu kakav je pred nama, dakle borba protiv korupcije, ne može sve biti sada i ne može sve biti odmah nažalost. Ja bih bila prva koja bi se založila da zapravo ustvrdimo da je već sutra ili sljedeće godine kada budemo o tome razgovarali da kažemo da je Hrvatska zemlja nulte tolerancije. Zašto je tome tako? Pa tome tako je zato što je korupcija u nas, kao i u drugim nekim zemljama specifičan i povijesni, i gospodarski, i politički, i ako hoćete i pravni fenomen, da nije nastala od jučer i isto tako shodno tome ne može se ni iskorijeniti Mislim da nije ovdje mjesto da o tome raspravljamo kako je to nastalo, kako smo došli do toga, kako je zapravo u narodu dosta dugo zapravo zaživjelo to da je mala korupcija prihvatljiva, a borit ćemo se samo protiv velike, pa isto tako ponekada podliježemo tome da kažemo, 'ajmo vidjeti koje ste to jako velike ribe uhvatili, pa će to biti pokazatelj i pokazatelja da se zaista borite protiv korupcije. Ja mislim da takvu podjelu ne bi trebali imati, da je korupcija korupcija i da je ono što je sigurno važno i vrlo istaknuto i u ovom dokumentu, da se treba boriti protiv korupcije kao takve i da zapravo upravo tu percepciju ljudi, što je korupcija, što je tzv. mala i možda prihvatljiva korupcija, a što nije, treba mijenjati. Dakle, osobno mislim da je iznimno važno raditi upravo i na ovom elementu, dakle da se i ta percepcija u javnosti mijenja i da zapravo zaista postanemo i u, ne samo u mentalitetu, nego i u ponašanju zemlja koja tolerira nultu Mislim da smo dobili jedan kvalitetan dokument koji govori o načelima i ciljevima, neki su i tome dali primjedbe ovdje to smo čuli, međutim ja mislim da moramo znati zašto i kako i kojem duhu radimo jedan dokument koji se zove strategija. On mora biti općenit, dakle dakle on je na početku dao one temeljne postavke kojih se u svakoj provedbenoj mjeri treba držati, kasnije je analizirao ona područja koja su percipirana, a koja su i zaista prepoznata kao posebno osjetljiva područja u kojima se trebaju posebne mjere pojedinačno voditi protiv korupcije, dakle sprečavanja sukoba interesa, financiranje političkih stranka, javne nabave nabave itd. da ne nabrajam. Dakle, svakako bitno da je ovdje izdvojeno tih zdravstvo, školstvo, znanost itd. da su izdvojena ta područja koja obični građanin zaista percipira kao područje u kojima se događa korupcija. Mislim da je tu napravljen jedan kvalitetan zaista rad da se vidi da je napravljena jedna analiza gdje smo sada, što je polučio dosadašnji rad na antikorupcijskoj borbi i što treba napraviti ubuduće, tako da se zaista čudim nekima koji su govorili o tome da se iz ovoga ne vidi što će se raditi. Čitajući ovaj dokument meni je bilo prilično jasno što će se naći u akcijskom planu ili provedbenom planu koji će imati Vlada jer je već naznačeno i ako se tiče onih zakonodavnih promjena koje se očekuju očekuju ako se tiče jačanja institucija, a mislim da je ovdje osobito bio, osobito u ovom dokumentu da je naznačeno da su dva područja. Dakle, u zakonodavstvu smo gotovo tu arhitekturu završili, zatvorili, niz je tu zakona, konvencija koje imamo i koji su dobro postavljeni, tu i tamo se kao u nekim zakonima treba još nešto doraditi, međutim ono što je ključno treba dalje uspostavljati institucionalne mehanizme za provedbu, tu je isto dobro napravljena analiza gdje se dakle vidjelo da se takve institucije nove trebaju utemeljiti, da se dakle posebno mi se čini značajnim ova strategijska jedinica u Ministarstvu pravosuđa koje koordinira sva druga tijela državne uprave, ali i podupiremo ono što se vidi iz ove analize, dakle da kad je u pitanju policija da se kod njih još na nižim razinama svakako treba poraditi na tome da se i niže razine, dakle da imaju ustrojbene jedinice koje će se baviti borbom protiv korupcije i čiji će to biti zapravo dnevni posao, a da bi mogli zaista procesuirati ono što se pronađe, odnosno tamo gdje ima sumnje na korupciju. Ja bih rekla da ovaj dokument govori o dvjema vrstama mjera. S jedne strane govori o mjerama preventivne prirode, dakle o mjerama kako smanjiti mogućnost korupcije. Mislim da mnogi zakoni koje smo mi u drugom kontekstu ovdje donosili govore o tome, spomenut ću samo možda Zakon o javnoj nabavi, ali i niz drugih zakona, dakle cijeli set zakona vezanih uz reformu pravosuđa, upravo ide k tome da se smanji mogućnost da se korupcija uopće događa. Međutim jedan drugi dio koji mi se čini da nitko do sada nije spomenuo, a osobno bih rekla da mi se čini jako značajan upravo u onom kontekstu od kud je korupcija kod nas došla. Dakle, trebamo raditi na edukaciji, bilo ako se govori o tome da je javno mnijenje u pitanju, ali ja bih i rekla treba početi od malih nogu, treba početi ovdje je tu rečeno da će se i u predškoli i u školi raditi na tome da se kod svih nas, dakle počev od najmlađih stvara taj dojam da je korupcija jedno djelo koje je društveno apsolutno neprihvatljivo. Samo tako ćemo jednog dana doći zaista do društva koje će imati dakle nultu toleranciju na korupciju. Drugi dio mjera svakako je ono što više percipiramo, ako čitate novine, evo neki su danas i o tome govorili i citirali. Dakle u javnosti se najčešće kao dokaz rada na korupciji ili postojanju korupcije govori o tome koliko je dakle osoba privedeno ili pod pod optužbom da su se bavili koruptivnim radnjama. To je sigurno važno, to je isto jedna vrsta preventive. Dakle istražiti, procesuirati i kazniti i na kraju ono što ova strategija donosi svakako oduzeti korupcijom stečenu imovinu, mislim da je to iznimno važno i da je to isto isto jako preventivno za one koji možda imaju moralne dvojbe je li to dobro ili nije ako znaju kako će na kraju završiti dakle i ove mjere koje su sigurno druge prirode mogu djelovati preventivno. Evo, ja bih išla prema kraju obzirom da je već tu svijetlo upaljeno. Radi se o jednom dokumentu koji sigurno par exellance spada u ona područja koja će sigurno voditi Hrvatsku prema društvu u kome će se građani osjećati bolje, koji će lakše moći doći u zdravstvu do usluga koje trebaju u javnoj upravi itd., međutim ono na čemu treba svakako i ovdje razmišljati je da se ovdje radi o onoj horizontalnoj zadaći u procesu pristupanja Europskoj uniji, to je isto spominjano i u tom kontekstu mislim da kroz tu prizmu isto tako gledano kao i za ovu korist za sve naše građane ovu strategiju treba svakako podržati i dakle Vladu potaknuti da izradom akcijskih planova na godišnjoj razini svakako čim prije uđe u provedbu strategije o kojoj ovdje govorimo. i na kraju ovog dokumenta što mi se isto tako činilo značajnim, a nismo tako često o tome govorili, mislim da u provedbu ovoga trebamo uključiti puno više institucija i puno zapravo svi mi, svi se trebamo u to uključiti da bi ona zaista bila učinkovita do kraja. Tu su institucije pobrojane, one su brojne, dakle sve veći broj institucija je umrežen, ali mislim tek onog trenutka kad uključimo sva tijela državne uprave i u krajnjoj liniji sve građane u taj proces možemo očekivati da će i rezultat dakle Hrvatska zemlja nulte tolerancije korupcije biti stvarnost u nekim godinama pred nama. Evo iz svih tih razloga podržavam ovu strategiju i evo nadam se da ćemo kod sljedeće prigode kad budemo raspravljali imati još više rezultata nego što ih je vidljivo sada. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Imamo jednu prijavu za repliku, uvažena kolegica Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Pa ja bih se s većinom onoga što je uvažena kolegica rekla složila, međutim htjela bih podsjetiti da nije baš u svim područjima postignut napredak, niti sa svim područjima možemo biti baš jednako zadovoljni. U tom smislu bih podsjetila na nedavno održanu raspravu o izvješću o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama koji je u ovoj sabornici danas nekoliko puta spomenut kao jedan od važnih segmenata upravo u ovom području. Naime, rasprava, a i samo izvješće je ukazalo na to da stalno pada broj u principu zahtjeva za pravo na pristup informacijama što ukazuje na to da se iz godine u godine ustvari smanjuje na neki način transparentnost rada tijela javne vlasti na način da građani sve teže ustvari dobivaju informacije. S obzirom na to da je to vrlo važan segment u borbi protiv korupcije i da bez u principu transparentnosti rada javne vlasti nije moguće imati učinkovitu borbu protiv korupcije, mislim da bismo se svi mi ovdje u Saboru i van Sabora u izvršnoj vlasti trebali što više boriti za dostojno poštivanje ovoga zakona. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, uvažena kolegica Pejčinović Burić. **Pejčinović Burić, Marija (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja nisam ustvrdila da smo u svim područjima postigli velike rezultate, ali sam rekla da su rezultati vidljivi, da u nekim segmentima će oni tek postati vidljivi zbog prirode mjera koje su poduzete, a što se tiče informiranja javnosti i uključivanja ja nisam ovdje imala vremena spomenuti sve ono što je u strategiji spomenuto. Ja mislim da je javnost informirana, dakle da se i kroz web stranice i kroz razne druge aktivnosti je javnost uključena u ove poslove, a svakako mislim da je iznimno važno i to je ovdje u ovoj strategiji navedeno, ja nisam imala prilike to reći da se sve više uključuje zapravo i civilno društvo u provedbu ove strategije. Mislim da to ide onom cilju da zapravo što cilj i krug građana uključimo i institucija uključimo u provedbu ove strategije. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Za raspravu se dalje prijavio uvaženi kolega zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Hvala lijepo. Štovani gospodine potpredsjedniče, tema korupcija evo i ovaj put izaziva ali sva sreća sve manje i manje međustranačkih a sve više objektivnih rasprava. I ja mislim da u temi korupcija ne bi smjelo biti strančarenja jer oni koji pecaju najdeblje ribe ionako mijenjaju košulju nakon svakih izbora. Dakle mi bi ovdje trebali postignuti jedan koncenzus i vidim da je on u visokom stupnju postignut i da ove male iskrice su više odraz temperamenta nego same suštine stvari jer oni koji se od korupcije bogate nemaju vremena čekati 4 godine mandata da bi opet došli na vlast. Oni se odmah prestroje. Naravno većina. Čast iznimkama. Njih treba svaka stranka iz svojih redova sama iščistiti. No pred nama je Nacionalni program suzbijanja korupcije koji vjerujem da će biti podržan zato od svih stranaka jer je sigurno novi iskorak u, na teškom putu čišćenja tog najvećeg zla kojeg su teško čistile i zemlje koje nisu imale rata, zemlje koje nisu imale nedavno prije 18 godina komunistički sustav, zemlje koje su se razvijale puno normalnije od Hrvatske pa danas imamo afere u zemljama Europske unije vrijedne milijardu i više EUR-a u samo jednoj jedinoj firmi koja je s toliko novaca potplaćivala svoje klijente da kupe njezine proizvode. Znači nismo jedini sa tim problemom. Da li idemo dobro? Ja mislim da idemo jer doista do 2000. godine dakle do završetka rata 1998. vodili smo bitku protiv korupcije na jedan drugačiji način. Bilo je tu kao što se sjećate i ostavki i svega da bi iskorijenili to zlo, ali u ratu nitko nije uspio iskorijeniti korupciju. I ja se slažem da je prava borba protiv korupcije počela i nakon završetka rata i da je ona dala dobre rezultate. Da smo donijeli desetke i desetke zakona, osnovali institucije i zahvaljujući tome sa ocjene 2,7 po Transparency Internationalu u 10 godina smo došli do ocjene 4,1. To je jedan lijepi zavidan skok. Što se tiče mjesta koje zauzimamo ono sad baš ne izgleda sjajno. To je 70. mjesto ali treba znati da je u tih 10 godina uključen puno veći broj zemalja. Dakle prije 10 godina se ocjenjivalo samo stotinu zemalja a danas se ocjenjuje 160 zemalja pa to 70. mjesto znači negdje malo iznad ili malo bolje od nekakve zlatne sredine i vjerujem da ćemo bržim tempom napredovati prema vrhu. Što je korupcija? Kad gledamo prema podacima Transparency International-a onda možemo vidjeti zapravo da je percepcija korupcije vrlo nejasna. Na prvom mjestu po korupciji dakle onih koji su u poziciji da ju provode je ono što je mene iznenadilo omogućavanje zapošljavanja. Dakle ne javna nabava, dakle ne podmićivanje nego mogućnost zapošljavanja prijatelja, rodbine, vjerojatno i stranačkih kolega. Čak 85% ispitanika to meće na prvo mjesto. Na drugom mjestu su dodatno plaćene funkcije različitih dužnosnika. Dakle još uvijek smo daleko od onoga što inače pod korupcijom podrazumijevamo. Na trećem, davanje usluge za uslugu. Ja tebi, ti meni. I tek na četvrtom mjestu ili 72% ispitanika pod korupcijom smatra namještanje poslova. Dakle tu smo na javnim nabavama, tu smo na svim drugim oblicima pogodbi i tako dalje. I zatim slijedi primanje malih poklona pa primanje novca za uslugu i tako dalje. Dakle korupcija je nešto dosta nedefinirano i sve to zajedno predstavlja ogromno zlo. Ja čak vjerujem u percepciji da su niže rangirana teža djela zapravo podcijenjena u javnom mišljenju. No o korupciji će govoriti mnogi. Ja bih se ipak usredotočio na zdravstvo zbog toga jer dijelimo neslavno drugo i treće mjesto sa pravosuđem i lokalnom upravom ali se tu negdje krećemo u, na drugoj ili trećoj poziciji po percepciji korupcije u zdravstvu. Odmah treba reći u zdravstvu postoje tri oblika korupcije. Jedan o kojem se najviše govori je korupcija u odnosu liječnik pacijent ili tzv. plave kuverte. Smatram a imamo i dokaza da je ta percepcija precijenjena i da ona zapravo skreće na neki način pažnju javnosti a s time i učinkovite mjere sa onih pravih korupcijskih poslova i područja o kojima ću govoriti malo kasnije. Dakle po čemu to smatram? Mi smo u našem mandatu a i SDP u svojem mandatu proveli objektivne ankete. Govorim o onim anketama koje su napravljene po pravilima statističkog umijeća sa pacijentima koji su prošli neku uslugu u bolnici. 99% pacijenata anonimno je odgovorilo da nije bilo prisiljeno dati ništa za uslugu koju su dobili. Oko 1 do 1,2% je odgovorilo da je dalo neki oblik dara odnosno da je bilo prisiljeno ga dati. Znači to treba i dalje tretirati kao ozbiljan problem i raditi na tome, ali bojim se da se ispod tog postotka neće daleko doći. Zašto? Liste čekanja koje smo učinili vidljivima na Internetu su vrlo varijabilne. Jer ja kao liječnik mogu odmah uzeti onog 161. i napisati da mu se pogoršalo, da je hitno stanje i uzmem ga odmah za 5 minuta na red. Nitko meni ne može tvrditi da stanje nije bilo hitno. Broj kreveta. Broj kreveta imamo na razini 4 akutna kreveta na 1000 stanovnika. To je negdje u sredini europskog prosjeka. Dakle povećanjem kapaciteta ne bi došli do značajnijeg poboljšanja. Možda ono što kažu da bi trebalo napraviti popis liječnika koji su podložni korupciji. To da. Mi znamo koji su to i mi ih možemo odmah odgovarajućim službama prijaviti a onda nek se ide sa akcijom da ih se razotkrije. Njih nema puno, ali oni predstavljaju kukolj u profesiji liječnika. No drugi oblik korupcije u zdravstvu puno značajniji i puno važniji, a to je korupcija pri nabavi. Moramo znati da u Hrvatskoj godišnje nabavljamo lijekova, potrošnog medicinskog materijala i opreme u vrijednosti od 7 i pol milijardi kuna. Ja ne znam područje, sektor ili dio državne djelatnosti u kojoj se nabavlja za veću svotu. 7 i pol milijardi kuna nabavke godišnje koja je raspršena na terenu od najvećih do najmanjih institucija pa sve do državne uprave otvara ogromne mogućnosti za korupciju i zato nam se događa da često u bolnici plaćamo kilu teletine 50% više nego što je u maloprodaji. Taj oblik korupcije treba suzbijati. Tu treba žestoke kontrole a i u ovogodišnjem izvješću Državnog povjerenstva za javnu nabavu vidimo da od svih subjekata na čije natječaje se je stavila žalba zdravstvene ustanove sudjeluju čak sa 10% što je jako puno. Treći oblik korupcije, dakle koji lijek bi se tu mogao napraviti? Stroga pravila. Isključenje bilo kakve subjektivne ocjene, svakako stroge kontrole odnosno centralizirane nabave. Kad kažem centralizirane nabave, mislim na centralizaciju kontrole. Ne može se dogoditi da jedan te isti uređaj u jednoj županijskoj bolnici košta 100 tisuća eura više nego u drugoj. To treba biti evidencija centralizirana i kada se vide ovakva odstupanja, odmah treba ući u trag onima koji su takve cijene dignuli, a najveća razlika u cijenu za jedan uređaj prošle godine, jedan jedini uređaj bila je čak 180 tisuća eura u roku od 3 mjeseca. Uređaj istoga tipa, samo prodan drugoj ustanovi. Da li je to korupcija? Vrlo vjerojatno i to velika. Treći oblik korupcije u zdravstvu je farmaceutska korupcija. Farmaceuti podmićuju nas liječnike da bi prepisali neki lijek koji i nije za bolesnika baš tako koristan kao što se čini. Farmaceutska industrija ide za profitom i koristi različite metode. Mi liječnici smo brana koja to mora zaustaviti, ljudi smo od krvi i mesa, volimo otići na kongres u Južnu Ameriku, a to košta prepisivanja određenih lijekova. Zato je najčešća dijagnoza u Americi od svih bolesti prekomjerno liječenje i prekomjerna terapija. Što znači da se i u dijagnostici i u liječenju potkrala korupcija koja fino najeda i grize sustav u kojem su liječnici nažalost između interesa raznih kompanija i interesa bolesnika. Tu se, naravno uklapaju mediji koji onda jedan slučaj prikažu na prvim stranicama kao tragičan slučaj o kojem ne brine država. Neki dan smo imali slučaj jedne, nažalost teško bolesne pacijentice za koju je trebao lijek koji je koštao 100 tisuća dolara, kad pogledate na internetu klinička ispitivanja, vidjeti ćete da je produženje života kod te teške bolesti s tim lijekom zanemarivo, statistički beznačajno da su nuspojave kojom pritom uzrokuje ogromne, onda se pitate da li zaista tih 100 tisuća dolara treba dati za taj lijek ili ne. Da bi se izbjegle takve fine suptilne korupcije potrebno je, naravno napraviti algoritme ponašanja, smjernice, dijagnostičke i terapijske. Ali ono što je još potrebnije, potrebnije je zdravstvene ustanove otvoriti javnosti. Mi smo još uvijek hermetički zatvoreni, ovakav jedan slučaj kakav sam opisao prolazi samo s jednim natpisom u novinama i sa puno suza, a ne raščistimo ono što je bit toga, a to je korupcija od strane proizvođača. Mislim zbog toga, i stalno predlažem, a vjerujem da će se u novom zakonu to i realizirati da svaka zdravstvena ustanova, barem ona veća ima glasnogovornika koji bi bio stalna spona između liječnika i javnosti preko medija i na taj način mogli mogli bi raskrinkati ovakve nove suptilne oblike korupcije. U tome bi zdravstvo vjerujem bilo ne na trećem, nego i na prvom mjestu. Možda je sreća da se o tome toliko i ne zna, ali je nesreća što se zbog tog neznanja protiv tog zla ne borimo. Hvala. Hvala lijepo. Imamo tri prijave replike. Najprije uvažena zastupnica Biljana Borzan. Izvolite. Poštovani profesore Hebrang, mogu se složiti s vama da je povezanost korupcije i farmaceutske industrije velika, no među građanima to nije tako prepoznato. Naime, oni ne znaju za takve stvari, ne znaju što se tu događa i upravo ta loša percepcija javnosti o korupciji u zdravstvu je prvenstveno vezana za te plave koverte i naprosto sam sada razočarana time što ste izjavili da se neće moći puno napraviti vezano za to i da začuđena sam kada kažete, ako sam vas dobro shvatila da vi znate koji su liječnici korumpirani i da ste za to da se njihova imena objave i da će se to objaviti. Dakle, ja sam sigurna da ste i vi isto kao i ja kada ste završili medicinu bili ponosni što ste ste liječnik i zbog takvih ljudi se mi moramo svi skupa sramotiti, ako ih je tako malo, a istraživanja koja smo radili, kao što ste rekli i mi kad smo bili na vlasti i vi, govore da njih ima jako malo. Zašto se onda taj popis ne objavljuje i zašto se konačno ne razriješi ta stvar da ja mogu ponosno ustvrditi da sam liječnica. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, doktor Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Pa naravno da smo svi išli, ili barem ogromna većina u naš poziv zbog etike, morala, želje za pomoći. Nažalost, neki skrenu zbog toga što novac ima, kažu ugodan miris. Kod nas je to oko 1 do 1 i pol posto kolega po tim anketama koje su dvije vlade napravile uzastopno i tih 1, 1,5% ja zovem kukoljem u žitu. Zašto ne objavimo? Prvo, mi svi znamo tko je to i svatko od nas u svojoj bolnici točno zna, samo malo, pitajte kolege koje rade u bolnicama da li ne znaju. Ja znam u mojoj bolnici točno za svakoga, znam i u vašoj i vi znate u mojoj, ali ne možemo objaviti ime bez dokaza. Mi smo učinili jednu akciju dok je još gospodin Jarnjak bio ministar unutarnjih poslova pa smo slali bez uniforme pripadnike unutrašnjih poslova kao pacijente da se javljaju kod takvih liječnika. Metode dokazivanja su strahovito teške. Jedan primjer. Znate što je napravio taj liječnik? On je takvom pacijentu otvorio knjigu i pokazao ovako. Metnite unutra. Ovaj mu je metnuo određenu količinu, on je knjigu zatvorio i metnuo sa strane. Uđite vi sad unutra i uzmite to kao dokazni materijal. On će reći pojma nemam, to mi je podmetnuo. Što hoću reći s tim primjerom, a to je istiniti primjer? Dokazivanje je strahovito teško jer su krivično odgovorni onaj koji daje i koji prima i zato nemamo svjedoka i to je problem objave. Ali, da ih znamo, znamo ih i to je javna tajna.

Evo, ja sam u gotovo velikom dijelu rasprave profesora Hebranga slažem sa njim. Međutim, upravo jedan dio kada govori o listama čekanja potaknuo me na ovu repliku jer je to jedna od rijetkih mjera koja je donesena u Nacionalnom programu za suzbijanje korupcije 2006. koja je konkretna i koja ima indikator i upravo sada vidimo zašto je indikator bitan. Dakle, 2006. propisano je da su sve bolnice dužne transparentno izvijestiti o listama čekanja na svojim odjelima. I što se dogodilo? U veljači 2007. profesor Ljubičić je zatražio od svih bolnica da na web stranicama objave liste čekanja i nova strategija dovodi no također ističe da ćemo u narednom periodu još više morati povećati transparentnost. ako odete na web stranice bolnica, onda ćete vidjeti da samo 2 bolnice od 65 bolnica u Hrvatskoj imaju objavljenje liste čekanja za sve odjele. To su bolnica Dubrovnik i bolnica Pakrac. Sve ostalo je zapravo tuga i žalost. Recimo, cijeli Klinički bolnički centar Split ima samo jednog pacijenta na svim svojim listama čekanja. Po tim statistikama jedan kardiolog iz Šibenika pregleda mjesečno 2 i pol pacijenta. Prema tome, vidimo jednu mjeru koja je dobra, konkretna, koja nam omogućuje da pratimo da li liste čekanja pogoduju korupciji, ali tu mjeru nitko ne provodi i mene zanima tko je sad odgovoran za to? Hvala lijepo. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Liste čekanja su u Hrvatskoj manje nego u Engleskoj i u Engleskoj ih nitko ne naziva korupcijom nego nedostatkom novca u organizaciji zdravstva, mi smo ih proglasili korupcijom. Ja smatram da se sa tom objavom lista neće korupcija smanjiti, jer kada meni dođe pacijent u hitnoj službi kojeg hoću odmah staviti na CT ja ću napisati da je hitna indikacija i on će preskočit sve one. Dakle radi se o mojoj savjesti, radi se o transparentnosti poslovanja jedne bolnice i radi se o edukaciji liječnika u etičkim medicinskim načelima. Zato mislim da ove objave lista neka idu, ja sam apsolutno za njih, ali one neće riješiti problem. Što znači lista čekanja kada vi imate individualno pravo odlučiti da netko preskoči 300 mjesta i da odmah dođe na red i to pravo liječniku nitko ne može oduzeti. Zato ja mislim da je sustav puno osjetljiviji na drugu jednu stvar, a to je da mi ne idemo prema javnosti sa tom problematikom. Više od listi čekanja bi koristio jedan glasnogovornik koji bi povremeno objasnio zbog čega je lista čekanja na ultrazvuk srca tako velika. Svi bi ljudi znali što to znači. Svi oni koji su odgovorni bi znali što to znači i donijeli bi protumjere. Mi u ovom trenutnu nemamo dovoljno kardiologa koji znaju CT, jer mu je njegova plaća 7 tisuća kuna i ne pada mu na pamet ići u tu specijalnost za koju treba 20 godina učenja. Tu moramo naći problema. Tu moramo rješavati probleme. Tu moramo napraviti reforme koje će omogućiti i to kardiološko mjesto atraktivnim i onda kada dobije svoje radno mjesto onda će on raditi. Drugo gdje moramo napraviti veliki iskorak to je kompjuterizacija naših bolnica. Dok nemamo evidenciju po svakom liječniku što je fakturirano na njegovo ime HZZO-u dotle će se događati ovo što ste vi rekli. Mi smo u našoj bolnici na jednom odjelu napravili analizu izvršenja liječnika, omjer broja usluga u jednom mjesecu je bio 1:40. Dakle jedan liječnik je napravio 40% više pregleda i usluga od drugoga. Sada kada uvedemo individualno praćenje i javno izvješćivanje jednomjesečno, mislim da će taj problem smanjiti i liste čekanja. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. I treća replika, uvaženi kolega Mirando Mrsić. Izvolite. Poštovani kolega Hebrang, kada govorimo o korupciji onda ne možemo o korupciji govoriti o tome da pacijenti koji imaju maligne bolesti i kojima je bolest ta, ja i vi možemo otići van sada i pasti mrtvi i neće nam se ništa desiti, nećemo o tome razmišljati, a oni koji su se susreli sa malignom bolešću, oni znaju da su smrtni i da im je smrt pred vratima. Prema tome ljudi kada traže lijekove onda traže te lijekove za sebe i 20-30% učinkovitosti za jednu majku koja ima malo dijete koje je kad je rodila joj se uspostavio taj, dijagnoza tog tumora, onda tih 20-30% za tu ženu i za tu obitelj znači kao kuća i tih 100 tisuća dolara ili bilo čega drugoga za jednu državu koja ima 18,5 milijardi kuna proračuna za zdravstvo, nije tako veliki period a toj ženi i toj obitelji može pružiti nadu da joj se produži život. Dva mjeseca tko ima malignu bolest, koji se susreće sa smrću je veliko kao kuća i ja tu ne bih miješao korupciju u te vode i mislim da ne bi trebalo o tome razmišljati kao o korupciji nego pomoći tim ljudima. Hrvatska je socijalna država, u Ustavu piše da mi moramo pružiti zdravstvenu zaštitu našim bolesnicima pa ne bih se složio s vama da u tim slučajevima se radi o korupciji, jer to je vapaj za pomoć, a vapaj za pomoć kaže pomozite mi,

Kolega Mrsić potpuno ste iskrivili smisao mojih rečenica i riječi. Dva mjeseca života je beskrajno puno za onoga o kom se radi. Nisam o tome govorio. Govorio sam o lijekovima koji beznačajno produžuju ili ne produžuju, a daju takve nus reakcije da život čine još težim, a plaćaju se stotinama tisuća dolara. Preda mnom je, evo i ovdje pred vama, jedan lijek koji je propisan, košta 400 tisuća dolara za 4 mjeseca uzimanja. U literaturi nigdje nema evidence bejzd, dakle podatka na temelju dokazanog postupka da uopće produžava život i za jedan dan. O tome ja govorim. I tu su druge zemlje uspjele naći lijeka, mi još nismo, ali morati ćemo ga naći. Tamo gdje ima uspjeha, tu se za cijenu ne pita. Ovakav jedan lijek onemogućava liječenje desetorici drugih, jer potrošiti 400 tisuća dolara a ne koristi ni njemu, a niti ostaje za one druge. Prema tome kada govorim o tome, govorim o lijekovima koji nemaju dokazano djelovanje, a najčešće se o njima radi, jer ti proizvođači preko medija lansiraju dramatične priče. Za one lijekove koji imaju učinak, ministarstvo i HZZO imaju povjerenstva i ti skupi lijekovi su uključeni na posebnu listu i svakom pacijentu kojem treba su dostupni. Moram reći još jednu stvar. To je problem koji je daleko prije poznat recimo u Americi nego kod nas. Neki dan sam spremajući jedno predavanje koje imam ovih dana u Zboru liječnika, naišao prvi puta na referencu gdje ispod naslova piše: "Ovo istraživanje nije sponzorirano od farmaceutske industrije". I jedan drugi gdje kaže: "Ovo istraživanje nije sponzorirano od proizvođača opreme". Dakle problem je prodor u javnost, prodor u svijet, čak se mora napominjati da rezultati nisu sponzorirani. A recite mi koliko naših kliničkih ispitivanja nije sponzorirano od farmaceutske industrije? Zanemariv postotak. Hvala lijepo. Na redu je uvaženi zastupnik, kolega Nenad Stazić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Mislim da nema zemlje na svijetu koja je potpuno imuna od korupcije, koja je korupciju iskorijenila. Obično se tu radi o korupciji u zdravstvu, u policiji, možda u dijelu činovničkoga aparata. Ima međutim jedna vrsta korupcije koja je daleko opasnija od ove male korupcije. To je korupcija u politici naročito u visokoj politici ili drugačije rečeno, korupcija kao sustav vladanja. Ovdje su se u raspravi mogle čuti teze da je svaka korupcija zlo i da ne treba praviti razliku između male i velike korupcije. Mislim da je teza pogrešna, a da se namjerno plasira u javnost, u raspravi o korupciji u Hrvatskoj uopće. Svakako da je neprihvatljivo to da netko liječniku daje plavu kovertu da bi prije došao do obrade medicinske ili do bolesničkog kreveta. Svakako da je neprihvatljivo to da netko na cesti policajcu daje 50€ zbog toga da mu ne bi napisao kaznu zbog prometnog prekršaja. Sada s ovim novim zakonom i s malim plaćama policajaca, možemo očekivati samo povećanje te korupcije na cesti, ali sve se to ne da usporediti sa korupcijom u politici. E sada vidimo je li to hrvatski slučaj. da bi se korupcija uopće išla iskorjenjivati potrebna je snažna, nedvojbena politička volja da se krene u borbu protiv korupcije. U tom smislu nije dovoljno pisati strategije, strategije neće pomoći. Ni 50 strategija ne pomaže onoliko koliko pomaže stvarna politička volja, a ima li je? Mi smo jutros svi na aktualnom prijepodnevu mogli se osvjedočiti u to kakva je ta politička volja. Kolegica Vesna Pusić upozorila je u pitanju premijeru Sanaderu na jedan problem očite političke korupcije. Što je to politička korupcija? Kad vi za novac ili za neki položaj koji politika omogućuje, koji možete pružiti nekome stječete vlast, mimo volje građana. I kolegica Pusić jutros je upozorila da se upravo tako nešto događa u Varaždinskoj županiji, kupovinom vijećničkih mandata mijenja se volja biračkoga tijela, mijenja se smisao demokracije. Zašto? Zato da bi jedna politička stranka koja to nije uspjela na izborima ipak mimo izbora koruptivnom metodom došla na vlast. Najgori mogući oblik korupcije. Daleko gori od plave kuverte liječniku ili 50 eura policajcu. Čuli smo kako je premijer Sanader reagirao na ovo upozorenje. On se slatko nasmijao i on je rekao a slušajte, ako je Čačić loš župan, pa onda će ga nova većina županijske skupštine smijeniti. A kako se dolazi do nove većine u županijskoj skupštini? Na izborima? Ne. Kupovinom vijećničkih mandata. Političkom korupcijom. I dok premijer Sanader se ovdje pred svima, u Saboru, i izravnom televizijskom prijenosu tako odnosi prema političkoj korupciji, onda smo svi mi ovdje naivni ako vjerujemo da će se ova zemlja riješiti korupcije prije nego što se riješi takvog premijera. Što piše u ovoj strategiji? Najprije, ona ovdje kaže da ova strategija ide uz akcijski plan. Veli, ova strategija kao i akcijski plan s jasno određenim mjerama, rokovima, odgovornim institucijama, sredstvima ima cilj unaprijediti sve oblike borbe protiv korupcije. Gdje je akcijski plan? je akcijski plan? Ovo je jedan preopćeni dokument na temelju kojeg se može voditi i jedna općenita rasprava o korupciji kao što se i vodi. Nedostatak da Vlada uz ovu strategiju pošalje i akcijski plan ja doživljavam kao nedovoljnu volju, političku volju te Vlade da se upusti u borbu s korupcijom. Da ima te političke volje, pa onda bi napravila akcijski plan i poslala ga zajedno s ovim dokumentom ovdje. Pa zašto to nije napravila? Niste imali vremena da to napravite? Pa gledajte već ste jedan mandat četiri, sad ste pola godine u drugom mandatu, vremena je bilo. Ne možete reći da nije bilo vremena. Pitanje je samo da li imate vi stvarne političke volje. Iz toga što niste napravili taj akcijski plan, ja računam da vi nemate tu političku volju. Vi ćete reći pa je, pa poslali smo u Sabor strategiju, to ćete poslati u Vijeće Europe, Europskoj uniji, pa vidite da mi ipak nešto radimo, pa pišemo strategije, pa nemojte nas previše špotati, jer nas špotaju …/Govornik Pa radi Vlada. Evo piše strategije. Ali to nije dovoljno. Pišete tu u toj strategiji da je provedba ovog programa, da je rezultirala stalnim porastom broja kaznenih postupaka za kaznena djela srednje i više razine korupcije. Ali gospodo iz Vlade, a najviše? A najviše razine korupcije? Danas je godinu dana od akcije "Maestro". Mali jubilej. Gledajte tamo su neki ljudi pohapšeni, ne znam pritvoreni neki. A šta je sa političarima koji su bili u upravnom vijeću tog Hrvatskog fonda za privatizaciju, gdje su ti njihovi pomoćnici korumpirani bili? O toj razini ja govorim. Dok se ne dotakne ta razina, nemojmo se zavaravati i govoriti ovdje o plavim kuvertama liječnika i o policajcima na cesti. Dok su ministri oslobođeni toga, nema političke volje i nikoga nećete uvjeriti da ta politička volja postoji. Kažete da je iskustvo stečeno u provedbi prethodnog …/Govornik se ne razumije./… pokazalo da je potrebno ojačati ulogu Nacionalnog vijeća za borbu protiv korupcije. A kako ste ga ojačali? Tako da ste u to nacionalno vijeće mimo prijedloga Hrvatskog novinarskog društva izabrali drugu osobu koja je bliska HDZ-u. Tako ste ojačali ulogu nacionalnog vijeća. Pa pokazuje da vi nemate političke volje, da to nacionalno vijeće stvarno Nacionalno vijeće za borbu protiv korupcije, da ne birate unutra stranačke podobnike vama bliske, da poslušate unisono mišljenje struke novinara. Kažete dalje da je prevencija sukoba interesa državnih dužnosnika u nadležnosti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa državnih dužnosnika, pa onda još pogrešno da je u svibnju …/Govornik se ne ove godine donesene su izmjene i dopune Zakona o sprečavanju sukoba interesa o obnašanju javnih dužnosti za provedbu zakona osnovano je povjerenstvo za odlučivanje. Pa nije osnovano ovim izmjenama. Osnovano je 2003. godine. Ali šta ste mu vi izmjenama napravili? Promijenili ste mu sastav i predsjednika. U to povjerenstvo sad će parlamentarna većina birati 8 od 11, 3 direktno i 5 posredno. Pa tko će vjerovati tom povjerenstvu? Pa kako će to povjerenstvo pitati premijera za satove ili za kuću ili za bilo što drugo, kad kadrovsku politiku HDZ-a znamo svi Bože moj, vodi premijer Sanader. Vaša stvar, nek' ju vodi, nemam ja ništa protiv, ali on će odobriti svih tih 5 imena tzv. nezavisnih u ovo povjerenstvo. Pa kako će oni njega ispitivati kad ih je on tamo imenovao? Sve vam to gospodo pokazuje da nikakve političke volje nema za borbu protiv korupcije i da je ovaj akcijski plan jedan prazan, jedan okvir bez sadržaja. Hvala lijepo. Imamo dva, dvije prijave ispravka netočnog navoda. Najprije uvaženi kolega Hebrang.

broj osuđujućih presuda za korupciju povećan za 34%. Da nema kolektivne volje za tim sigurno ne bi ovakav ogroman postotak onih koji su na vrhu korupcije to platili presudom. Također kaže nema akcijskog plana jer postoji nedovoljna politička volja. Dragi kolega Staziću strategiju donosi Sabor i točka dnevnog reda je strategija protiv korupcije. Akcijski plan donosi Vlada i Vlada ga je donijela pa ako ga hoćete vidjeti odite na Internet stranice. Ali točka dnevnog reda je strategija a nije točka dnevnog reda akcijski plan. I na kraju u Nacionalno vijeće umjesto prijedloga Hrvatskog novinskog društva birali ste drugu osobu. Nije točno. Birana je osoba koja je član Hrvatskog novinarskog društva i ona nije nikakav naš bliski suradnik nego je član tog društva i vjerujem da će dobro raditi svoj posao.

Stazić netočno tvrdi, veli dva vijećnika su političkom korupcijom kupljena valjda, izašla tamo u Varaždinu. Mislim da je to nagađanje. To je apsolutno netočno jer možda su, evo ja mogu isto tako tvrditi, možda su ljudi samo prekasno shvatili da je upravo Čačić bio centar korupcije za vrijeme vaše Vlade … /Govornik Imamo i dvije prijave za repliku. Najprije uvaženi kolega zastupnik Gordan Maras. Hvala lijepo. Kolega Staziću složit ću se s vama da nema zbilja političke volje da se ovakva jedna strategija i doslovno u životu provede. A kao dokaz tome dobro ste primijetili mi smo imali u proteklom mandatu jedno povjerenstvo koje je napravilo korak dalje u, na na neki način smanjenju efekta korupcije u Hrvatskoj. Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa koje je radilo dobro. Čak se i ovdje spominje da je neke presude donijelo odnosno neke zaključke i prokazalo na neki način dužnosnike koji su bili u korupciji. A sada 6, 7 mjeseci se to povjerenstvo ne imenuje zbog toga valjda što HDZ nije do sada stigao odabrati ovih 5,6 nestranačkih koji bi u tom povjerenstvu mogli sudjelovati. Hvala lijepo. Odgovor na repliku kolega Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Maras hvala vam lijepa što ste mi istakli repliku i time omogućili da vam odgovorim za razliku od kolega Hebranga i Markovinovića koji pod ispravkom krivog navoda zapravo repliciraju ali onda čovjek nema mogućnost da im kaže da su ova dva vijećnika priznala da su dobili novce. Prema tome da nisu došli do naknadne pameti. Ali to bih ja kolegi Markovinoviću da se on uopće usudio repliku dići rekao. Ovako, šta ćete kad netko nema hrabrosti zastupničke da se koristi pločicom koja mu to omogućuje onda malo tako zlorabi ovaj naš Poslovnik pa ispravlja krive navode koji su zapravo točni. A sad kolega Maras što se tiče ovog povjerenstva. Od izbora mi povjerenstva nemamo. Ovu Vladu ne kontrolira nitko u sukobu interesa. Nitko ju ne kontrolira ni uopće dužnosnike državne. I sad ja vas pitam i cijelu ovu našu javnost. Ako uistinu postoji politička volja kao što se tvrdi, evo kolega Hebrang tvrdi da postoji pa što im je trebalo 6 mjeseci da se imenuje povjerenstvo i još ga, još ga nemamo. Osim ako se ta politička volja ne ogleda u tome da ih nitko ne kontrolira. A ja mislim da je to upravo ta politička volja. Može nam se pa ćemo to odugovlačiti. Zašto? Pa da nas ne bi nitko kontrolirao. Da za to vrijeme dok povjerenstva nema radimo što hoćemo. To je politička volja ove Vlade. Imamo još jednu prijavu za repliku. Uvaženi kolega Arsen Bauk. Izvolite. zastupnice gospođe Vesne Pusić premijeru Sanaderu u vezi promjene, promjena u Varaždinskoj županiji. Meni je ostalo ako sam, ako se dobro sjećam odgovora dvije fraze. Jedna je načelo subsidijarnosti, a druga je politička utakmica. Što se tiče političke utakmice one koje se vode na takav način obično se dogodi da se takav gol postigne iz of-sidea i da se vrlo dobije i natrag kontra i ja sam siguran da će u Varaždinskoj županiji ta kontra doći na sljedećim lokalnim izborima tako da će ovo biti jedan ovako neuspjeli Što se tiče načela subsidijarnosti to je jedan ovako postao maltene čarobni štapić u skidanju odgovornosti sa vrha najjače stranke vladajuće koalicije kad se tiče očitih primjera političke korupcije na lokalnoj razini. Sjetimo se primjera Velike Gorice i onih 300 tisuća, mislim da je bilo EUR-a, ako je bilo kuna ispravite me članu poglavarstva iz HSP-a koji je on to javno priznao pa je onda bilo još nekih drugih slučajeva koji su rezultirali prijevremenim izborima. Nečelo subsidijarnosti ima za cilj da što veći broj članova sudjeluje prema svojim sposobnostima u ostvarenju općeg cilja. A ima tri dodatne zadaće. Prva je poštivati ovlasti svakoga. Ja sam sasvim siguran da su u primjeni načela subsidijarnosti poštivala ovlast svakoga do one druge zadaće a to je pomagati će u slučaju nužde. taj dio načela subsidijarnosti u svakom slučaju premijer nije rekao a sasvim sam siguran da je pomogao jer je očito ovdje bila nužda da se takva nekakva stvar napravi. I treće je zamjenjivati u iznimnim slučajevima. načelo subsidijarnosti onako kako se ono provodi i shvaća od redova vladajuće stranke ustvari nije načelo koje je načelo borbe protiv korupcije nego je načelo za korupciju se vidi iz toga što na strani 2 su spomenuta mnoga načela ali nije spomenuto načelo subsidijarnosti pa ga evo možete spomenuti u ovim dijelovima koji pomažu korupciju. Očito smo svjedoci takve prakse zadnjih nekoliko godina u Hrvatskoj. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala kolega Bauk. Odgovor na repliku kolega Stazić. Vidite kolega Bauk. Kad se radi o Varaždinskoj županiji ili bilo kojoj drugoj jedinici lokalne samouprave gdje do promjene vlasti dolazi mimo izbora kupovinom vijećničkog mandata, onda je posve jasno da je to politička korupcija, a ne naknadna pamet jednog ili dvojice liječnika koji su, eto sad uvidjeli da ona strana koja je zapravo, na koju su izabrani od građana ne valja. Pa se valja prikloniti drugoj strani koja je bolja. Kao da ta druga strana ne postoji već 15 godina i kao da se ne zna kakva je. Pa ako im je tako dobra, pa što njoj nisu pristupili prije 10 godina. Zašto sad? Nije vrag da su baš toliko bolji postali u zadnje vrijeme. Prema tome, da se ovdje radi o političkoj korupciji, pa to vide mala djeca. I ja zato i govorim kad premijer ovdje jutros u Saboru kaže načelo supsidijarnosti, on pilatorski pere ruke od svoje odgovornosti za najgori oblik korupcije u ovoj zemlji za korupciju u politici, za političku korupciju. S takvim premijerom, kolega Bauk, kolegice i kolege, s takvim odnosom prema korupciji, prema političkoj korupciji mi se izvući nećemo.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajnici, kolegice i kolege. Sama ova rasprava o ovakvoj važnoj i najvažnijoj temi, ovo je top tema Hrvatske, ove Vlade, prošle Vlade i sigurno je i buduće Vlade bez obzira i na napredak koji ostvarimo, nadam se ipak zajedničkim snagama. Ali najava da će svi prijavljeni, a ima ih dosta večeras do kasno u noć raspravljati da ne bi što javnost čula o čemu mi ovdje raspravljamo. Pa javnost mora biti upoznata, javnost mora dati i podršku. Svaka čast kolegama državnim tajnicima, ali je zbog ove teme važno i prevažno, ne samo da je tu ministrica nego i pola Vlade da bi se dalo upravo, ne zato što je to mimo Poslovnika i tako, sve je to u redu, ali upravo da bi se dala važnost ovoj temi. I ne možemo se pravdati, eto to tako dolazi jer nismo jutros imali aktualno prijepodne, pa eto vozimo ovim dnevnim redom jer ovo je neobično važna tema i svi se oko toga slažemo i ne trebamo se zbog toga i oko toga uvjeravati. Dakle, od početka čini mi se da nismo krenuli dobro. Naime, zadnje izvješće Europske komisije o napretku Hrvatske izrijekom na 51. stranici stoji općeprihvaćeno, dakle općenito korupcija u politici, ekonomiji i na institucionalnoj razini uključujući pravosuđe kao i opću toleranciju i prema maloj korupciji ostaje široko rasprostranjeno. Korupcija u Hrvatskoj je potpomognuta, kaže se u ovom izvješću nedostatkom dobre vladavine, transparentnošću i izračunjivošću javne administracije i nedostatkom etičkog kodeksa i kodeksa za vođenje javnih poslova. Na stranici 10. ponavlja se iako je Hrvatska učinila neke određene napretke, to je nesumnjivo, ali smo i ponovo podcrtano, korupcija i dalje ostaje široko rasprostranjena. Nema, odnosno potrebno je daljnji snažni napor i preveniranju, detektiranju i procesuiranju korupcije. Kaže se izrijekom, nema optužnice ni presude na najvećoj razini, u slučajevima najveće razine. Na stranici 50. tog izvješća stoji da je ukupni broj koruptivnih kaznenih djela koji je procesuiran i dalje vrlo ograničen sa nekim izuzecima u se ne razumije./ … dakle male korupcije. I onda u konkluziju, u završnici, u zaključku stoji kako Hrvatska jeste napravila neke progrese, napretke u određenim poglavljima, ali da reforma pravosuđe i dalje, dakle ostaje najveći i značajni izazov, a na vlastito reforma pravosuđa. I dalje govori koje su to mjere koje nedostaju u transparentnosti kako vladavine prava, dobre vladavine, a na vlastito u samom pravosuđu. meni se čini, s obzirom na ovu kako je pisana strategija da nije pisana s nekim lošim namjerama, ali da se jednostavno ne shvaća kako je odgovornost vlasti da sužava prostor korupcije sama i da bi sve ovo što je ovdje napisano bilo vjerodostojno mora svjedočiti sama vlast. Mi ovdje govorimo o političkoj volji. Nije to volja nešto što se nagađa je li ima volje ili ne, nego ona se jednostavno javno pokazuje je li je ima ili nema, koji se kadrovi biraju? Dakle, u svoj teoriji korupcije smatra se upravo kako se dobivaju javni poslovi, odnosno zapošljavanje u javnoj upravi, pojedinim ministarstvima, dakle zapošljavanje javne nabave, oni su najveća mogućnost jeste korupcija upravo na ta dva područja. I onda ako imate primjere, dakle ne na drugim nekim područjima u kojima Vlada ne može intervenirati zbog neovisnosti druge grane vlasti, nego isključivo ona u svom segmentu. Ako odbija primiti najbolje i ako za to postoje argumenti, ako udaljava s posla bez objašnjenja neke koji su se pokazali najbolji. Pa sjetimo se ono 2004. godine gospođa Pozaić, pa nije imala ni jednu zamjerku revizije, više se nije našla u družbi pogodnih. Dobro, puno je vremena prošlo do tog vremena, hajmo se vratiti na sad ove recentne prilike ili neprilike. Dakle, bezbroj je ovakvih primjera u zadnje vrijeme koji govore da tomu i nije baš … Dakle, ono što se navodi na stranici 3. kao opći cilj, afirmacija pristupa nulte tolerancije na korupciju nije prihvatljiv bez glavnog cilja koji bi trebao biti iznad toga političko suzbijanje političke korupcije. To je ono što se ne da stipulirati toliko, ali nije istina da je u tome baš i tako. Evo dobar i svijetao primjer koji treba istaknuti i potaknuti Vladu d to učini na nekim drugim područjima. izmjene Zakona o pravosudnim vježbenicima. To do sada ni jedan pravilnik nije imao, tako precizno, dakle i bodovanje, to je upravo što je od nas i tražila Europska komisija. Ali ne samo za vježbenike, to bi samo za vježbenike, to bi moglo biti odličan koncept jednako tako i za državne službenike i namještenike i za prijema u državnu službu. Zašto toga tamo nema? Evo nije da se ne može i da se ne može sve izmijeniti i da je nešto samo stvar dojma ili neke ovakve ili onakve procjene zavisno iz kojeg se ugla gleda. Dakle evo, sačinjen je ovaj prijedlog i on je dobar prijedlog i za ostale stvari, a najviše je primjedbi upravo upravo kako se dolazi u državnu službu. Ali da se to može mjeriti, da se to može označiti u zakonu, evo primjer je koji je Vlada učinila kod ovih primanje kod Zakona o pravosudnim vježbenicima iako smo vidjeli zadnjih ono godina kada su dvojkaši primljeni na uštrb odličnih i vrlo dobrih. Dakle vidite kako se to može suzbiti i ne samo na ovim manjim stvarima nego i kod prijema općenito u državnu službu. Dakle, ali nije samo to pitanje političke korupcije nego isto pitanje javnih nabava. Dakle javne nabave, svi mi moramo biti vrlo zabrinuti kako to prolazi i u zakonu se nikako ne može doskočiti tome da poslove dobiva najpovoljniji ponuditelj jer je njegova cijena bila najniža, a kasnije kao kooperanti javljaju se oni koji su ponudili veću, daleko daleko veću cijenu, a kasnije kao kooperanti rade. I to je nešto što je jasno da izaziva ozbiljnu sumnju. I nešto što je vrlo dramatično u Hrvatskoj što se događa, odnosno u kojoj se mi nalazimo situaciji. Da mi za osnovno kazneno djelo, kolokvijalno nazvano pranje novca, nemamo zakonom određenu kaznu. Egzistira ocjena ustavnosti zaključka, jer je zaključkom kada se uvidjelo da nema sankcije, onda je tajnik potpisao da ispravak nečega što nije postojalo kako bi se inkorporirala sankcija. Pitanje je što će biti ako Ustavni sud uvaži i ocijeni upravo da se radi o nezakonitosti. Šta će biti sa svim ovim mukotrpno izvedenim sudskim procesima do kraja. I dakle, evo kolega Stazić je već govorio o afirmaciji načela pristupa nulte tolerancije. Također je opće poznato ne samo kod nas nego svugdje u Europi pa i šire, da društva i države koje su visoko korumpirane u tijelima vlasti sa posebnom energijom, sa posebnom strašću progone tzv. … /Ne razumije se./ … ovu malu korupciju kako bi pokazali da nisu korumpirane. Prema tome izvorište ove ulične korupcije, ove korupcije plave koverte jeste upravo politička korupcija, a kada bi se ona suzbila na ovakvim primjerima transparentnosti ulaza u državnu službu, zapošljavanja, javnih nabava i ovakve kontrole jer jer ono što je samo na papiru i što samo prima … na prvi pogled izgleda da je sve zakonito, a u biti kada se ovakve stvari događaju onda vidite da ništa nije u redu, onda bi bi to bila snažna poruka i ovim drugim korupcionašima da ne posežu niti za plavim kovertama niti da ih daju niti da ih primaju. To bi bila najsnažnija Prema tome na ovakav način kako je Prijedlog strategije suzbijanja korupcije koncipiran bez akcenta posebnog na političku korupciju, čini mi se da ćemo ovoj korupcionaškoj hobotnici koji krak otkinuti, ali da će joj glava ostati posve čitava. Hvala lijepo. Dalje slijedi rasprava uvažene zastupnice Brankice Crljenko. Izvolite. **Crljenko, Brankica (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospodo državni tajnici, kolegice i kolege. Svjesni smo da korupcija narušava temeljne vrijednosti društvenih odnosa svakog demokratskog i građanskog društva. Zato se korupciju mora ozbiljno etički vrednovati, stalno politički prosuđivati, ali i protiv nje društveno odgovorno djelovati. Svatko tko obnaša javnu funkciju ima osim zakonske odgovornosti i odgovornost vlastite savjesti i etičnosti u obavljanju javnih poslova. Stvaranje i poticanje političke volje i odlučnosti vlasti presudni su za suzbijanje korupcije. Istraživanje javnog mnijenja i domaća i strana, reakcije javnosti pokazuju da građani smatraju da korupcija postoji, da je raširena, da je osuđuju te da su za njezino suzbijanje potrebne odlučne mjere. Ispitivanje javnog mnijenja pokazalo je da je potrebno uložiti dodatne napore u sprječavanju korupcije u području javne uprave, zdravstva, pravosuđa, obrazovanja i privatnog sektora. Odgovorna vlast mora planirati i provoditi mjere preventivnog suzbijanja korupcije, ali ne kampanjski već sustavno kao stalnu djelatnost u korist društvene zajednice. Samo stalnim djelovanjem moguće je postupno i sustavno suzbiti korupciju i istovremeno reafirmirati politiku kao djelatnost za javno dobro. Prioritetna područja u borbi protiv korupcije su sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, provedba propisa o financiranju političkih stranaka, ostvarivanje prava na pristup informacijama, jačanje integriteta javne uprave, reguliranje javnih nabava te zaštita oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju. Financiranje političkih stranaka treba biti transparentno, jer nejasno i neprecizno utvrđene obveze u kontroli financiranja političkih stranaka mogu dovesti do pojave korupcije u politici. Javna nabava je jedna od najkritičnijih gospodarskih aktivnosti s obzirom na korupcijske rizike. O visokom stupnju spomenutog rizika govori činjenica, ukupne vrijednosti evidentiranih javnih nabava u 2007. godini koja je iznosila 16,15% bruto društvenog proizvoda u odnosu na 2006. godinu kada je udio javnih nabava u bruto društvenom proizvodu iznosio 11,77% vrijednost javnih nabava povećala se za 5,38%. Navedeno povećavanje podrazumijeva gospodarski rast i rast ulaganja zajedno s povećanjem konkurentnosti. Ciljevi jedinstvenog sustava javne nabave su koordinirano provođenje postupaka i transparentna dodjela ugovora o javnoj nabavi i koncesiji. Jednaki tretman svih sudionika sustava javne nabave, poticanje tržišnog natjecanja i održivog gospodarskog rasta. Promicanje primjene modela javnog privatnog partnerstva te istovremeno pružanje jedinstvene pravne zaštite. Republika Hrvatska dužna je osigurati mehanizme za naknadu štete osobama koje su oštećene korupcijom. Dužna je osigurati zaštitu osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju. Prva saznanja o postojanju korupcije, a posebno zlouporabe službenog položaja ili prekoračenja ovlasti od strane službenih ili odgovornih osoba u pravilu imaju zaposleni u državnim tijelima, trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama. Te osobe bez obzira na svoja saznanja iz straha od gubitka posla ili drugih sankcija, u većini slučajeva ne prijavljuju takve nezakonitosti, iako su zakonom propisani zaštitni mehanizmi. Radi smanjivanja mogućnosti korupcije u pravosuđu, izmjenama Zakona o sudovima iz veljače 2007. godine, propisana je obveza za sve suce da podnesu izvješće o svojoj imovini kako bi se u slučaju sumnje na korupciju u sudstvu moglo raspolagati relevantnim podacima. Također je izmjenama Zakona o državnom odvjetništvu uvedena obveza podnošenja izvješća o imovini, te provjera sigurnosni rizika prilikom zapošljavanja za sve državno odvjetničke dužnosnike. Potiče se mirenje kao alternativan način rješavanje sporova, te su poduzete zakonodavne i druge mjere radi skraćivanja trajanja sudskih postupaka. Nastavljeno je s provođenjem pravosudnih inspekcija radi nadzora sudske uprave i povećanja učinkovitosti, a pokrenuta je i racionalizacija mreže sudova. Praćenjem aktivnosti u zdravstvenom sustavu, tijekom provedbi aktivnosti na suzbijanju korupcije, uočene su potrebe izmjena dijela predloženih ciljeva u suzbijanju korupcije u zdravstvu prema već učinjenom, kao i prema aktivnostima koje je tek potrebno poduzeti. Mogućnosti korupcije u zdravstvu temelje se na organizaciji zdravstvenog sustava, ali i na zdravstvenoj djelatnosti općenito. U drugim dijelovima zdravstvenog sustava, mogućnosti korupcije temelje se na subjektivnom odlučivanju, prilikom nabave potrošnog materijala, lijekova i medicinske opreme, kao i prilikom zapošljavanja. Progon korupcije posebno na srednjoj i visokoj razini, nije i ne može biti u cijelosti uspješan samo kroz kažnjavanje počinitelja. Nužno je kroz kaznenu postupak utvrditi i oduzeti imovinsku korist stečenu ovim kaznenim djelima. Kod toga je od posebne važnosti suradnja s drugim državnim tijelima, posebno onima zaduženim za financijski i porezni nadzor, ali i postojanje odgovarajućih zakonskih rješenja, da bi se od korumpirane osobe oduzela sva imovinska korist stečena tim kaznenim djelima. Nažalost, ta zakonska rješenja ne postoje i od počinitelja je u većini situacija moguće oduzeti samo onu korist koju je pribavio tim kaznenim djelom za koje je proglašen krivim. Iako postoje saznanja o posjedovanju daleko veće imovine porijeklo koje je upitno. Za antikorupcijsko obrazovanje građana od posebne je važnosti širenje javne svijesti o opasnosti i štetnosti korupcije. Suzbijanje svih oblika korupcijskog ponašanja, treba biti društvena akcija najširih razmjera u koju će se uključiti sva tijela države, kao i zainteresirane organizacije, gospodarski subjekti, nevladine udruge, građani i drugi. Hvala lijepo. Dalje na redu je prijava za raspravu. I za raspravu se javio uvaženi kolega Marin Jurjević. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospođo i gospodine državni tajnici, kolege. Evo ja bih svoju raspravu započeo jednim citatom. "Zakoni se donose za to da bi se zli ljudi odvratili od svojih zlodjela i zabluda, a dobri i pošteni ljudi mogli živjeti mirno i spokojno.", citat završen. To je citat iz "Splitskog statuta" iz 1312. godine. Dobacuju zastarjelo. Nije zastarilo, radi se o jednom općem principu i najgore bi bilo da se desi i to da ovi zli ljudi, nedobronamjerni ljudi, mogu živjeti mirno i spokojno, a oni recimo to uvjetno, dobri ljudi, normalni ljudi, ljudi koji se žele držati zakona i živjeti u normalnoj zajednici, tada ne bi mogli živjeti spokojno. To govorim zato, jer se mi nalazimo, recimo to tako uvjetno, u tvornici zakona, u Parlamentu, u najvišem zakonodavnom tijelu, u našoj državi mi donosimo zakone i najveća tragedija se dešava onda kada dođe do takve diskrepancije, takve dihotomije, takvog razdora, ponora između onoga što piše u zakonima i prakse koja se ismijava tim zakonima i pored krasnih, recimo zakonima koji su uopće takovi, imamo strašnu praksu. Praksu koja se ruga zakonima. Normalna stvar da onda svaki čovjek živi kao dvostruka osoba, kao homoduplex, kao onaj kojim je u zakonima fino i odlično, a u praksi mu je sve obratno. A gdje živi čovjek? U zakonima nikako ne, u knjigama me, u paragrafima ne, on živi u praksi sa svojom konkretnom sudbinom. I mi se zapitajmo, ne što kaže čak ni "Trnsparency International" u svo ovo uvažavanje njihovo, inače meni se niti malo ne dopada to kako smo mi presretni indeksom kojim smo tamo ili dobili. Nalazimo se između Bugarske i Turske, Bugar za pinku lošije od nas, a Turska malo bolja od nas. Ako smo mi zadovoljni u toj poziciji između Bugarske i Turske, ajme nama. ajme našoj pameti. Ali ne bih govorio o, u svo uvažavanje o "Transparency International", nego bi govorio o percepciji običnog građanina, onog građanina koji živi sa svojom sudbinom, sa svojim imenom i prezimenom, sa svojim problemima i svojim sudarom sa stvarnošću, koja nije ona stvarnost iz zakona, iz ovih papira, nego stvarnost iz realnog života. Ti građani smatraju, prema istraživanjima koje se provode u Hrvatskoj, oni percipiraju Hrvatsku kao korumpirano društvo od njih 80% percipira Hrvatsku. To je tragična činjenica. To je činjenica da ti građani razmišljaju o našem društvu kao pokvarenom društvu, kao društvu koje nije dobro, koje se treba promijeniti i nisu bez veze, nisu za ništa moje kolege danas nekoliko puta spomenuli jutrošnju izjavu premijera Hrvatske vlade, gospodina Sanadera koji je na "Aktualnom prijepodnevu" pozivajući se na princip supsidijarnosti govorio o tome da nema pojma što se dešava na terenu, uvjetno kazano terenu, jer tamo vlada, da tako kažem zakon onih koji su tamo, oni ne ovise na nikakvi način o niti o Vladi, niti o centrali vladajuće stranke, a vidite primjer moga grada, govorim nekako drugačije. Ja sam nekoliko puta ovdje spominjao poznate atletičare sa liste splitskog đira, to je lista koju je vodio SDP Split, to su dva vremešna momka iz stranke koja se zove Hrvatska stranka umirovljenika koji su nakon izbora kad su dobili glasove onih koji su politički suparnici HDZ-u i nekim drugim strankama pretrčali hitro da bi se zadivili na svakom atletskom mitingu, na drugu stranu i ukrali vriće glasova koji su bili protiv tih političkih opcija gdje su oni odnili te vriće glasova. E sada i to se dešava kod nas, pa će se možda promijeniti, ali gle čuda hrvatska Vlada na svojim sjednicama, odnosno hrvatska Vlada odlučuje da baš te atletičare, te momke, vremešne momke, ali hitre i brzog uma smjesti u nadzorne odbore o kojima odlučuje Vlada. Ne Split, ne Splitsko-dalmatinska županija, nego Vlada. Dakle, po meni, a tu se pozivam na jedan intervju na Hrvatskom radiju gospodina Šeksa u mandatu kad je bio predsjednik Sabora gdje potpisujem svaku njegovu riječ o korupciji koju je izgovorio, kad je rekao da već po sadašnjim zakonima, po Kaznenom zakonu, to je ovaj što je sad pao na kolegicu Dragicu težak je, udrio ju je u kolina, a mislim da će …/Govornik se ne razumije./… sutra koliko je on težak i vidite u tome zakonu piše također da nije dozvoljeno se baviti koruptivnim akcijama, djelatnostima, niti disciplinama, a da ne budete kažnjeni. I gospodin Šeks je tada rekao ukoliko neki vijećnik izabran i s jedne liste prijeđe u drugi politički tabor, a dokaže mu se da je prešao iz interesa, iz koristoljublja, to je korupcija. Ja se pozivam na riječi evo bivšeg predsjednika, današnjeg potpredsjednika Sabora, evo vrhunskog pravnika i našeg kolege u čiju pamet i pravničko znanje ne sumnjam, pozivam se upravo na njega kada govorim o tome da je ovdje Vlada pokrivala nešto što je po meni koruptivna djelatnost. Dosta je ljudi ovdje spominjalo splitski škver. Nije nikakva tajna da sam ja godinu dana ovdje tupio po nekima o splitskom škveru. A šta sam sve doživio, vi ste svjedoci. To su bili ideološki sukobi, familijarni, prafamilijarni, ali nikako se nije dolazilo do biti stvari. A šta se to desilo i da li se radi o korupciji, da li se radi o kriminalu ili ne. I onda vidite imate ministra za predsjednika nadzornog odbora, odluka se donosi, da ne ponavljam priču koju vi dobro znate, koja se donosi, donosi, policijska uprava naše županije radi istragu koja nikad ne završava …/Govornik se ne razumije./… da državno odvjetništvo samo diže, dakle pokreće postupak prije nego policijska uprava došla do kraja istrage i još uvijek ona nije došla do kraja istrage, ali je hitro dala konferenciju za novinare gdje su izjavili da je tamo sve u redu prije nego je istraga i završila. Normalna stvar da ja počinjem sumnjati, ali na moju sreću ne samo ja, nego evo puno ljudi da se tamo nešto dešavalo i državno odvjetništvo je poduzelo što je poduzelo, ja to neću više ulaziti u to, to neka se rješava tamo gdje se rješava u okviru pravne države, ali je činjenica da se trebalo kolege moje iskilaviti i podnijeti uvrede ovdje u ovoj dvorani da bi se progovorilo o takvoj stvari kao što je eventualna korupcija u splitskom škveru. Nakon toga sam išao i na informativne, kako se to zovu obavijesne razgovore, nakon toga su dignute i privatne tužbe protiv mene zbog uznemiravanja javnosti. Da znate kako sam ih ja uznemirio. Strašno. Nikako oni koji su eventualno ono ćopili lovu, nego ja šta sam u Saboru kao zastupnik postavljao to pitanje, pitanje u najvišem zakonodavnom tijelu ove države. I šta će onaj mali građanin, onaj ne iz priče, ne iz knjiga, nego iz života pomisliti. Govori, pa kad ovoga ovako gnjave, pa šta će meni tek napraviti. A žena mu kaže pa nisi lud, nemoj da ti padne na pamet …/Govornik se ne razumije./… eventualno nešto šta zna, a šta mu je sumnjivo. Zbog svega toga kolege moje treba se mijenjati naš odnos prema svemu ovome, prije svega moramo otvorit prostor za građansku hrabrost da podržimo tu hrabrost da se govori o tome da iskorijenimo, ja ne sumnjam u nikoga ovdje, ali da se iskorijeni to iz ovoga društva, ne prolazimo mi bajno i ne možemo biti zadovoljni na mjestu između Bugarske utisno i Turske, ne možemo biti zadovoljni dok 80% građana individualno ima percepciju da živi u korumpiranom društvu, ne možemo biti zadovoljni kad Hrvatska u studenom prošle godine od kanadske firme naruči dva protupožarna zrakoplova, kanadera za 62 milijona dolara, Španjolska Španjolska u siječnju ove godine iste avione za 60 milijona dolara, razlika matematika jednostavno 2 milijona dolara ne spava negdje u međuvremenu u Hrvatskoj. Prvi kanader stiže 2009. godine, u Španjolsku godine, a Talijani koji su naručili iza nas već im je stigao kanader. A ja se pitam a šta je to? I je li bogohulno postaviti ta pitanja ovdje, makar se radilo o ministrima koji stoje iza ovakvih nadležnosti? **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Imamo jednu prijavu za ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ispravljam netočan navod kolege Jurjevića da smo zadovoljni, ne znam je li mislio, na koga je mislio, očito i na hrvatsku Vladu i na nas ovdje koji repliciramo i ispravljamo netočne navode da smo zadovoljni indeksom percepcije korupcije Transparents Internationala za 2007. godinu po kojoj je Hrvatska ocijenjena ocjenom 4,1, ali je činjenično stanje da je to najviša ocjena koju je Hrvatska do sada dobila od kad se mjeri percepcija korupcije. Gospodine kolega Jurjeviću, da smo zadovoljni onda ne bismo išli u reviziju. Gospodine potpredsjedniče, mogu samo završiti iako mi je sad kolega oduzeo vrijeme pa mi gori crveno, na čemu se ispričao.

Nacionalnoga programa suzbijanja korupcije iz razdoblja 2006. do 2008. godine i ne bismo donijeli niz ovih mjera koja ova strategija suzbijanja korupcije sadržava. Ovaj dokument o kojem danas raspravljamo sadržava. Hvala lijepa. Dalje slijedi rasprava uvažene kolegice, saborske zastupnice Gordane Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege, gospodo državni tajnici. Osobno mi je žao ustvari prilikom rasprave o strategiji, o Prijedlogu strategije suzbijanja korupcije ovdje ipak nije prisutna ministrica. Poštujem naravno da su tu dva, dvoje državnih tajnika ali mislim da je tema takva da zaslužuje prisustvo upravo njeno prisustvo kao ministrice. Sva istraživanja javnog mnijenja i domaća i strana, reakcije javnosti pokazuju da građani smatraju da korupcija postoji, da je raširena. Da je osuđuju te da su za njezino suzbijanje potrebne odlučne mjere. Međunarodne usporedbe i ekonomske procjene rizika ulaganja nedvojbeno ukazuju da je korupcija ozbiljna prijetnja hrvatskom gospodarskom razvoju ali i nastavku demokratizacije društva. Obzirom da je ima u različitim područjima života korupcija pogađa veliki broj različitih društvenih skupina. Ona se ne pojavljuje na razini incidenta nego je sustavnog značaja. Ovo sada što sam izgovorila to je ustvari citat iz Nacionalnog programa za suzbijanje korupcije koji je ovaj Parlament donio za period 2006. i 2008. godina a pročitala sam ga upravo iz razloga što bi se mogao mirne duše prepisati i kao jedan uvod kao što je to tada učinjeno, staviti i u Prijedlog strategije suzbijanja korupcije. Ja osobno moram kazati da sam imala jedan problem kad smo, kad sam išla iščitavati ovu strategiju a to je sa čime ustvari usporediti ovu strategiju? Sa analizom nekakvog sadašnjeg stanja kad tako nešto u ovoj strategiji ne postoji. Osim toga mi smo u prethodna dva mandata odnosno dva navrata govorili o nacionalnim programima u kojima su jasno bili istaknuti nositelji sa rokovima provedbe međutim sada na osnovu ovakve strategije a bez da znamo što piše u akcijskom programu koji se istina u strategiji spominje, ali mi ga ga nemamo naravno ne možemo ustvari uopće govoriti koliko bi, koliko će ustvari ova strategija biti uspješna i provediva. Jer ustvari mi možemo s jedne strane kazati da u jednom dobrom dijelu sve to skupa i lijepo zapisano. Postoji opasnost da ostane samo na razini lijepih želja a s druge strane u jednom dijelu, u provedbenom dijelu ustvari je vrlo upitan. Neću sad ponavljati ali kolegica Pusić je kad je govorila u ime Kluba HNS-a ustvari pokazala pogotovo tamo gdje se govori o integritetu državnih službi. Dakle oni ciljevi koji su unutra navedeni, ja teško, ja mislim da će ih teško shvatiti oni koji bi trebali raditi na postizanju tih ciljeva. Rekla sam već dakle ovo je treći po redu što program što strategija i u onom prošlom programu je za onaj program iz 2002. godine zapisano da je Vlada, Vlada je rekla da je u njemu bio prvenstveno naglasak na konačno proglašenju političke volje i na priznavanju činjenice da je korupcija ozbiljan društveni problem. a onaj iz 2006. je bio izraz odlučnosti vlasti za osposobljavanjem institucija u suzbijanju korupcije a da je provedba zakona od prvorazredne važnosti. Ja moram kazati da kad pogledam onda ovu sadašnju strategiju strategiju postavim pitanje ustvari nije mi jasno čemu se ponovno osniva još jedno povjerenstvo? Zove se povjerenstvo za praćenje mjera suzbijanja korupcije. Pa onda sve govori tko je koordinator, tko će sve unutra biti. Možda bismo mi trebali ipak razmisliti svi zajedno da naše ovo dakle nacionalno, ajde nazovimo ga antikorupcijsko vijeće koje imamo možda bi bilo svrsishodnije to vijeće podići na razinu radnog tijela ovoga Sabora pa da onda to vijeće ne samo da razmatra pojedine izvještaje ili dakle samo članovi vijeća već da se onda pojavljuje i kao radno tijelo koje će moći raspravljati i o pojedinim zakonima koji se tiču borbe protiv korupcije. Kao što je, ne znam, podzakonska, zakonska regulativa vezana oko javne nabave, promjene Zakona o kaznenom postupku i tako Što ustvari mi danas u Hrvatskoj imamo? Htjeli mi to priznati ili ne, slagali se s tim više ili manje ali imamo sveprisutnost korupcije. Imamo iza svega repove raznoraznih nerazjašnjenih afera u koje su bili involvirani i najviši dužnosnici ove države. Ti repovi nažalost vuku se i dan danas. Govorimo o višemilijunskim javnim nabavama koje su išle izravnim pogodbama. Reći ću samo spomenuti ove famozne kamione u MORH-u koji su preko noći nabavljeni direktnom pogodbom. Kolege su spominjali repovi iz afere Brodosplita, Fond za privatizaciju, cijene gradnje pojedinih dionica naših cesta, vozači naših ministara i tako Kod građana je ustvari ostao i ostaje na snazi jedan gorak okus ustvari da novcem poreznih obveznika gospodare oni koji to ne znaju i oni koji nemaju odgovornosti za njihov novac koji u biti kažu da ne znaju niti što se dešavalo u njihovim resorima. A ja pitam kako ćemo se mi svi skupa boriti protiv korupcije ako najviši državni dužnosnici ne uspijevaju prepoznati korupciju u vlastitim redovima. Mislim na njihove resore. I ako se ne varam čini mi se da je to jedna od glavnih primjedbi koje Hrvatska dobiva kada je u pitanju borba protiv korupcije. Da nije na svim razinama niti na tijelima najviše državne vlasti na jednak način izražena volja za borbu protiv za borbu protiv korupcije. I mi smo ovdje u Hrvatskom saboru pri donošenju različitih zakona često raspravljali i o problemima različitih vrsta korupcije. ću podsjetiti u svojoj raspravi na jedan zakon koji je Vlada u zadnjih negdje godinu i pol ili dvije godine mijenjala, ja više ustvari ni ne znam koliko puta. Radi se o Zakonu o državnim dužnosnicima gdje smo ustvari, odnosno o državnim službenicima i namještenicima gdje smo podsjećam vas mi politički imenovane pomoćnike ministara kroz zakone preveli, ja mislim da se sad zovu ravnatelji ako se ne varam pojedinih uprava u pojedinim ministarstvima. Kao ići će javni natječaj pa oni koji su sposobni će biti, će se, ako zadovolje uvjete oni će ostati i tako dalje. Voljela bih imati stvarno, ja ću vjerojatno i zatražiti zastupničkim pitanjem podatak koliko je negdašnjih pomoćnika ministara danas na mjestima ravnatelja? Ako to nije politička korupcija onda ja ne znam što je. Ili da podsjetim kad smo nedavno mijenjali i koeficijente odnosno te državne sada rukovodioce u državnoj službi smo koeficijentima ugurali u državne dužnosnike. I konačno, ja mislim ipak da je najbolji način, ili bi jedan od najboljih načina u borbi protiv korupcije i u Hrvatskoj kao i svugdje drugdje bio da dosljedno poštujemo zakone koje donosimo i da se borimo za jednakost svih pred zakonom. O dosljednom poštivanju zakona koje mi ovdje donosimo, mislim da ne treba gubiti previše riječi, puno nas je s ovih govornica naših iz klupa upozoravalo na to da mi donosimo zakone koji se onda ne poštuju i ne primjenjuju. A o tome da li smo jednaki pred zakonom ili ne i o tome bi se dalo pričati. Od nekakvih, hajmo reći onih banalnih situacija da nije svejedno gdje radite, ako ste vozač ministra onda možete ići u smjeru u kojem je zabranjeno ili skretati u ulicu s koje se ne može skretati, isto tako možete postati sudac Ustavnog suda, a da niste platili porez i da je vaš slučaj otišao u zastaru. Mislim da običan građanin tako nešto ne bi mogao ostvariti.

Ja bih tu spomenuo jednu izrijeku koja se cijelo vrijeme ponavlja, a to je izrijeka da nismo spremni na nultu, da imamo nultu dozu tolerancije, to je nepostojeći pojam, nepostojeći u medicini, ali nepostojeći vjerojatno ni u prirodi jer ili ste tolerantni ili niste tolerantni, ne možete biti jedan ili nula posto. Ako ste nula posto, onda niste tolerantni i smatram da bi u slijedećim diskusijama i u svemu tome barem mi u Saboru trebali se čuvati tog izraza koji onda ne znači ništa, a kad ne znači ništa onda niti ne znači sama izrijeka nulta zona ili nulta tolerancija, to ne znači ništa, pa bih evo pledirao i na ostale diskutante da ne govorimo o nultoj toleranciji, toleranciji, nego govorimo o toleranciji ili netoleranciji na korupciju, a trebali bi biti netolerantni na korupciju. Kad govorimo o zdravstvu Kad govorimo o zdravstvu mi smo visoko, mi koji radimo u zdravstvu smo svjesni percepcije naroda o tome kakva je korupcija u zdravstvu i smatra se da smo visoko na listi korumpiranih zanimanja ili smo na drugom ili na trećem mjestu, ovisno o istraživanju. Međutim, ono što su pokazale anonimne ankete provedene u periodu od 2000. do 2002. godine pokazalo je da je broj korumpiranih liječnika izuzetno malo i u svemu tome onda sam problem korupcije drugačiji nego što se percipira u javnosti, ali percepcija je percepcija, pa kad kaže se da jedan kardiokirurg uzima plave kuverte da bi došli na na listu za operaciju, pa se pokaže da je to u Rijeci istina, ali se isto tako znalo da je toga i na Rebru bilo i da je toga bilo i u Dubravi, ali to nismo uspjeli dokazati i onda kažu svi su liječnici korumpirani. Percepcija korumpiranosti u zdravstvu zbog tih plavih kuverti je nešto što bi ova strategija, na žalost fali sam plan kod suzbijanja korupcije i u tom planu bi vjerojatno što se tiče i zdravstva trebalo podijeliti na dvije ili tri strane. U prvom redu plave kuverte u onom trenutku kada liječnici budu valorizirani kao osobe od ugleda u društvu, u tom trenutku će i plave kuverte vjerojatno biti prošlost u kraju od kud ja dolazim u Dalmaciji uvijek je u selu su bile 3 osobe koje su bile značajne a to su bili svećenik, učitelj i liječnik. U ovom trenutku moramo reći da niti učitelj, a niti liječnik više nisu ugledne osobe u društvu, ostali su nam samo svećenici kao nekakva moralna vertikala. Zašto nisu? Zato što smo cijenu rada liječnika spustili ispod cijene rada automehaničara. Naravski da ja ne mislim da rad automehaničara nije vrijedan, ali smatram da ja rad liječnika izuzetno cijenjen i da bi na taj način morali podići ugled liječnika u društvu i jedan od načina je, rekli smo da su suci korumpirani pa smo im digli plaće, kažemo da su liječnici korumpirani pa ajde dignimo im plaće da plaća liječnika specijalista u županijskoj bolnici sa 10 godina radnog iskustva bude jednaka cijeni rada, odnosno plaći suca županijskog suda. Na taj način ćemo podići i ugled u društvu, a i tim liječnicima koji rade sada za 7 tisuća kuna ili 7 tisuća kuna ćemo omogućiti da rade kvalitetno uz svoj život i da kvalitetno rade svoju struku, a vjerojatno ćemo i na taj način privući puno više mladih ljudi da se posvećuje ovoj struci jer poznato je da nam je upis na medicinske fakultete sve manji i manji i da ćemo za par godina morati uvoziti liječnike, daj Bože iz Srbije, Makedonije koje mi razumijemo, ali ćemo vjerojatno dobiti i liječnike iz Kazahstana, Bugarske pa ostaje problem kako ćemo se sporazumjeti s njima, ali to će nam biti sudbina ako nešto ne napravimo što prije, tako da ovo zvanje vratimo na onu razinu u kojoj je bilo prije i više godina. Osim ovih plavih kuverti i mogućnosti podmićivanja u zdravstvu, druga mjera je mjera omogućavanja dostupnosti zdravstvene zaštite i da kažemo našim građanima da zdravstvenu zaštitu mogu dobiti u tom i tom vremenskom periodu i da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje postaje prava osiguravajuća kuća, a ne jedan birokratski mastodont za kojeg bi bilo najbolje da nema pacijenata, onda bi sve bilo u redu jer bi onda se trošilo manje sredstava. omogućavanje zdravstvene zaštite u onom opsegu u kojem je moguće sa sadašnjim financijskim sredstvima, jednostavno bi smanjili liste čekanja. Kakvo je tu u pravom životu izgleda primjer je prije 4 ili 5 godina doveden je jedan novi mladi kardiokirurg na Rebro gdje je bila velika lista čekanja i stalno se provlačila ta ideja korupcije sa omogućavanjem da se operira ujutro i popodne, da se omogući što veći protok pacijenata, liste čekanja su praktički nestale i u tom trenutku kada su nestale liste čekanja, nestala je opća percepcija da se na Rebru dijele kuverte da se operira na kardijalnoj kirurgiji. Znači, za tu percepciju javnosti su ključne dvije stvari. Jedno je ključno podići plaće liječnicima, ali i ostalom medicinskom osoblju, ne samo liječnicima jer su oni samo dio dio zdravstva i dio koji pomaže bolesnicima i drugo je omogućavanje što većeg broja zahvata, tako da praktički liste čekanja nestanu. Druga korupcija koju narod ne prepoznaje i nije nešto što je ocjenjeno kao korupcija u zdravstvu je tiha korupcija koja se očituje u nabavi određenih aparata u nabavi lijekova i tu je država na potezu. U tom trenutku kada država kaže da će se u županijskim bolnicama moći napraviti ta i ta razina medicinske opreme u tom trenutku će nestati i ta tiha korupcija, jer će se znati u kojoj bolnici se može kakav uređaj nabaviti tako da neće biti potrebno onda podmazivanje da se nabavi recimo CT od jedne firme za razliku od druge pa se kaže da treba više slojeva, manje slojeva. Tu je prof.Hebrang s kojim smo, puno puta je i on to isticao da bi trebalo u bolnicama standardizirati opremu i nadam se da ćemo imati prilike da ovdje u Saboru usvojimo Zakon o medicinskoj opremi koji bi trebao riješiti taj problem i maknuti tu tihu korupciju. I treći vid korupcije koji isto naši građani ne prepoznaju je korupcija od strane farmaceutskih firmi, nazovimo korupcija, ali u onom trenutku kada se postave jasna pravila igre i kada država bude plaćala u određenim terapijskim indikacijama jedan lijek po jednoj cijeni referentnoj, onda u tom smislu neće biti potrebe za korupcijom u tom tihom, znači odvođenje liječnika na određena putovanja sa idejom da se tamo održe predavanja a ustvari to je jedan poklon za to što su vjerojatno bili skloniji propisivanju određenog lijeka. Znači i tu je na potezu država. Ona je ta koja mora izregulirati dva područja, znači područje lijekova i područje medicinske opreme i medicinskih proizvoda, jer za ovaj oblik korupcije narodu je sasvim sve jedno da li je netko potplaćen da dobije taj lijek ili da li je potplaćen zato da se nabavi taj instrument. Narodu je važno da dobije zdravstvenu uslugu da bude operiran, da dobije adekvatan lijek i to se ne prepoznaje kao kao oblik korupcije. Ono što se prepoznaje su plave koverte i kada podignemo plaće liječnicima, kada ukinemo ili smanjimo liste čekanja tada će nestati ta percepcija. Evo primjerice u Njemačkoj je čak i jedna bombonjera koju pokušate donijeti liječniku je nešto što je neprihvatljivo ne samo za tog liječnika nego je i neprihvatljivo i u društvu. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Dalje slijedi rasprava uvažene zastupnice Biljane Borzan. Izvolite. **Borzan, Biljana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo što reći o ovom materijalu koji smo dobili? Rekla bih da je tekst pun nekakvih ajde recimo strašnih izraza koji ostavljaju dojam odlučnosti poput akcijski plan, antikorupcijska jedinica, strategija i sl. Ti pojmovi bi vjerojatno trebali ostaviti dojam da se krenulo u … istrebljenja, da se ide u konačni obračun s korupcijom, da je korupciji odzvonilo, da će riječ korupcija možda ostati tek samo u rječnicima kako bismo znali što ona znači kada budemo čitali nekakav tekst I sve to još nekako dok se ne dođe do 7 stranice i rečenice o financiranju političkih stranaka, da ono mora biti transparentno, jer nejasno i neprecizno utvrđene obveze u kontroli financiranja i troškova političkih stranaka mogu dovesti do pojave korupcije u politici. Kao do sada to nije baš bio slučaj, ali evo mi ćemo to u ovoj strategiji napomenuti da nekom ne daj Bože ne bi palo na pamet da se tako ponaša. A onda se sjetimo svih onih silnih poziva javnosti, udruga medija prema HDZ-u da objavi podatke o kampanjama za predsjedničke izbore, pa za parlamentarne itd. i upravo na toj temi je vladajuća struktura imala prilike svojim promptnim odgovorom dati svijetli primjer kako se onemogućava korupcija, a kako to nije učinjeno. Ovaj materijal sam po sebi gubi na svojoj vjerodostojnosti. Znajući kako je HDZ dugo krio troškove kampanje kao zmija noge i na kraju jedva objavio tko može povjerovati da ova Vlada ima zaista iskrene namjere uhvatiti se u koštac sa ovom štetnom društvenom pojavom koja narušava temeljne društvene vrijednosti kako to već jako lijepo piše u prvoj rečenici materijala. Obeshrabruje činjenica da se zakonski okvir kao preduvjet za uspješno suzbijanje korupcije nalazi čak u 16 zakona i jednoj odluci koji su nastali u periodu unatrag 11 godina, a u čitavom tom periodu korupcija je itekako cvala. Korupcija ne treba posebno naglašavati, zaista jest veliki problem i u njega se treba uključiti što širi krug ljudi. Razotkrivanje korupcije u mnogome ovisi o onome što se kaže pod navodnicima "običnim ljudima", onim zviždačima, a ne samo o institucijama, o pravosuđu, policiji itd. Ovdje se u materijalu spominje potreba za jačanjem svijesti o važnosti sprječavanja korupcije i s tim se mogu apsolutno složiti, ali što se u stvarnosti događa sa onim ljudima koji su se ohrabrili i ukazali pošteno na korupciju. Kako ti ljudi prolaze, najkraće i najbolje izrečeno po mom mišljenju u naslovu članka o zviždačima u jednim dnevnim novinama nedavno je objavljen članak, naslov je bio "Odabrali su pravdu, a dobili pakao". Dakle danas u Hrvatskoj ako netko ima dokaze za korupciju i kriminal može birati između dvije solucije, jedna je da šuti i živi mirno vjerojatno pod stresom zbog onoga što zna, a ne usudi se prijaviti ili da prijavi kriminal i korupciju i pretvori si život u pakao zbog prijetnji, šikaniranja, gubitka posla i sl. a država u tom smislu ne poduzima apsolutno ništa da takvoj osobi pomogne i da je zaštiti. I što sada možemo reći da takvoj osobi uopće vrijedi što u ovoj važnoj strategiji piše kada to ustvari nema veze sa stvarnim životom. U tekstu strategije se na bezbroj mjesta spominju riječi: treba, potrebno je, nužno je. Dakle sve se zna što bi trebalo, ali pitam se koliko toga što ovdje piše uopće ima šansu zaživjeti u praksi kako bismo bili svijetli primjer uređene države. Bojim se malo toga, jer nekakvih ozbiljnijih pomaka u svim onim aferama kojima se Vlada hvali, "Maestro", dijagnoze 1 i 2. Evo danas sam imala priliku čuti da vjerojatno ni od toga neće biti ništa, jer je nemoguće utvrditi tko je od liječnika bio, odnosno moguće je utvrditi ali nemoguće je dokazati, dakle opet smo nigdje. Dakle svi ti rezultati su ono što se kaže tresla se brda, rodio se miš. Evo ja ne bih više dužila, ono što je jasno da ja podržavam ovaj tekst, dakle on je relativno takav kakav je korektno napisan, no iako ne bih željela biti zloguki prorok, gotovo sam sigurna da od provedbe će biti jako malo toga ili ništa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega Goran Beus Richembergh je idući. Poštovani gospodine potpredsjedniče, zahvaljujem, gospodo državni tajnici. Jasno je da je korupcija jedna hidra, jedna hobotnica koja ima svoje pipke praktički u svim sferama društva. Međutim, činjenica je također da praksa pokazuje, da korupcija ima svoju glavu u politici. Nije potrebno gatati da bi se shvatilo da je poticaj za korupciju uvijek u političkoj sferi ili pod političkim patronatom. Teško je vjerovati da Vlada koja nikada nije ugovorila i platila javni posao od autocesta pa nadalje po istoj cijeni, može biti autentični tumač jedne strategije antikorupcijskog djelovanja. I najnoviji skandal kojemu smo svjedoci, a to je nevjerojatni porast cijene kilometra autoceste Zagreb-Sisak, s 4 milijuna eura koliko je bila prosječna cijena 2003. godine kilometra, a morate znati da u toj prosječnoj cijeni tada su bile vrlo nepovoljne dionice autocesta koje su prolazile kroz kamenjar i druge krajeve, a sada nam se kaže da će ova ravničarska cesta, dugačka 47 kilometara prosječno po kilometru koštati ni manje, ni više 12 milijuna eura. Pa kako je moguće da je čak toliko 300% porasla cijena radova u građevinarstvu, kako je moguće da nam se pod nos stavlja, priča o rastu cijena goriva, kada znademo da je rast cijena goriva u međuvremenu proteklih 3 godine utjecao na cijenu izgradnje i otprilike 7%. Nadalje, jedan od najpogubnijih oblika korupcije svakako je politička korupcija. Na žalost u ovome dokumentu ni riječi o tome. Ali nismo mi ljudi kratke pameti, nismo mi ljudi kratka sjećanja. Prisjetimo se što se događa od 2005. godine do danas. Jeste li zaboravili cirkusa koji se događao u Hrvatskoj 2005. godine kada je vrbovanjem, plaćanjem, kupovanjem vijećnika, pale su vlasti u dvije županije, nekoliko gradova i općina. Pa sjećate li se da su 2006. godine bili inzvaredni izbori u tim sredinama? Pa nisam ni ja rekao da mi je nuđeno 350 tisuća eura, nego živ i zdrav čovjek pred 15 novinara koji su to zabilježili koji su to snimili, na Internetu puštali, ali sam svakako jedan od svjedoka, jedan od 15 ljudi kojima je to osobno rekao. Što se dogodilo? Ništa. USKOK je istraživao taj slučaj tako da je ispitao dvoje ili troje ljudi, do dan danas ne znamo, da li je istina to što čovjek kaže da mu je nuđeno 350 tisuća eura. Ja bih volio znati da li je istina ovo što kaže jedan od vijećnika HNS-a, da mu je u Varaždinu nuđeno 50 tisuća Nekako mi je logika da vam se u prvoj godini mandata, ako previrete nudi 350, a baš u zadnjoj baš i ne možete dobiti tolike novce, pada cijena. Ali ću podsjetiti, čovjek je pred 15 svjedoka pričao da ga svakodnevno naziva ministar financija gospodin Šuker, traži od njega da promjeni stranu. Podsjetit ću da je pred svim svjedocima tvrdio, da je osoba pod imenom Ante Šimunović mu napisala tekst ostavke da se vrati u vijeće i promijeni stranu. Radi se o tajniku HDZ-a u Velikoj Gorici, radi se o osobi vodila projekt težak 38 milijuna kuna, da bi površna analiza već utvrdila da robe, odnosno opreme u vrijednosti od milijun i 200 tisuća kuna koje je taj dotični gospodin potpisao i platio gradskim novcem, nikad nije bila isporučena. Sve prijavljeno Državnom odvjetništvu. Nikad ništa se nije dogodilo. Znate što se dogodilo? Prije 2 mjeseca Vlada Republke Hrvatske imenovala ga je za člana uprave Financijske agencije. Čovjek sjedi u FINA-i sa dobrom direktorskom plaćom, a nema ni jednog jedinog dana staža rada u financijskom sektoru. A što to znači? To znači da je čovjek nagrađen za svoj aktivizam. To je ta politička korupcija. Treba li se podsjetiti što se događalo u Sisku, gdje kolega Vidović na silu izbačen na ulicu. A da li da vas podsjećam koliko je ljudi na silu htjelo ući na sjednicu Gradskoga vijeća grada Velike Gorice? Sve je to taj kontekst političke korupcije. Pa hoćemo li zaboraviti što se događalo u Sinju, što se sada događa u Varaždinu? Pa moramo li moramo li stalno učiti lekciju iz početka. Pa zar nije bilo rečeno baš u ovome Saboru da ćemo se tome suprotstaviti, jer niti je fer, niti je pošteno, niti je moralno da ono što su građani odlučili na izborima, netko mijenja torbama novac ili stanovima, svejedno. O tome se radi. Ja znam da ću imati problema zbog ovoga što sam danas rekao. Nije prvi put, ja vas moram ovdje obavijestiti već ministar Ivan Šuker već 3 puta prijetio da će uništiti i mene i obitelj. I opet će vjerojatno, zato ga se ne bojim. Ali treba govoriti istinu, treba govoriti istinu. To je naša stvarnost, naša stvarnost je ambijent u kojem živimo, gdje se ne može očito funkcionirati izvan opterećenja i opasnosti koje nosi politička korupcija. Politička korupcija je i kada ljude iz vlastite stranke namirite bez ikakva natječaja, primite ih na radna mjesta. Pa zar to nije politička korupcija? Možemo li onda biti autentični tumači politike borbe protiv korupcije ili je ovo borba protiv antikorupcije? Što se zapravo radi, o čemu se radi? Kako možemo znati u kom smjeru ide ta strategija ako je ona općenita i nema akcijski plan? A sada evo u najboljoj mjeri puštam predsjedniku kluba HDZ-a da me razuvjeri da ovo sve što sam ja rekao, naprosto nije istina, kao i dežurna moja ispravljačica gospođa Ivanka. Hvala. lijepa zastupniče. Najprije imamo dvije prijave za ispravku netočnog navoda. Uvažena zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega rekao je nekoliko netočnosti. Jedna između ostalih je citiram: "Kolega Vidović je na silu izbačen iz vlasti". Ne kolega, nije na silu izbačen iz Vlasti. Njemu su nepovjerenje izglasala dva vijećnika SDP-a, a znate zbog čega? Zbog toga što su nekoliko puta na gradskom vijeću upozoravala svog gradonačelnika na neke nepravilnosti. Između ostalog i na ljude kojima se okružio, pa iz vaše stranke, vašeg bivšeg člana koji je ubrzo nakon što je u gradu Sisku SDP, HNS izgubili vlast, prešao zamislite u DC. Ja zaista ne znam u ovom trenutku je li on više uopće uopće u DC-u jer nije ostvario sve svoje želje i namjere. Zato je vidite kolega Vidović što su ga njegovi članovi upozoravali na neke ljude kojima se okružio, a nije izbačen iz vlasti zbog nečeg drugog.

Samo dvije netočnosti od niza. Prvo, nije točno da ću vas ja razuvjeriti da ste govorili neistinu, jer vi to sami znate pa vam ne treba. Znate netočno ste rekli, jer sami znate da je neistina. Drugo, nije točno što je kolega rekao da je cirkus. Tako je on rekao, citiram ga, počeo 2005. Ne kolega, cirkus je počeo 2000. godine. Prvi čin u toj predstavi cirkusnoj zvao se Exscelsior, drugi čin 3. maj, treći čin "Viktor Lenac", četvrti nestanak dionica "Plive", peti privatizacija HT-a, šesti privatizacija 25% dionica INA-e. I cirkus bi se nastavio da se biračima predstava sviđala, sva sreća da se nije. lijepo. Imamo i prijavu jedne replike, uvaženi zastupnik Mato Bilonjić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ma ja nisam htjeo ispravljati netočni navod, htjeo sam baš repliku, pa da mogu polemizirati sa kolegom. Politička korupcija. Kad se o nečemu priča, evo to je kazao i kolega s desnu stranu ovdje, 300 puta onda, možda 301 puta i bude ta istina. Ja sam političar koji ne vjeruje da ima previše političke korupcije, jer sam bio godinama u u izvršnoj vlasti. Nikad mi nitko nije prijavio ni mene, ni člana poglavarstva, niti moje povjerenstvo, iako mi je na području od posebne državne skrbi svake godine dolazila i financijska inspekcija iz ministarstva, a dolazili su znači i državne revizije u ovom dijelu. Svi ljudi koji pričaju da su nuđeno im 50 do 350 tisuća kuna, ja mislim da oni jesu korupcija i oni su ti ljudi koji jednostavno potiču korupciju, a skrivaju se evo mene je netko nudio, ja sam sad jedanputa pošten u tim stvarima. Ako je nekome nuđeno novci, zašto nije uzeo novce pa ih odnio u stanicu policijsku postaju, zašto nije prijavio, pa imali danas corpus delict da je Pero Perić dao Marku Markoviću. Bio sam godinama načelnik općine, bio sam u županiji, nikada u životu mi nitko nije došao i kazao meni, mojim kolegama nuđeno je 5, 10, 15, 20, 50 ili više tisuća, poglavito 350, 50 do 350 tisuća eura. Ja mislim da ti ljudi koji te iznose, da su to laži,

Dakle, čiste ruke, gledajte u moje prste. Što se tiče vaše skepse, ja priznajem vaše pravo jer niste možda sudjelovali u tome, ali znate kad cijelo selo o tome govori onda sigurno ima negdje netko neke vatre od tog dima, a znate i gospodin Hebrang eto nabraja čitav niz slučajeva kojim kao želi dokazati da je političke korupcije bilo i prije 2005. godine, pa kad je to tako gospodine zastupniče i vi ćete se sjetiti sigurno da je još i ranije jedan izvjesni slučaj bio kad su Antun Šporer i gospodin Vuković promijenili dres u zagrebačkoj gradskoj skupštini, srušili HSS-ovu poziciju i doveli HDZ na vlast. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Dalje za raspravu se prijavio uvaženi zastupnik gospodin Zdenko Franić. Izvolite. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. Uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. **Grbić, Ivo (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici predlagatelja, poštovane kolegice i kolege. Republika Hrvatska, kao i druge europske zemlje prepoznala je štetnost korupcije, pojave koja narušava društvene vrijednosti, dovodi do ozbiljnih gospodarskih posljedica, potiče sivu ekonomiju, smanjuje prihode države, ugrožava ravnopravnost i sigurnost građana, smanjuje otpor organiziranom kriminalu i ovdje bi se još mnogo, mnogo toga moglo nabrajati. Vrijednost strategije suzbijanja korupcije o kojem danas raspravljamo nastavlja se, to smo već konstatirali, na nacionalni antikorupcijski program 2006.-2008. godine. Dosadašnja iskustva u provođenju programa borbe protiv korupcije dala su određene rezultate, značajno poboljšala borbu protiv korupcije, stoga smatram da je važno istaknuti kako je ocjena percepcije korupcije u Republici Hrvatskoj 4,1 na indeksu Transparents International za 2007. godinu što je najviša ocjena od kada se provodi mjerenje korupcije. Podsjetit ću, u 2006. godini bila je Prijedlog strategije suzbijanja korupcije zajedno sa akcijskim planom mora jasno odrediti mjere, rokove, odgovorne institucije, potrebna sredstva, a sve u cilju unapređenja pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije, jačanja povjerenja građana u državne institucije, učinkovitog otkrivanja i progona kaznenih djela, unapređenja suradnje državnih tijela, međunarodne tijela, suradnje s organizacijama civilnog društva. Jačanje institucionalnog okvira od presudne je važnosti za uspješno provođenje borbe protiv korupcije, stoga treba unaprijediti suradnju svih institucija i tijela koje sudjeluju u provođenju antikorupcijske politike. Nacionalno vijeće za praćenje provedbe nacionalnog programa suzbijanja korupcije svojom proaktivnom ulogom nazire provedbu strategije, suradnja nadležnih državnih tijela bit će koordinirana, a koordinaciju će provoditi Povjerenstvo za praćenje mjera suzbijanja korupcije koje je sastavljeno od predstavnika tijela zaduženih za izvršenje pojedinih mjera akcijskog plana. Posebno važna područja borbe protiv korupcije su sprečavanje sukoba interesa obnašanja javnih dužnosti, provedba propisa o financiranju političkih stranaka, ostvarivanje prava na pristup informacijama, jačanje integriteta javne uprave, reguliranje javne nabave, zaštita oštećenika. Izmjenom Zakona o sprečavanju sukoba interesa jača se nadzorna uloga Povjerenstva. Sankcioniraju se prekršitelji. Definira se imovina dužnosnika. Zakonom o financiranju političkih stranaka osigurava se transparentnost izvora financira i troškova političkih stranaka. Određuju se limiti donacija, zabranjuju anonimne donacije. Tijela javne vlasti obvezna su omogućiti pravo na pristup informacijama te dostavljati podatke o provedbi zakona. Dostupnost sudske prakse doprinosi jačanju povjerenja građana u pravosudni sustav. Kako bi se ojačala profesionalnost državne uprave donijet je etički kodeks državnih službenika koji sadrži mehanizme antikorupcijskog djelovanja u radu državnih službenika. Posebna se pozornost poklanja prijamu u državnu službu, napredovanju, usavršavanju, nagrađivanju državnih službenika. U svezi zaštite oštećenika Republika Hrvatska dužna je osigurati mehanizme naknade štete osobama koje su oštećene korupcijom. Zaštita oštećenika osigurava se kroz opće odredbe o naknadi štete te posebne odredbe primjerice Zakona o državnim službenicima, Zakona o sudovima, Zakona o Državnom odvjetništvu, Zakona o policiji, Zakona o radu. Reforma pravosuđa projekt je Ministarstva pravosuđa s ciljem poboljšanja i ubrzanja rada svih pravosudnih tijela. Uspostavljanje vladavine prava kroz učinkovito i ažurno pravosuđe. Izgradnja povjerenja građana u nepristrano i učinkovito pravosuđe ujedno je i osnovna pretpostavka u suzbijanju korupcije. Provođenje reforme pravosuđa dalo je značajne rezultate u ostvarenju jačanja nezavisnosti sudova, nepristranog, profesionalnog i stručnog rada pravosuđa. Veliki napori učinjeni su na smanjenju broja neriješenih predmeta a pozitivni trend se i dalje nastavlja. Permanentno se ulaže u infrastrukturu informatičke tehnologije kojima se vrši elektroničko upravljanje i podjela predmeta, omogućava praćenje rada sudaca, unapređuje sustav upravljanja sudovima, povećava transparentnost rada sudova. Uspješno se provodi reforma zemljišnih knjiga i katastra čime se ostvaruje javni uvid u stanje u zemljišnim knjigama, vrši upis vlasničkih prava koji smanjuju mogućnost korupcije. Provodi se inspekcijski nadzor sudske uprave, okrenut je postupak racionalizacije mreže sudova. Uvedena je obveza podnošenja izvješća o imovini sucima i državnim odvjetnicima. Jačanje pravnog okvira za suzbijanje korupcije treba usmjeriti na daljnje izmjene materijalnih i procesnih zakona kako bi se osiguralo rasterećenje sudova od vođenja rasprava u predmetima u kojima je stanje takvo da se mogu okončati bez rasprave. Isto tako potrebno je podići kakvoću i dinamiku postupka u složenim predmetima. Dostavu treba učiniti učinkovitom jer je ona ključna za redovno odvijanje postupka. Analiza kasnijeg progona pokazuje da je u 2007. godini došlo do značajnih promjena u progonu korupcije. Da se u strukturi kaznenih djela radi o kaznenim dijelovima srednje i visoke razine. Djelovanje USKOK-a kao posebnog Državnog odvjetništva za suzbijanje korupcije pokazuje važnost specijaliziranih tijela na otkrivanju i progonu kaznenih djela. Suradnja USKOK-a i policije, korištenje posebnih izvidnih tehnika, suradnja s tijelima financijskog i poreznog nadzora pospješuje kažnjavanje počinitelja te olakšavaju rad na oduzimanju imovinske koristi stečene kaznenim djelom. Kontinuirana aktivnost u provođenju strategije zasigurno treba biti širenje javne svijesti o štetnosti korupcije putem medija, okruglih stolova, seminara, drugim načinima ukazivanja na štetnost korupcije potrebno je provoditi kontinuiranu edukaciju, specijalističke edukacije i drugo. Iz svega iznijetog proizlazi da treba podržati donošenje strategije suzbijanja korupcije jer se radi o iznimno važnom dokumentu za uspješno djelovanje društva, institucija i svakog pojedinca. Jer samo zajedničko nastupanje može doprinijeti i uspješnoj borbi s korupcijom koje nije lišena ni jedna država. Stoga nije čudo što je još jedan od kriterija koji postavlja Europska unija jačanje društva u borbi protiv korupcije. Mišljenja sam da strategiju treba podržati i iz razloga što ona dopunjuje, revidira, prilagođava dosadašnje aktivnosti borbe protiv korupcije sukladno postignućima i nedostacima te na taj način jamči da će se kroz jačanje institucionalnog i pravnog okvira korupcija svesti na razinu koja neće biti prepreka društvenog, gospodarskog i političkog razvoja Republike Hrvatske. Stoga podržavam donošenje strategije suzbijanja korupcije. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege evo danas cijelo poslijepodne zaista bavimo se jednim od najznačajnijih segmenata i pojava u našem društvu. Neki kolege su u svojim raspravama istakli da misle da ova strategija nikada neće saživjeti. Ja nasuprot tome mogu reći da vjerujem da ćemo korak po korak zaista sve ciljeve koje je ova strategija i načela koja je ona zacrtala mi ostvariti jer imamo i Nacionalni program suzbijanja korupcije koji predstavlja i temeljni dokument u borbi protiv korupcije iz kojeg proizlazi ova strategija. Sigurno da je problem korupcije prisutan gotovo u svim područjima života naročito i u posebnim kategorijama društva, a to su javne osobe koje su i najčešće izložene kontroli javnosti i građana. Da javno mnijenje kroz različita ispitivanja, to i predlagatelj govori, a i možemo svakodnevno pročitati da se najviše korupcije, da javnost najvišu percepciju korupcije ima upravo kod nas političara pa zato i državnih službi jer kad govorimo o tome kako funkcionira država mislimo onda na funkcioniranje prije svega državnih službenika pa kako onda to pokušati promijeniti i spriječiti? Pa mi smo evo posljednje vrijeme donijeli i promjenu ovoga Zakona o sprečavanju sukoba interesa koji je puno toga definirao. Koji je postavio dodatne ciljeve u sprečavanju sukoba interesa. Drugo značajno područje je financiranje političkih stranaka. Ako se prisjetimo donijeli smo i zakon, promjenu Zakona o financiranju političkih stranaka, no međutim nismo još uvijek razriješili onaj problem koji smo tu danas gotovo svi spominjali. To je ta tzv. politička korupcija. Ja sam odgovarajući na repliku kolegici Opačić iznijela onaj primjer u kojem je Gordana Krznarić, ja ću sad i imenovati jel' javnosti možete pročitati na internetu, nije ništa tajna, vijećnica DC-a dala svojom nazočnošću na županijskoj skupštini jednostavno kvorum u donošenju proračuna. Mjesec dana nakon toga ona je postala glavna savjetnica za ekonomsku politiku i regionalni razvoj. Tako se zove radno mjesto u županijskoj ustanovi za razvoj. Ali zamislite, bez javnog natječaja. Direktor ove javne ustanove kaže da javni natječaj nije ni potreban jer tako stoji u temeljnim dokumentima ove ustanove. Zamislite, hoće li javnost promisliti da li se ovdje radi o političkoj korupciji? Sigurno da se radi. Isti takav slučaj bio je u Županijskoj upravi za ceste. Isti takav slučaj nebrojeni dokaz ugovora o djelu za povremene i privremene poslove kojima se nagrađuje rodbina vijećnika županijske skupštine za prije svega ono što je potrebno, a to je ruka kod brojanja glasova za donošenje nekih značajnih odluka. Dakle, upravo to. To je ta politička korupcija koja nije plaćena novcem kao što je kolega Beus govorio. Nije plaćena novcem nego je plaćena radnim mjestom, ali koje je isto tako jednako novac. Mislim da tu trebamo najviše svi zajedno poraditi na tome i skinuti jednostavno tu mrlju sa nas političara. moram još reći da ova strategija, pokušati ću skratiti ono što sam si pripremila i sam predlagatelj ove strategije ističe da javno mnijenje pokazuje kako u nekim područjima društva treba uložiti posebne napore, a to je svakako svakodnevni dio našega života. Zdravstvo, pravosuđe, uprava i obrazovanje. Najosjetljiviji smo na zdravstvo i obrazovanje. Ja neću govoriti o zdravstvu jer tu moji kolege uvaženi liječnici su govorili do sada, ali znate kada je pitanje našega života, onda smo zaista najosjetljiviji na djecu, to znači na školstvo i obrazovanje i najosjetljiviji na vlastiti život i naše vlastito zdravlje. Budući da se najviše bavim obrazovanjem, pokušati ću samo istaknuti što je to učinjeno u Ministarstvu znanosti i obrazovanja koje ulaže zaista velike napore da se sustav obrazovanja unaprijedi. Već godinama znamo kakva je materijalna situacija i materijalni položaj prosvjetara. No međutim na svu sreću, ja ću ovdje reći. Uz prosvjetare se ne vežu te tzv. plave koverte kao što se vežu uz liječnike, liječnike, ali se veže pojam instrukcija koje jedni drugima profesori namještaju pa kada to pretvorite u plave koverte, dođe vam isto. No međutim, mislim da i u području zdravstva i u području školstva činimo izuzetne napore da bismo bar skinuli tu oznaku korumpiranosti i profesora i liječnika. Ja se ne slažem s tim da su liječnici korumpirani, a isto tako se ne slažem s tim da su s mnijenjem javnosti, da su i prosvjetni prosvjetni djelatnici korumpirani. Ne slažem se zato što svi mi moramo skidajući takve oznake, mi moramo, naša je dužnost govoriti o tome da ono što se događa nije istina. Pojedinačni slučajevi ne mogu biti praksa i ne smiju biti praksa. Kad mi počnemo kao odgovorni ljudi prema našim biračima to isticati kao nešto što nije točno, što je moguće, ali nije točno i nije učestalo, tada ćemo mi početi mijenjati i javno mnijenje. Ali moramo poći od sebe. Što je to ministarstvo Pa učinilo je puno. Evo, danas smo imali tematsku raspravu o uvođenju državne mature. To vam je jedan veliki korak. Jedan veliki korak ovo uvođenje državne mature u to da je nemoguće nekoga korumpirati na neki način za polaganje i razredbenih ispita na fakultetu, ali i za nekakve prednosti eventualno pri upisu u više škole ili u visoko obrazovne institucije. Uveo se nacionalni ispit kao oblik vanjskog vrednovanja, nezavisnog vrednovanja obrazovanja. Uvođenjem sustava obrazovanja odraslih i cijelo životnog sustava kontrola je pojačana nad tim sustavom jačanjem inspekcijskih službi. No, ja ipak mislim, to je moje osobno mišljenje da svi zajedno i ministarstvo moramo uložiti dodatni napor u kontrolu raznih, ja ću reći tih škola koje nastaju, pučkih otvorenih učilišta ili škola, neću nikoga podvlačiti koje provode obrazovanje odraslih zato što je nemoguće da u 2 godine obrazovanja završite 4 godine fakulteta, a postoje takve institucije nažalost u kojima je to moguće. Zato treba inspekcijske službe još više pooštriti. Osnovali smo agencije koje prate ove provedbene propise i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje. Donošenjem pedagoških standarda će se i mreža škola i osnovnih i srednjih i zaista se dovesti sustav u transparentnost financiranja i stručnog rada u njemu. Zakon o udžbenicima je riješio sukob interesa na način na autori udžbenika ne mogu biti djelatnosti ministarstva, agencija, oni koji odlučuju koji se udžbenik upotrebljava. Jednostavno je ovim zakonom to zabranjeno. Isto tako novi zakon koji je u proceduri, imali smo prvo čitanje, svakako da će vratiti i dignitet, dostojanstvo, vrijednost odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima za provođenje mjere profesionalne etike. Oni to i zaslužuju. Dotaknuti ću samo jedan mali segment visokog obrazovanja. Oni koji se bave znanošću i obrazovanjem dobro znaju da je i novi kriterij odabira znanstvenih projekata učinio reda na tom području, a i recenzenti koji su strani koji se uključuju u odabir projekata isto čine svoje. Evo, škola kroz sustav obrazovanja može odigrati još jednu značajnu ulogu u rješavanju i borbi protiv korupcije kao velikog zla društva u izgrađivanju javnog mnijenja jer sama edukacija i start građana u ovoj problematici i pojavnosti mijenja se od dječjeg vrtića preko osnovne škole i srednje škole u kojoj čak postoje i predmeti koji bi se mogli i moraju se baviti ovom problematikom kao predmet etika i gospodarstvo kao jedan od segmenata. Dakle mislim da se svi moramo uključiti u ukazivanje na ovaj problem ne samo institucije i krenuti od sebe samih i da ćemo tako ne za mjesec, dva ili godinu, ali za dvije godine ovu strategiju koja je pred nama itekako moći provesti. Hvala lijepo. Imamo jednu prijavu replike, uvažena zastupnica Biljana Borzan. Izvolite. **Borzan, Biljana (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Cijenjena kolegice, evo sami ste u dva navrata spomenuli, trebamo poći sami od sebe, ja se s tim slažem. Ali onda uporno već ne znam koji put ste danas opisivali nekakve primjere gdje je SDP na vlasti, dakle mogao bi se steći možda dojam da je SDP visoko korumpirana, odnosno stranka visoko korumpiranih ljudi što apsolutno nije točno i kada se god koje istraživanje radilo SDP, percepcija javnosti prema SDP-u je kud i kamo bolja što se tiče poštenja nego prema HDZ-u. Stoga ako sada krenemo u prepucavanje o korupciji sa konkretnim primjerima, mogli bi do kasno u noć i vjerujte da će naša biti zadnja. lijepo. Odgovor na repliku, uvažena zastupnice. Izvolite. Ja nisam ukazivala na SDP. U mojoj županiji je na vlasti SDP, ja krećem od onoga tko je na vlasti na lokalnoj razini. Nisam započela ovo. Ako se sjećate vi ste nekoliko puta, zato sam uvaženoj kolegici Opačić replicirala, što je upravo ona istakla da je najviše korupcije vezano uz HDZ. Ja sam samo donijela vama jedan protuargument koji je rekao ne nije, ajmo poći od svih političkih stranaka, ajmo svi oprati svoj veš. Nemojmo govoriti ovdje kod mene toga nema, kada u vašoj sredini ima toga. Hvala lijepo. Dalje temeljem prijava slijedi rasprava uvaženog zastupnika Josipa Leke. Izvolite zastupniče. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Ja ću se odmah očitovati. Moja je teza da je za visok stupanj korupcije u našoj zemlji, u našem društvu odgovorna vlast. Dakle nema korupcije bez korumpirane vlasti niti se ona može suzbiti bez ustrajne političke volje vlasti. Da je moja teza točna pokušati ću je dokazati. Evo samo iz ponašanja današnjeg aktualne vlasti, baš kad se radi o raspravi o strategiji suzbijanje korupcije, možemo zaključiti da je vlast, Vlada i saborska većina odlično smislila da se odradi u zaleđu javnosti. Bilo bi logično da ono što je najteži teret i najveća kočnica razvoju Republike Hrvatske i ulasku u Europsku uniju da se raspravlja kada je najsvježiji zastupnik i kada je najveće praćenje rada Sabora. To je izjutra i pred televizijskim kamerama. Mi smo to namjerno namjerno uspjeli eskivirati. No, što je uzrok korupcije u hrvatskom društvu i u Hrvatskoj državi? Jesu li to Hrvati i hrvatski građani lošiji od drugih? Da bismo se našli u ljestvici percepcije korupcije između Bugarske i Turske. Jesmo li mi zato kao narod odgovorni ili je sustav i vlast? Ja mislim da je prebacivanje odgovornosti na političke strane alibi igra. Ja sam duboko uvjeren da je korupcija uzela zamah u hrvatskom društvu kroz pretvorbu pretvorbu i privatizaciju na hrvatski način od 93. godine do danas. Ako se tome doda da je što namjerno, što nenamjerno i danas su nesređene sve državne evidencije. Možemo se mi pozivati da su sređene zemljišne knjige, ali mi znamo da Hrvatska ne garantira ispravnost podataka u zemljišnim knjigama. Nije proglasila to načelo valjanim načelom. Zatim u hrvatskom društvu je i u hrvatskoj vlasti je normalno tvrditi da je politički utjecaj na izvršnu vlasat legitiman da izvršna vlast mora raditi ono što politika odluči. To smo čuli u Saboru bezbroj puta. Gdje je onda tu pravna država? Gdje je tu onda pravna država? Ali dok u Hrvatskoj je moguće kupiti cijelu firmu, a da se ne plati ni kuna poreza niti poreza na promet niti za tu firmu uz blagoslov politike, ne može se govoriti o političkoj volji za suzbijanje korupcije. Evo primjera, imate ih bezbroj ali ja ću reći ovako. "Sunčani Hvar" izuzetno važna i značajna turistička tvrtka, atraktivna, prodana je pod firmom javno privatnog partnerstva tako da je privatni partner stekao firmu samo zato što je ulagao da se ona podigne. Ali gledajte još čuda, da hrvatska vlast i hrvatska Vlada to proglasi tajnom, tajnim poslovnim ugovorom, a šta će građani misliti nego da je u pitanju vrlo uski interes ili korumpiranost vrha vlasti. Dičiti se da smo riješili Zakon o političkim strankama bio sam na nekoliko okruglih stolova gdje su bili predstavnici neki iz Europske unije, svi su pitali jeste li uveli nezavisno tijelo koje će moći kontrolirati financiranje stranaka u kampanjama izbornim. Morali smo reći da nismo, jer zaista nismo. Dakle, u realnom političkom vremenu Hrvatska nije htjela ugraditi u pravni sustav nezavisno političko tijelo koje će kontrolirati financiranje političkih kampanja. Zatim, ovdje se u strategiji spominje javna nabava. Ako mi možemo biti zadovoljni sa tom sa tom razinom transparentnosti, onda možemo govoriti da smo neosjetljivi na korupciju. Pa i Europska unija i europski gospodarski stručnjaci i partneri u Republici Hrvatskoj javno kažu da su reketareni u Republici Hrvatskoj kroz sistem javne nabave. Ako u ovom Saboru još nikad nismo dobili točan podatak koliko koliko je kroz formu neposredne pogodbe potrošeno novca u jednoj godini, kroz sistem javne nabave neposrednom pogodbom i koliko je poslova zato izvršeno, kako ćemo mi moći reći svojim građanima da mi znamo kako se u Hrvatskoj ostvaruje sistem javne nabave? Pa ne možemo to učiniti. Pogledajmo što je sa Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa. Možemo mi govoriti o dobrim namjerama, ali je jasno da to tijelo neće raditi godinu dana. To nije odgovornost oporbe. Ne možemo govoriti da je to depolitizacija tog povjerenstva kad se povećava broj politički ovisnih članova u tom povjerenstvu. Dakle, činjenice govore drugačije nego što to strategija ovdje želi prikazati. Možemo, a i mora se to spomenuti, najsvježiji je slučaj zaista akcija "Maestro". Godinu dana se vodi navodni postupak i to samo na drugom i trećem redu, navodno odgovornih bez ijednog odgovornog političara, a sad se da zaključiti građani nisu ludi, bit će puno vike nizašto ili kako kažu u Dalmaciji pojeo vuk magare. To su primjeri koji ne mogu zavarati ni Europu, ni hrvatske građane, da je ozbiljna borba protiv korupcije od strane hrvatske vlasti. Sjećam se jednog primjera koji drastično derogira pravnu državu. Premijer naše Vlade putem radio intervjua nalaže svojem ministru da povuče rješenje o porezu. Pa to ne rade ni kraljevi suvereno, i tamo postoji uređen sustav drugog stupnja. Ne možemo onda govoriti da je borba protiv korupcije pitanje strategija, akcijskih planova, a da ni jedna afera afera vezana za korupciju bilo da je točna ili nije točna nije dobila epilog od nadležnih državnih institucija. Onda je to gubljenje povjerenja u institucije, pa će percepcija svakim danom bez obzira što mi radili u Hrvatskom saboru biti lošija, a i strani gospodarski partneri sve teže će dolaziti u Hrvatsku i sve više će nam prigovarati da su reketareni kroz sistem korupcije koji kod nas ima zaštitu iz vlasti. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Dalje. Imamo ispravak. Doktor Hebrang. Izvolite. Hvala lijepo. Pa evo kolega Leko kao i obično voli se služiti neistinama, pa je rekao da mi radimo ovu raspravu iza leđa javnosti. Ja ne vidim gdje je tu javnost da smo mi iza njezinih leđa. To je netočno. Ako javnost hoće znati, onda će svi ovi novinari dolje koji nas sad slušaju napisati svoja izvješća, pustiti svoje snimke i pustit će ih, i javnost će doznati što smo govorili. Nadam se da su novinari na radnom mjestu kao i mi. Ako nisu, onda to nije naša krivica. Drugo što je netočno, da samo stranci kažu da su u Hrvatskoj reketareni. I naši poduzetnici kažu da su reketareni u inozemstvu i tu smo 1:1. I ono I ono što je najnetočnije, da je sramota biti po indeksu koji smo dobili blizu Turske. Ne vidim zašto je sramota. Prvo, Turska nije imala 50 godina komunizma pa je u prednosti pred nama, nije imala 10 godina srpske agresije pa je u prednosti pred nama i dobro je da smo jednaki sa Turskom,

na kvalifikacije koje je kolega Hebrang iznio. …/Upadica se ne čuje./… Dali ste vi kvalifikaciju, pa nek vam bude na čast. Znate vi šta ste rekli. A ja ću samo reći da ste pogrešno ispravili netočan navod, nisam govorio iza leđa, to nisam govorio iza leđa javnosti, niste me citirali. Govorio sam. znam, u zaleđu i iza leđa nije isto. …/Upadica se ne čuje./… Dobro, dobro. Onda ono što ste za mene kvalificirali odnosi se na vas sada. Idemo dalje. Hvala. Tatjana Šimac Bonačić, uvažena zastupnica slijedeća se javila za raspravu. Izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo ispred nas je još jedna strategija koja govori o svemu što je nužno, čega smo u biti svjesni, a to je jačanje institucionalnih okvira za borbu protiv korupcije, zatim bolja suradnja postojećih institucija te naravno netolerantnost na korupciju, međutim bez spomenutog akcijskog plana, što smo večeras čuli zapravo tijekom svih rasprava. Inače, korupcija naravno kao velika društvena izopačenost poznata je od davnina, pa je i Dante korumpirane stavljao u najniži krug u paklu. Naravno zagađuje moralni okoliš. Inače najveći stupanj korupcije je nastao zapravo u procesu privatizacije i traje do dan danas. Kao jedan od smrtnih grijeha je i pohlepa koja je zapravo rodila tu korupciju. Citirat ću isto tako danas i zapravo "U Hrvatskoj je na djelu grijeh struktura što su ga omogućili propisi i zakoni kojima prvotni cilj nije bio opće dobro čovjeka i zajednice". Ja se nadam da ste prepoznali riječi iz Božićne poruke gospodina Bozanića iz '97. godine. Međutim, taj grijeh struktura je nastavio, modificiran, oblikovan, zapakiran. Sjetimo se danas smo zapravo spominjali brojne korupcijske afere. Znamo da je zapravo korupcije ima u svim zemljama skoro, ali u Hrvatskoj često se percipira kao način vladanja. Čest se pitamo zapravo u čijem je džepu završilo 6 milijuna dolara itd. od "Brodosplita" i sve one afere koje su danas spomenute ili nisu spomenute, ali znane su. Međutim, često naša Vlada kaže da ima i provodi Strategiju suzbijanja korupcije, međutim i građani, a i Europska unija upozorava da je to prašina u oči. Često čujemo da se krenulo zapravo i u na liječnike, međutim korupcija ima dublje korijene, odnosno, jer zapravo kada govorimo o korupciji u medicini, odnosno o korupciji među liječnicima, što je danas bilo govora, pa neću ponavljati, to jest vrlo ozbiljan problem, međutim nije tako raširen, ali bi sigurno pozdravila akcije i "Dijagnoza 1" i "Dijagnoza 2", gdje zapravo dovode do velikih zapravo šteta, oni koji su prouzročili dovode do velikih šteta i naravno i na državni proračun. Pitala zapravo, spomenula bih večeras i pitala bi se, da li je moguća korupcija zloupotreba položaja čelnika naših lokalnih sredina? Što reći o tajnom ugovoru koji je potpisala gradska Vlast bez odobrenja gradskog Vijeća? To je zapravo prisvajanje ovlasti koje su imali monarsi u davna vremena, radi se o zloupotrebi ovlasti. Zamislite projekt vrijedan gotovo 18 milijuna eura, staviti na to oznaku tajnosti, na taj način je prekršen Zakon o pravu na pristup informacija. Prema tome, ovakav model javno privatnog partnerstva može se nazvati i tajno privatno partnerstvo. Međutim, pritiskom javnosti i naši gradskih vijećnika, skinuta je oznaka tajnosti, ali tada ponovno jedno skandalozno saznanje, da je grad založni dužnik tvrtki koja je osnovana s temeljnim kapitalom od 20 tisuća kuna. Zamislite za kredit od 12 milijuna 547 tisuća 145 eura i to pod hipoteku je stavljeno zemljište na kojem se gradi garaža i to do 2022. godine. I zamislite ako tvrtka ne vraća kredit, naravno banka postaje vlasnik zemljišta i eventualne garaže. Pitam se što radi Državno odvjetništvo, što radi USKOK, kada su afere već obeznanjene. Gdje su nadležne državne institucije, da li obavljaju svoj posao, a dužni su pokrenuti istragu o gradskim aferama čim dobiju prvu informaciju o mogućim djelima, a dobili su je putem medija. Svima je jasno da se radi o mutnim poslovima. Igraju li se čelnici grada imovinom građana u kojim je faktor rizika ogroman, a građani su im dali povjerenje. Dalje, da ne govorim o aferama 5 zvjezdica koja je isto danas spomenuta u par navrata, naime događaj oko hotela "Bevia" to je bio zapravo inicijator korupcijske afera 5 zvjezdica. Navodno USKOK raspolaže i tonskim zapisima kada se naručuje sudska odluka o korupciji, o korupcijskoj zapravo hobotnici čija je rekonstrukcija upravo počela prijavom počela prijavom gospodina Štroka koji je nadležnim institucijama prijavio ucjenu i reket. Spominjan je i večeras gospodin Štrok i u vezi "Excelsiora" , ne bih htjela biti njegov odvjetnik, ali moram napomenuti da je tada bila najbolja ponuda i da je bilo presudno tko će ponuditi veći iznos za dionice i preuzeti državno jamstvo, tada je to bi gospodin Goran Štrok. Sada je prijavio iz moralnih obaveza, naravno i prema zaposlenicima i prema svojoj kompaniji. Očekuje se pravosudne institucije da odrade svoj posao. Međutim, korupcijska afera s 5 zvjezdica nije proizvela niti reakcije pravosuđa kakve su se očekivale, niti političke posljedice koje su se naravno objektivno bile očekivane. Kada su se akteri koji su bili uhićeni, doveli su se pred Istražni sud, poručeno je tada da je to tek prvi korak u odmotavanju velikog klupka korupcije. Međutim, pušeni su iz pritvora. Dalje bih spomenula i sumnjivu privatizaciju, odnosno ulogu suda u procesu legalizacije otimanja vrijednih poduzeća, prisvajanja državnog vlasništva. Naravno, ovo se događa sve u mome gradu. Spomenuta je večeras i politička korupcija, reći ću i tu primjer, imamo i tu primjer u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, kada se županijskom vijećniku iz HSP-a nudilo 200 tisuća eura. Naravno, radi se o napadu na demokratski sustav Hrvatske. Na kraju ću reći da bi bila jako sretna i ja i moji građani, moje županije, moje izborne jedince, sigurno cijele Hrvatske, da imamo razloga vjerovati u pravnu državu. I mišljenja sam da je vrednije riješiti barem jednu korupcijsku aferu, možda više nego donositi bilo kave deklaracije koje su zapravo ispred nas. Evo, hvala lijepo. lijepo. Dalje slijedi rasprava. Uvažena zastupnica Marija Lugarić. Nema je. Gubi pravo na raspravu. Idući se javila uvažena zastupnica Nadica Jelaš. Ona je tu. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Ja ću svoju raspravu započeti jednim retoričkim pitanjem. Naime, što reći na reakciju mladih ljudi kada ih upitate da li bi prijavili slučaj korupcije kada bi imali potvrdu za njega, dakle kada bi imali dokaze? Oni vam svi redom odgovore da ne bi. Mislite da odgovaraju tako zato što misle da je korupcija «cool». Sigurno ne misle tako. Oni naime jednako kao i njihovi roditelji zapravo osjećaju strah. Oni se boje. Naučili su da je u Hrvatskoj racionalnije šutjeti i prilagođavati se situaciji a ti mladi ljudi kako volimo reći su budućnost Hrvatske. Kakvu to budućnost možemo očekivati? Naravno da ne želim pri tom reći da mislim da su mladi ljudi krivi. Oni su samo dio hrvatskog društva a to im društvo godinama šalje poruku da su moral i poštenje ili redovni postupak preko javnih institucija deplasirane kategorije. Prve su lekcije naučili kod upisa na fakultet ili kod zapošljavanja. Ili su primjerice bili bolesni. Zato se slažem sa zastupnicom gospođom Marijom Burić-Pejčinović kad kaže da od najranijeg djetinjstva treba stvarati atmosferu neprihvaćanja korupcije s tim da je u priči o odgoju dakako najbitnije dati pozitivan primjer. No ja sa žaljenjem moram reći da ova vlast definitivno ne daje takav primjer. Svaka vlada u većoj ili manjoj mjeri gradi škole i bolnice, ceste i mostove ili uvodi brzi Internet čak i u kuće gdje nema struje. Može se postaviti i specifične odnosno strateške ciljeve. Za aktualnu vlast takav strateški cilj je ulazak u Europsku uniju. Ali svaka vlada bi nas uvela u Znamo da građane daleko više od Europske unije ili NATO-a zanima svakodnevni život koji za većinu njih nažalost predstavlja golo preživljavanje. Doslovno borbu za opstanak. ova nas Vlada nije oslobodila straha od korupcije koja blokira rad institucija, koja onemogućava da se građani osjećaju sigurno i zaštićeno u svojoj zemlji. Kako će vlast reagirati primjerice protiv tajkuna koji ne isplaćuju plaće ili visinom svojih plaća dakle onih koje isplaćuju zapravo vrijeđaju i ponižavaju radnike o čemu je danas bilo dosta govora u «Aktualnom prijepodnevu». Dakle kad ti tajkuni financiraju izborne kampanje korupcija je u tolikoj mjeri involvirana u hrvatsku svakodnevnicu da je postala mogli bismo gotovo reći način života. Još malo pa će se stopiti s legitimnim institucijama države u tolikoj mjeri da se neće primjećivati da uopće postoji. Da je zlo, dakle jedno ogromno zlo koje nagriza temelje države. Ako ju ne želimo vidjeti mi iznutra vidi ju Europa. I zamjera nam i upozorava nas da takvi nećemo moći ući u njihovo društvo. Pravda je u Hrvatskoj nedostižna a ona je temelj sigurnosti. Istina je raste broj procesuiranih slučajeva sitne korupcije ali kada je riječ o slučajevima visoke korupcije oni u pravilu zaostanu u nekim fazama istrage. Vlada na slučajeve korupcije reagira tek verbalno, deklarativno da čuje Europa. Da se svidi Europi. I ova strategija koju danas raspravljamo je jedan takav općenit i formalan dokument bez stvarne volje da riješi problem. Zapravo najbolji dio te strategije je sljedeća konstatacija, citiram: «Među najznačajnijim posljedicama korupcije je gubitak javnog povjerenja u tijela državne vlasti što se posljedično negativno odražava na gospodarski razvoj društva. Stoga ne samo korupcija već i sama sumnja u korumpiranost te dojam korumpiranosti dovode u pitanje vjerodostojnost svake vlasti.» A dojam korumpiranosti u Hrvatskoj je izuzetno visok. Sukladno tome jasno je kakva je vjerodostojnost aktualne vlasti. Hvala. Hvala lijepo uvaženi zastupnici. Dalje se za riječ javio i dajem riječ uvaženom zastupniku Gordanu Maras. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, predstavnici Vlade evo prvo da dam vama jedan prijedlog kad sljedeći put budete na predsjedništvu Sabora zamolite kolege u predsjedništvu da možda umjesto da imamo 2 tjedna pauze između sjednica jedan tjedan bude manja pauza, a da možemo raspravljati u nekim primjerenijim terminima kada neće biti svega nekolicina zastupnika u sabornici. Korupcija, kad govorimo o strategiji protiv korupcije ja ću i kao zastupnik u Hrvatskom saboru podržati i smatram da je svaki akt, svaki dokument koji se bori protiv ajmo to, toga reći toga zla modernog doba, dobar i treba mu dati podršku. Korupcija nije specifičnost samo naše zemlje niti je problem samo Hrvatske. Nije tema niti koju kao što je rekao kolega Hebrang treba gledati iz ove ili one pozicije stranke nego jednostavno svim strankama treba biti u interesu da se ta pojava suzbije. Ona ruši povjerenje građana u institucije države. Ruši povjerenje u vlast, ruši povjerenje u cjelokupnu demokraciju i cjelokupni sustav. da nema vlasti, da nema javnih ovlasti vjerojatno u tolikoj mjeri ne bi bilo ni korupcije jer negdje mora biti i povoda za njom. Ali kako se protiv nje borimo tako tu razinu demokracije određeno društvo pokazuje. Pred nama je strategija koju možemo ovako ili onako iščitavati, mjeriti ili analizirati ali bitna je volja. Da li postoji volja koja će nakon donošenja ove strategije, politička volja koja će nakon donošenja ove strategije biti pokazana da se ona do kraja i u cijelosti ispuni. Korupciju je teško mjeriti kao šta je i sam predlagatelj rekao. Pa evo Transparency International ju je izmjerio. On je dao neku ocjenu 4,1 po tom indeksu koji se mjeri u cijelom svijetu i predlagatelj je rekao da je to do sada najveći odnosno najbolja ocjena, najveći indeks koji je izmjeren u Hrvatskoj. Ja smatram da ne smijemo biti zadovoljni sa tim indeksom jer on nas svrstava negdje u sredinu te tablice po svjetskim mjerilima i na neki način više smo, bliže smo potpunoj korupciji nego onim zemljama koje su bez korupcije. Možda akcije kao što su Maestro, Gruntovec, Tri tenora, Dijagnoza 1, Dijagnoza 2 su doprinijela da se taj indeks malo poveća. Ali činjenica je da su HDZ-ove akcije Karlovac, kupoprodajni ugovor između HDZ-a i HSU i vijećnika iz HSU-a «on line» trgovina u Sinju znači HDZ ponudio elektroničkim putem, putem faksa znači projekte gradu za uzvrat da bi se srušila legitimno izabrana vlast ili «Cash and carry» akcija kojoj smo bili danas ujutro svjedoci primjerom u Varaždinu možda takve akcije zbilja smanjuju taj indeks i možda bi indeks bio i pozitivniji za Hrvatsku da njih nije bilo. Tu se očituje politička volja pojedine stranke da provede aktivnosti protiv korupcije i da na nekim primjerima gdje može i direktno utjecati pokaže da se ne samo deklarativno zalaže da korupcije ne bude. Ako govorimo o poziciji Hrvatske i tom indeksu koruptivnosti, mi smo tu negdje u istom omjeru kao i Bugarska. Činjenica je da Bugarska u zadnje vrijeme ima dosta problema zbog toga i Europska otprilike 550 milijuna eura europskih fondova na led zbog toga što u Bugarskoj se provode istrage koje su vezane uz korupciju. Znači, kada bi mjerili se sa Bugarskom, ja ne bih bio zadovoljan, a vjerojatno ne bi bila ni Europska unija, tako da tako da mislim da nam ta pozicija nije primjerena i da bi se trebali truditi da ona bude pozitivnija. Što se tiče samog dokumenta, u nekim stvarima se spominju situacije koje su se desile, neke stvari koje su se napravile, ja bih rekao da stvarno mi nije jasno čemu Povjerenstvo za praćenje mjera suzbijanja korupcije, koja je njegova svrha jer Povjerenstvo za praćenje, ono samo konstatira da li se proveo neki dio strategije ili akcijskog plana, a da li ima konkretnih aktivnosti, nemamo informaciju. S druge strane, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa državnih dužnosnika koje je, to sam već rekao danas u jednoj replici dosta pozitivnih stvari napravilo u zadnjim godinama, sedam mjeseci voljom HDZ-a nije osnovano. Znači, novo povjerenstvo nije sastavljeno i državne dužnosnike nitko ne kontrolira. Znači, od ministara, saborskih zastupnika i ostalih dužnosnika, ne samo državnih dužnosnika, oni nemaju nad sobom nikakvu kontrolu sedam mjeseci isključivo voljom vladajuće stranke. Što se tiče građana i kako oni percipiraju korupciju, moram primijetiti da najviše građana percipira korupciju u ili državnim institucijama ili onim institucijama koje su povezane sa državnom vlasti. Kada bih spomenuo jedan problem koji je kritičan u Hrvatskoj, problem nezaposlenosti, čak 40% vjeruje ili su bili svjedoci korupcije prilikom zapošljavanja u državnoj upravi, a kada kažem da je u zadnjih 5, 6 godina u državnoj upravi zaposleno 50, 60 tisuća novih ljudi, onda vam je valjda jasno koja brojka, o kojoj se tu brojci radi. Ne kažem isključivo da je sve povezano sa vladajućom strankom, tu si ipak i drugi oblici od klasičnog mićenja do razno raznih rođačkih veza, ali činjenica da se ne radi dovoljno na transparentnosti kako bi se taj oblik korupcije u državnoj upravi suzbio. Što se tiče jednog važnog segmenta, a to je gospodarstvo mislim da je korupcija rak rana hrvatskog gospodarstva i neke analize govore da se radi o 6 milijardi kuna koje hrvatsko gospodarstvo godišnje gubi zbog korupcije. Država ima veliki utjecaj na gospodarstvo i ona troši ili utječe na 2/3 svega onoga što se u Hrvatskoj proizvede. Zbog toga moramo raditi da institucije koje nadziru poslovanje i države i državnih institucija i državnih tvrtki, velikih državnih tvrtki budu u što boljoj poziciji da što lakše mogu kontrolirati kako se javnim novcem upravlja. Imamo isto tako jedan svježi primjer iz prošle godine, netko je isto spomenuo godinu dana je od Fonda za privatizaciju akcije "Maestro" nema nikakvih konkretnih stvari koje su iz toga proizašle osim da se po novinama puštaju informacije da je netko godinu nada u zatvoru jer je dobio mislim da je to malo neozbiljno, da se tu prevelike vrijednosti vrte i da bi se tu moralo pokazati malo više aktivnosti kako bi se pokazalo da se tom problemu pristupa ozbiljno. Što se tiče zakona koji se vode i koji se uvode poput Zakona o osobnom identifikacijskom broju, to je zakon po meni nije dokaz da se u Hrvatskoj ozbiljno pristupilo kontroli, na neki način kako je netko stekao svoju imovinu jer to se moglo kontrolirati i prije. Tu je bilo samo pitanje volje, da li želimo preko određenih institucija i određenih zakona koji su već do sada bili na snazi ustanoviti da li je netko stekao imovinu na zakonit ili nezakonit način. Nažalost, u najčešćem slučaju tu nije bilo volje pa tako da smo imali ljude koji su bili prijavljeni na burzi, a imali su milijunske vile na obali i onda smo se iščuđavali odakle im. Što se tiče javne nabave, činjenica je da je svake godine tu dosta prigovora i mislim da se tu mora pokazati još jedan dodatni iskorak jer prevelika je vrijednost koju država troši. To je otprilike 44 milijarde kuna. Smatram da je taj novi zakon korektan, dobar. Institucija koja koordinira i kontrolira javnu nabavu je dobra, nadzor, revizija koja obavlja nadzor svih državnih institucija je dobra, ali nešto fali vjerojatno, nešto fali, nema volje da se tu nešto promijeni jer svake godine revizija ustanovljuje u različitim ministarstvima, državnim tvrtkama da postoje propisi u provođenju ovog zakona i postupaka javne nabave, ali rijetki su oni koji su bili sankcionirani zbog toga što se nisu pridržavali tog zakona. Da ne pričam o primjerima koja isto su kolege već tijekom večeri ovdje Na kraju, smatram da bi ljudima trebalo, onim ljudima koji su prijavili korupciju odati priznanje i da zviždači i oni koji su javni progovorili o korupciji ne osjećaju se baš previše sigurno. Ima primjera gdje su ljudi, na neki na neki način skoro izgubili glavu, nisu zaštićeni, policija ne znam da li je uspjela naći počinitelje, drugi ljudi koji govore o tome da su možda ekonomski mogli proći isplativije da su platili mito, ne govori u prilog tome da se ti ljudi osjećaju sigurno i da mi stvaramo okruženje koje ne tolerira koruptivno koruptivno ponašanje. Na kraju, evo vidim da mi istječe vrijeme hoću reći da podržavam donošenje ove strategije, ali isto tako očekujem od vladajuće stranke i od Vlade da pokažu više političke volje da se ta strategija provede i u praksi jer strategije možemo donositi svaki dan, a život može biti ovakav ili onakav i mi odlučujemo sami o tome da li ćemo te strategije provesti. Hvala lijepo. Hvala lijepo uvaženom zastupniku. Imamo jednu prijavu za ispravak netočnog navoda, kolega Markovinović. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo, koliko percepcija može biti netočna i nepouzdana dokazuje upravo i kolega Maras koji netočno tvrdi da postoje zemlje bez korupcije. Mislim da takve zemlje ne postoje ni u pričama i sjetiti ćemo se još dječjih priča, tamo isto ima u državama, kraljevstvima svega i svačega, pa mislim da budite uvjereni u to. Rekli ste da smo bliži zemljama potpune korupcije nego zemljama bez korupcije. Zemalja bez korupcije nažalost nema. … /Upadica se ne čuje./ … Ne, ne, ne rekli ste bez korupcije kolega. Nema toga (HSS)** Dobro. Moramo metar za mjerenje toga, a onda ćemo lako utvrditi. Na redu je dalje uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Odgovornost nositelja javnih funkcija u civiliziranim zemljama je pravilo, a greške u njihovom privatnom životu ne mjere se na isti način kao kod ostalih građana. Još su Jezuiti u 16. stoljeću tvrdili, pokvarenost najboljih gora je od svih. O korupciji je teško pribaviti dokaze pa su se mnoge korupcionaške afere na zapadu rješavale sudom javnosti čak i kada nije bilo dovoljno čvrstih dokaza. U politici postoji moralna odgovornost i sud javnosti čak i kada ne postoji kaznena odgovornost. Predsjednik SAD-a Nikson podnio je ostavku zbog onoga što su dvojica novinara objavila što je rezultiralo istragom i iako nije krivično odgovarao, platio je političku cijenu. Premijer britanske Kolumbije završio je u zatvoru iako je na kraju oslobođen optužbe za korupciju, platio je aferu ostavkom i krajem političke karijere. U Češkoj je premijer nedavno prilikom pritiska medija i javnosti podnio ostavku jer nije uspio objasniti odakle mu novac za stan koji je kupio kada još nije bio premijer. Slobodni građani moraju imati jamstvo da onaj tko raspolaže njihovim novcem i propisuje im obveze nije korumpiran, a političari trebaju imati obvezu da građanima o tome pruže sve podatke. Kod nas to još uvijek nije tako. Osvrnuti ću se na 5. točku ove strategije, sprječavanje korupcije. Naime to poglavlje je dosta dobro razrađeno jer su po točkama nabrojena neka od područja, a ono što je zanimljivo je da je moj dojam, kažem moj dojam, da je baš u tim područjima napravljen korak nazad u odnosu na prijašnje stanje. Kao prva, sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. Svjedočili smo izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa kojima su postignute dvije vrlo bitne stvari. Onemogućeni rad Povjerenstva za sprječavanja sukoba interesa na osam do devet mjeseci i vladajuća većina stavila je povjerenstvo u potpunosti pod svoju kontrolu. Druga točka je financiranje političkih stranaka. Podsjetiti ću vas, na troškove financiranja predizborne kampanje za parlamentarne izbore 2007. koje su stranke deklarirale. HDZ 19,5 milijuna kuna, SDP 15,8, HNS 9, koalicija HSS HSLS PGS 8, HSP 7 do 8, HSU 2,5 milijuna kuna. Prema procjenama GONG-a i Transparency Internationala troškovi svih stranaka odgovaraju deklariranim sredstvima izdvaja se samo jedna, ona s najvećim troškovima, HDZ. Prema toj procjeni HDZ je samo za medijsku promidžbu koja čini oko 50% svih troškova, potrošio 25,5 milijuna kuna, a po njihovoj računici ukupni bi troškovi trebali biti onda između 45 i 50 milijuna kuna. SDP je za medijsku promidžbu prema toj procjeni utrošio 8 milijuna, HSLS HSLS PGS 4,9 i HNS 4,2. Dakle jasno je da je HDZ samo za troškove medijske kampanje potrošio više nego što je deklarirao za cijelu kampanju, a podsjetiti ću još jednom, dakle prema njihovim procjenama medijska kampanja čini negdje oko 40-60% ukupnih troškova. Još bolji primjer bio je slučaj sa predsjedničkih izbora 2005. u hrvatskoj, gdje je jedna od kandidatkinja službeno prijavila iznos troškova kampanje, a na pitanje o izvorima financiranja odgovorila je da ju je financirala stranka. Koja stranka? Zna se. Ne samo to, na samo te prve dvije točke vidi se koliko vladajuća stranka, odnosno vladajuća koalicija u navodne znakove šteka na ovom pitanju i zato se ne treba čuditi kada građani vlast i političke stranke smatraju najkorumpiranijim dijelom društva. A sadašnju najveću vladajuću stranku nepoštenijom od najveće oporbene stranke smatra barem jedan od čelnika stranaka koje čine vladajuću koaliciju. To je javno na televiziji u kampanji izjavio i ne treba se tome čuditi, ta percepcija je po meni točna. Jedini problem što je onda očito da poštenje koje je najvažnije oružje borbe protiv korupcije, nije i glavi kriterij za izbor onih s kojima ćete obnašati vlast. Međutim nadao sam se da će ta svijest, da ovi s kojima su išli, nisu baš najpošteniji ili da budem pravedno interpretiran, su manje pošteni od drugih, onemogućiti donošenje onakvih zakona kao što je onaj o sprječavanju sukoba interesa. Ali umjesto toga izgleda da je na kolege iz HSS-a prešao ovaj virus pa su krenuli u preslagivanje vlasti po HDZ-ovom modelu bez izbora kao primjerice u Varaždinskoj županiji ili u Dugom Selu primjerice gdje je zajednička lista SDP HSS na izborima dobila natpolovičnu većinu u vijeću. Tu je dakle njihova odgovornost još veća. Oni su znali, javno su rekli da znaju kakvi su ovi drugi i opet su im pustili da donose ovakve zakone. Meni se čini da je ovu strategiju pisao netko tko je u debelom sukobu sa sadašnjom praksom HDZ-ove vlasti i strah me je da predstavnici Vlade koji tu sjede ne budu kažnjeni jer predlažu nešto što je upravo suprotno onome što se do sada radi. Riječ strategija dolazi od starogrčke riječi "strategos" i doslovno znači vođenje vojske. To značenje vremenom je izgubljeno i koristi se da bi se označilo postupanje usmjereno ka ostvarivanju određenog cilja nakon dužeg planiranja. Tu se planira predugo, a na rješavanju sporova još duže od predugo i tu je krug zatvoren. Prekršitelj brzi, pravosuđe sporo, počinitelji zaštićeni, svjedoci koji bi trebali biti zaštićeni otkriveni su, a mi svi kada smo već kod svjedoka skupa smo svjedoci još jednog papira od kojeg očito neće biti štete, ali ni prevelike koristi. Hvala. Hvala lijepo. Dalje za raspravu slijedi prijava uvažene zastupnice Suzane Bilić Vardić. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodo državni tajnici, kolegice i kolege. Evo javila sam se za ovu raspravu jer je cijelo poslijepodne slušam i želim i ja iznijeti svoj stav pa ću odmah na početku reći da podržavam Prijedlog strategije suzbijanja korupcije koji je Vlada Republike Hrvatske dostavila Hrvatskom saboru na raspravu i usvajanje zato što je Republika Hrvatska i ovim dokumentom svjesna ozbiljnosti problema korupcije i odlučna je nastaviti jačati napore u suzbijanju korupcije. Ova strategija je izrađena na temelju iskustva stečenog u provedbi prethodnih nacionalnih antikorupcijskih programa, misli se na program 2006./2008. godina. A ja kolegama, poštovanim kolegama i kolegicama iz oporbe ne želim i ne namjeravam osporiti ili ne daj Bože oduzeti pravo na nezadovoljstvo, iskazano nezadovoljstvo dosadašnjim učincima provedbe ovog nacionalnog programa, ali nemate pravo reći a cijelo poslijepodne to ovdje slušamo, da se ništa ne radi, da se ništa nije postiglo i da nema političke volje. I sada u ovome trenutku ću se samo osvrnuti i na ono što smo u raspravi čuli, a to je da hrvatska javnost nema uvida i da ne može pratiti ovu raspravu. Profesor Hebrang je rekao da su mediji, novinari tu i da će njihovi mediji sutra sigurno izvijestiti o tome ukoliko novinari rade svoj posao. Ali kolegama i sa lijeve strane ove sabornice već dugo želim reći da na Max TV-u postoji kanal koji se zove saborska televizija i da svi korisnici usluga Max TV-a su u prilici gledati nas ovdje 24 sata, odnosno ne 24 sata, nego sve ono vrijeme koliko provedemo ovdje i da na taj način hrvatska javnost ipak nije isključena u toj mjeri. Čuli smo ovdje danas i neću ponavljati stalno ovaj nalaz indeksa, ocjenu Hrvatske 4,1 koja označava pomak u suzbijanju korupcije u Republici Hrvatskoj, jer je činjenično stanje da je to do sada najviša ocjena. Ne želim uspoređivati Republiku Hrvatsku sa članicom Europske unije, a to je Republika Bugarska, kao niti stavljati primjedbe na Tursku, ali ono što je činjenica, to je činjenica i ne treba osporavati da je sve ovo što je iznad 3 na skali od 1 do 10 pozitivno, da i Hrvatsku treba u tome smislu ocjenjivati. Naša oporba ne može priznati Vladi niti ono što nam priznaje Europska Komisija u izvješću koje je ovdje citirano, a da je tome tako reći ću vam i potvrditi i citatima iz materijala na stranici

u poglavlju kazneni progoni i primjena kaznenoga prava. Pod b) ciljevi, točka 1. kaže potrebno je s još većom pozornošću ustrajati na otkrivanju i progonu korupcije na visokoj razini, to je na ono što je citirano danas iz nalaza, odnosno iz izvješća Europske Komisije. Da ništa do sada nije napravljeno ne bih se složila, jer svi smo, evo i mi u ovome 6. mandatu, odnosno sazivu Sabora sudjelovali pri donošenju nekih od zakona kojima želim potvrditi da je Vlada Republike Hrvatske u proteklom razdoblju, a i sada i ubuduće to kani činiti odradila. Danas je bilo govora o Zakonu o javnoj nabavi. Zakon o javnoj nabavi donijet je 2001. godine, izmjene i dopune su bile 2005. 2007., dakle prošli saziv je uskladio Zakon o javnoj nabavi s pravnim stečevinama Europske unije i on je od 1. siječnja 2008. godine u primjeni. Danas smo imali prilike od potpredsjednika Vlade čuti da i ovaj zakon, već se spremaju i na njega izmjene i dopune ovoga zakona. koji se donose zadnjih godina ugrađuje se zaštita zviždača. Zatim Zakon o osobnom identifikacijskom broju koji je također, kažete da je on mogao biti i prije donijet. Ja se slažem jer ono što će danas, odnosno kad dođe vrijeme biti osobni identifikacijski broj mogao je biti i jedinstveni broj građanina, ali je sigurno da je osobni identifikacijski broj jedan od instrumenata u borbi Hrvatske protiv korupcije i kriminala i kad dođe vrijeme mislim da će se pokazati sva dobrobit uza sve one ostale razloge zbog kojih je on donijet i dobrobiti u hrvatskome društvu. Netko je danas ovdje lijepo rekao da je za donošenje ovog dokumenta potreban nacionalni konsenzus i bilo bi lijepo da ga zajedno donesemo, a jednako tako je izneseno i da je donošenje strategije prvi i najlakši korak. Poštovane kolegice i kolege, taj naš korak traje čini mi se ako dobro računam od 15 i 15, sada je 20 i 56 i ne znamo do kada će trajati. Bilo bi možda zgodnije da poradimo na provedbi svih onih mjera, i pratimo provedbu svih mjera iz akcijskih planova ministarstava i realizaciju ovoga što stoji u strategiji, negoli što večeras jedni drugima izvlačimo afere iz prošlosti još žaleći kako ne možemo, kako hrvatska javnost to ne može pratiti. Korupcija nije novi problem, nije nastao jučer i neće ga se i ne možemo ga riješiti preko noći i zato su potrebne i strategije i akcijski planovi, i politička volja i zajednički nacionalni konsenzus da se hrvatsko društvo i hrvatska država odupru odupru toj pošasti suvremenoga doba. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Imamo prijavljene tri replike. Najprije kolega Arsen Bauk. Zahvaljujem. Replicirao bih kolegici, a bio bi vrlo zločest da sam igrao povredu Poslovnika, jer mislim da favoriziranje Max TV-a kao usluge hrvatskog telekoma kod prijenosa saborskih sjednica nije baš korektno i nadam se da to nije uvod u sutrašnju raspravu o Zakonu o elektroničkim komunikacijama koje dobrano vode na mlin HT-u. A ja bih isto tako morao prijaviti da sam malo u sukobu interesa, jer sam mali dioničar HT-a, nemam povjerenstva kojem bi prijavio, pa onda eto to ću samo reći da me se ne bi poslije pa bi onda bilo korektnije da kažemo da ovu sjednicu prenosi Hrvatski sabor na svojim Internet stranicama saborske televizije, a ovo što radi HT za svoju komercijalnu uslugu, to mislim da ne bi trebali u Saboru dodatno spominjati. Hvala. Hvala lijepa. Uvažavam ovu primjedbu i drago mi je da ste rekli saborska televizija ipak da je dostupna hrvatskoj javnosti. Hvala lijepo. Željko Jovanović, uvaženi kolega zastupnik. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja bih replicirao kolegici, da još jedanput naglasim da ta ocjena 4,1 zaista nas ne treba zadovoljiti. Ako je 3 prolazna ocjena šta je rekao kolega Hebrang, recimo 3 ima Mongolija, Libanon, Panama. 3,3 ima Bosna ili Srbija, a Slovenija koja je na 27 mjestu ima ocjenu 6,6. Prema tome, to je ocjena kod koje ćemo moći biti zadovoljni, a idealne zemlje su Danska, Finska, Novi Zeland 9,4. Prema tome, zašto bi mi smatrali da nam je ta ocjena 4 prolazna. Ja kažem da ona nije prolazna i ne možemo biti s njom zadovoljni. Hvala lijepa. Kolega Jovanoviću, ja sam danas čini mi se već nekome ispravljala netočan navod, kolegi Jurjeviću da budem točna, kad sam rekla mi nismo i ponovit ću sada i vama. Mi nismo zadovoljni ocjenom 4,1, ali samo da podsjetimo u vrijeme vaše Vlade ta ocjena je bila ispod 3, a ponovit ću ono što sam rekla kad sam ispravljala kolegu Jurjevića da smo zadovoljni onda ne bismo revidirali Nacionalnu strategiju suzbijanja korupcije i ne bismo išli sa novim mjerama i radili i poduzimali sve što poduzimamo. Prema tome mi nismo zadovoljni s ovom ocjenom i činimo sve za ovdje za, ovdje u Saboru i zajedno s vama kolege da ovo stanje poboljšamo. Hvala lijepa. Hvala lijepo. I treća prijava za repliku je uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Evo ja ću prvo reći da ovo je netočan podatak što ste rekli, za vrijeme naše Vlade nije bila ispod 3 Najveći skok ikada u tom ocjenjivanju je bilo 1999. na 2000. Znači kada je otišla vaša Vlada a došla naša Vlada. Znači to je jedan rekord kad smo skočili sa 1 zarez ne znam koliko na 3 i nešto. druga stvar kada govorimo o tome … /Govornik se ne razumije./ … ja sam rekao da bi vjerojatno da nije bilo HDZ-ovih akcija Karlovac, Sisak, Sinj i vidjeli smo ovih zadnjih dana Varaždin vjerojatno bi ta ocjena bila puno veća a ona nas puno … ona nas puno bliže stavlja od 0 na 10 granici potpune koruptivnosti nego bez korupcije ko što sam rekao u svome izlaganju. A što se tiče spomenuli ste javnu nabavu. To koliko mi pokazujemo političke volje da bi se taj segment državne potrošnje ili državnih novaca ministarstava, trgovačkih društava u vlasništvu države stavio pod kontrolu govori o tome da ta institucija koju imamo Komisija za kontrolu javne nabave čak nema niti zaposlene sve sve osobe koje su predvidjeli sistematizacijom. Znači država joj nije dala novaca da zaposli sve ljude koje su obuhvatili sistematizacijom unutar te svoje, te svoje službe. A ta institucija troši slovom i brojkom 5 milijuna kuna a kontrolira postupak koji vrijedi 44 milijarde kuna. I od tih 5 milijuna kuna 50% troškova pokriva iz svojih vlastitih prihoda od taksi i razno raznih naknada što oni uprihoduju. Zato pokažite političkom voljom da ta komisija može profunkcionirati normalno. Zaposlite sve ljude koje su oni predvidjeli ili čak dodajte sljedeće godine još veća sredstva kako bi ta kontrola javne nabave bila što efikasnija. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Kolega neću vas sad, ovo je sad odgovor na vašu repliku pa neću ispravljati. Ovo što ste rekli za kontrolu provedbe postupaka javne nabave odnosno ured, tom uredu je bilo planirano 5 milijuna i 400 tisuća kuna dakle godišnji proračun od kojega su oni potrošili 4 milijuna i 900 tisuća kuna pa je pitanje zašto nisu potrošili ni ono što je bilo planirano odnosno što je bilo odobreno njima. A u ovome drugome dijelu kad ste ispravljali da sam netočno navela kad je bila najviša odnosno najveći skok taj skok iz 2000. godine odnosio se na 1999. godinu. Jer je uvijek za prethodnu godinu promatrano razdoblje. Josip (HSS)** Hvala lijepo. Idemo mi za korak skokom dalje. Uvažena zastupnica Romana Jerković. Izvolite. Hvala lijepo. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani predstavnici Vlade, štovani malobrojni kolegice i kolege zastupnici. Nemam nikakvu dilemu da li Nemam nikakvu dilemu da li treba podržati donošenje ove strategije. Ja ću je osobno podržati. Međutim netko od mojih prethodnika je rekao da je strategija koju donosimo dokaz koliko ozbiljno pristupamo ovoj problematici i da je ona dokaz naše volje da se ozbiljno uhvatimo u koštac s jednim od najvećih problema modernog demokratskog i civiliziranog društva. I moram reći da se s time ne slažem. Zašto? Neću reći da je jednostavno, da je lako napisati jednu strategiju. Naravno, treba biti pismen. Treba razumjeti problem. Ali reći ću da je to prvi i najlakši korak u borbi protiv korupcije. I puno je dokaza koji govore u prilog tome da nije dovoljno strategiju samo napisati i da to ne znači da smo ozbiljni i da postoji politička volja da se određeni problem riješi. Evo da vam bude jasnije što znači donijeti strategiju i ostati na tome. Imamo li mi Nacionalnu strategiju za borbu protiv ovisnosti? Imamo. Međutim jesmo li doista krenuli u ozbiljnu borbu protiv droge među mladima? Nismo. Imamo li Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji? Imamo. A da li je taj problem sve prisutniji u ovoj zemlji? Jest. imamo li strategiju za osobe s invaliditetom? Imamo i to. A da li je istina da imamo sredine u kojima se osobama s invaliditetom ne osiguravaju najosnovnije životne potrebe? Jest. Što sam željela reći? Strategija samo za sebe, strategija koja se ne provodi ne samo da nije moćno oružje u borbi protiv korupcije kako ju je premijer Sanader danas ili ovih dana nazvao već je doista mrtvo slovo na papiru koje niti znači niti vrijedi išta. Ono što je zabrinjavajuće jest činjenica da nama niti javnost ne vjeruje. Nama mediji ne vjeruju. Nama zapravo nitko ne vjeruje da ćemo se doista da ćemo nešto konkretno učiniti po pitanju korupcije. A to svakako nije dobar znak. I kolega Lesar je rekao da je jedan od 4 ciljeva u borbi protiv korupcije razvijati antikorupcijsku svijest društva u cjelini. Ja se doista pitam na koji način odnosno kako i čime ćemo to činiti? Kako su mediji dočekali raspravu o ovom prevažnom po meni problemu? Mediji kažu ako je iskustvo najbolji učitelj nije teško predvidjeti sudbinu i ove strategije. Nekoliko dana će je iščitavati novinari i napisat će poneki tekst. Državni dužnosnici će iskazati svoju iskrenu, pod navodnicima, opredjeljenost nakon čega će strategija pasti u zaborav. Važno je da smo mi to lijepo stavili na papiru, da smo zadovoljili jedan od kriterija koji je pred nas postavila Europska unija. Ja se doista nadam da na kraju neće biti tako jer kad bi bilo doista ne bi bilo dobro. Dakle javnost je umorna od strategija. Imamo ih i brojnih i raznih i ne bi bilo dobro da ova ostane mrtvo slovo na papiru i ne bi bilo dobro da to učinimo samo zbog europskog tapšanja po hrvatskom ramenu. Žalosna je činjenica i nad njom se doista moramo zabrinuti da je korupcija u ovoj zemlji naprosto modus vivendi. Da je ona postala način života, ona je postala način razmišljanja, ona je nažalost postala način poslovanja i mi smo prosječnog čovjeka u ovoj zemlji doveli do toga da smatra normalnim, doista normalnim to što jedan kardiolog odlučuje o tome koga će operirati i kome će produžiti život samo i isključivo na temelju toga tko da više. Posebno je zastrašujuće to što sam, ne jedno čula opravdanje za ovakvo u civiliziranom svijetu neprihvatljivo ponašanje i ljudi se stavljaju u obranu onih koji primaju mito, posebno liječnika i to je neprihvatljivo. To nam govori gdje smo, to nam govori koliko smo zapravo duboko potonuli kao društvo, rekla bih u cjelini. To nam zapravo govori još nešto i tu se apsolutno slažem s kolegom Lekom, nema države u kojoj je korupcija moguća, a da ju politika ne tolerira. Nema države ni društva u kojem korupcija, ako postoji ne postoji u vrhu vlasti. A primjera iz naše daljnje i bliže povijesti je napretek. O tome je govorio kolega i nemam namjeru ponavljati. Jasno nam je da je i najmanja sumnja u korumpiranosti i izuzetno opasna jer dovodi u pitanje vjerodostojnost svake vlasti i svake politike. Ne slažem se s kolegicom Roksandić da nema korupcije u zdravstvu, da nema korupcije u školstvu, da nema korupcije u znanosti. Korupcija je zapravo uzela maha u svim segmentima društva, uključujući nažalost i akademsku zajednicu kojoj sama pripadam. I žao mi je naravno što to moram reći. Ne samo da korupcija u akademskom svijetu postoji, već je čini se o tome opasno u ovoj državi i govoriti. Riskirati kao jedan profesor s Medicinskog fakulteta zagrebačkog sveučilišta da vas proglase ludim i da vam preporuče psihijatrijsko vještačenje. Nažalost, to je tako. Nema nikakve dileme da korupcija, i naravno se oko toga svi slažemo narušava temelj društvenih odnosa, demokratskog civiliziranog i građanskog društva. Ona čini da nestane povjerenje u javne institucije i pravnu državu, u pravednost sustava, u jednakost građana ove zemlje, u ako hoćete i sigurnost građana ove zemlje. Moramo joj doista pristupiti ozbiljno. Ja želim vjerovati, vjerujem da ova strategija, prvi korak važan, ne jedini ako to ne učinimo, dakle ako joj ne pristupimo ozbiljno, onda doista podupiremo ugrožavanje stabilnosti i povjerenje u institucije i hranimo nezadovoljstvo građana koje je svakim danom sve veće i veće, zaoštravamo i društvene razlike i šaljemo poruku da je moguće dobro živjeti, ali nepošteno, da je to poželjno. Jednako tako sputavamo i razvoj zdrave poduzetničke klime i kočimo razvoj jedne zdrave političke klime i naša odgovornost kao politike, kao političara, jesmo li na vlasti, a ako smo na vlasti onda nam je veća, to moramo priznati, ali i nas drugih je ogromno. I zato moramo korupciju ozbiljno i politički prosuđivati i ozbiljno etički vrednovati i konstantno protiv nje društveno, odgovorno djelovati. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Imamo dvije prijave ispravka netočnog navoda. Najprije uvažena zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice, nisam rekla ovako kategorično kao što ste vi pokušali interpretirati moje navode da nema korupcije u obrazovanju i zdravstvu. Nisam to rekla, nego sam rekla da je riječ o najosjetljivijim dijelovima društva. Na nešto na što smo mi svi kao ljudi osjetljivi. Pa najučestalije upravo ističemo te primjedbe i zato su profesori i liječnici uvijek u žiži, ja bih rekla javnosti kad je pitanje korupcije. Ja sam jedino stala na stranu digniteta ove profesije jer smatram da kao profesor, a uvažavajući i moje kolege liječnike, zašto smo mi uvijek isticani? Zato što je to najosjetljiviji dio. A nisam rekla da tamo nema. Hvala lijepo. Zatim ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo, ne bih kolegice vas ispravljao, ali evo zbog zapisnika i budućnosti. Rekli ste da je jedan profesor medicinskog fakulteta upućen na psihijatrijsko vještačenje jer je prokazivao korupciju. To je neistina. Radi se o političkoj manipulaciji jednog čovjeka jer da želi prijaviti korupciju, onda on zna kuda se ode s tom prijavom. On je do sada poslao preko stotinu raznih dopisa pojedinim tijelima, medijima itd., a niti jedan dopis državnom odvjetništvu. Neka pošalje taj jedan, ako smatra da postoji korupcija, a neka ne koristi politiku za svoju osobnu promidžbu. Hvala lijepo. Imamo prijavu jedne replike, uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Evo samo informacije radi. Kada pričamo o korupciji u zdravstvu, procjena jedne nevladine organizacije koja je obrađivala ovaj problem je da u Hrvatskoj godišnje u tom segmentu se utroši 3 milijarde kuna. 18% građana po nekim procjenama sudjeluje u procesu korupcije, odnosno na neki način liječnici su ili poklonom ili nečim donirani, s te strane znači ne možemo govoriti da nema apsolutno nikakve korupcije u zdravstvu. Odgovora nema. Dobro. Idemo dalje. Uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Nema ga. Gubi pravo.

8 plus 12, 12 jasno u SDP-u zastupnika u Hrvatskom saboru od kojih je 4 plus 1, 4 u SDP-u zdravstvena radnika, 1 sa druge strane uvaženog doma pa ću za početak reći medicinskim rječnikom što je korupcije. Korupcija je, ubiti rak. Opasna maligna bolest koja razjeda, uništava tri osnovne odrednice svake države. A tri osnovne odrednice svake države moral, o čemu je lijepo govorio kolega Bauk, kultura i tradicija. Moral, kultura i tradicija. I kolega Maras da ga podržavam i molim vas gospodine potpredsjedniče da prihvatite njegov prijedlog, da podržite naša dva člana u predsjedništvu Sabora, da je što je moguće prije se s jedne strane ustroji ta povjerenstva u sukobu interesa, s jedne strane. S druge strane da se o ovoj prevažnoj temi raspravlja na jedan javan, odgovoran, transparentan način ne koristeći samo kabelsku TV, gospođe uvažene Bilić Vardić nema, pa je ne mogu replicirati, vjerojatno nas prati na Internetu. S druge strane, također podržavam činjenicu i izjavu gospodina moga prijatelja Gordana Marasa da po indeksu korupcije ocjena 4,1 apsolutno, apsolutno moramo biti nezadovoljni, ja sam vrlo, vrlo nezadovoljan. Statistika je u biti neumoljiva. 4,1 nije dobro, kao što nas ima samo 20 ovdje, a govorimo o prevažnoj temi, s jedne strane ako smo napravili napredak u korupciji, onda stavite to u prime time, ispričavam se što govorim engleski ili najgledanije emisije, stavite sutra. Recite svi oni koji su zaslužni za to recite građanima Hrvatske, napravili smo 1,2,3. Hvalite se. Ja sam za to, hvalite se i dajte nam nadu, dajte nam nadu da u ove 3 odrednice, moral, kulturu i tradiciju za nas ima šansu. Ja se nadam da ima i uvjeren sam da ima, jer bez morala, kulture i tradicije nema društva. Statistika je neumoljiva, gospodin Maras je vrlo jasno rekao, da ide prije '99. godine bio nula -0,9, 1% bio je minus 1, ne plus, minus 1 kolega Maras. To je nevjerojatno. Nismo proizveli ništa 1999. Statistika je to. To je statistika, kao što je statistika da je inflacija prošli mjesec bila 6,4. Možemo mi to voljeti, ne voljeti, ali to je činjenica. To je činjenica kao što je i percepcija gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Percepcija je za javnu osobu, ja sam javna osoba, činjenica. Percepcija Transparents Internationala ili Europske unije 23 poglavlje da mi stojimo dobro s korupcijom je za mene kao saborskog zastupnika činjenica protiv koje se moramo boriti. To je percepcija, tako ocjenjuju 192 zemlje diljem svijeta i that it. To je statistika. I nije dobro. Nije dobro raspravljati na ovakav način, vraćati se u prošlost. Ja da sam zločest, znate da nisam zločest lako bih se vratio u prošlost, pa gledajmo u budućnost. Bauk je rekao sjajno strategos, odveo nas je u staru Grčku, Rim. Danas se to zove misija i vizija. Misija je što smo mi? Liječnici. Zastupnici u Hrvatskom saboru. Što je naš zadatak? Govoriti javno, odgovorno, transparentno, poštovati moral, kulturu i tradiciju, ali vizija je u biti strategija. Gdje mi idemo kolega Bauk. To je strategija, vizija. Jer napisali su papir državni tajnici, ali nema akcijskog plana ili postoji u nekim segmentima. To je vizija. 23 poglavlje, Europska unija, ali kako, s kim, na koji način pomaknuti se prema ocjeni 6,6 ili višoj, ja bih to volio vidjeti. U medicini postoje četiri tipa korupcije. Najgora i najlošija je dno dna, odnos liječnik pacijent. To je dno dna, to treba sankcionirati, detektirati i adekvatno kazniti. Drugo je oprema. Neophodno je provesti Zakon o opremi. prošlom mandatu jedan lijepi dalmatinski grad je imao tri ministra. Kupili su im najsofisticiraniju opremu tom medicinskom centru, bolnici, neću je imenovati, koja stoji neupotrebljena. Zašto? Zato što nema dovoljan broj građana. Imamo sjajnih liječnika na tom mjestu, ali nema dovoljan broj građana koji mogu tu opremu iskoristiti. Kao što svi mobitele imamo, ali se nerijetko koristimo samo telefoniranjem, a platimo ih, osobito naša djeca i unuci, platimo ih ekstra. Kupili su i to je korupcija i to je razlog zašto u reviziji javne nabave je 10% u reviziji opaski na biti na zdravstvo. Drugo je farmaceutska industrija. Farmaceutska industrija je u krizi globalno govoreći i radi jaki atak na liječnike. Tu se treba oduprijeti. To je drugi tip korupcije i zato uređene države rade kliničke smjernice, rade posupnike, rade posupnike prema dijagnostici, rade posupnike prema terapiji, sve ono što treba raditi uređena država. Treći tip korupcije je akademska korupcija o čemu je govorila gospođa Jerković. Akademska korupcija je cijela lepeza, a la card, prvo specijalizacija. Jedan perfidni način akademske korupcije je stvaranje monopola u nekim specijalizacijama i suspecijalizacijama. Znate ono jedan liječnik ili dva ili tri i kako kolegice Bonačić kako u stomatologiji, tako i u medicini, sam ja ili nas 5 5 predamo drugima da idu, nedamo mladim ljudima da se školuju, onda kad uspijemo ih dati specijalizaciju onda nam kažu ali ja sam sam, ja ne mogu biti mentor. Mogu biti mentor samo jednome. Perfidna akademska korupcija, da ne govorimo o napredovanju između ostalog u različite akademije i zato se trebamo kao druge uređene države poštovati princip 4K, konkurencija, kompeticija, kvaliteta i kompetencija. Samo određena dva K, a to je konkurencija i kompeticija mogu roditi ostala dva K, mogu roditi kvalitetne i kompetentne medicinske radnike. Mogu stvoriti kvalitetne i kompetentne političare, javne ljude koji će otvoreno, odgovorno u pravom tajmu, bilo kad braniti svoj stav. Čini mi se da ta četiri K u niz društvenih segmenata našeg društva na žalost ne postoji. I na kraju ljudski resursi. Možemo sagraditi sjajne bolnice, sjajne domove zdravlja, ništa ako nemamo ljude. To mogu biti hramovi, te bolnice da izgledaju kao hramovi, kao muzeji. Evo rekao sam primjer primjer jedan sjajan dalmatinski rad koji je imao tri ministra, imaju izvanrednu opremu, ali nema jednostavno ljudi. Bez ulaganja u ljude, u medicinare, u naše sjajne medicinske sestre, stomatologe, bolničare, biokemičare nema napretka. Isto tako u prošlom mandatu svjedoci smo da je jedan uvaženi član Vlade na odlasku mandata u dva mjeseca riješio dva radna mjesta na sveučilištu. Nevjerojatno sad radi na tri sveučilišta. Sjajno. Nevjerojatno. Ja sam sveučilišni profesor pa znam kako postoji ovo 4K. gospodin potpredsjednik to zna jer smo o tome u niz navrata govorili, konkurencija, kompeticija rađaju kvalitetu. I na kraju, linija učenja je u korupciji dugotrajna. Kod nas ta linija …/Govornik se ne razumije./… traje predugo i ja sam duboko, duboko zabrinut, prvo odazivom nas zastupnika, zastupnica i zastupnika da poštujem rodnu ravnopravnost i argumentima da se to prenosi internetom. Mislim da smo loše počeli ovu sjednicu. Nadam se da ćemo zaživjeti akcijski plan. Molim vas formirajte Povjerenstvo za sukob interesa i dajte da počnemo uvoditi i postajemo barem sljedećih godina što je bolji i bolji, odnosno lošiji, ali bolje ocjene na indeksu korupcije. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Dalje na redu prijava uvaženog zastupnika Vladimira Šišljagića. Nema ga. Gubi pravo za raspravu. Uvaženi zastupnik Ranko Ostojić. Nema ga. Gubi i on pravo za raspravu. I s time smo iscrpili pojedinačne pojedinačne prijave. Imamo obraćanje 5 minuta u ime kluba, uvaženi zastupnik Željko Jovanović u ime kluba SDP-a. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državne tajnice, državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo ono što bih na početku u ime kluba želio reći, ali i svoje osobno ime, jedna je od najčešćih frustracija koje ja doživljavam od kada sam saborski zastupnik je je odsustvo dijaloga. Vrlo rijetko se dogodi da mi razgovaramo, jer kada razgovaramo onda slušamo što kaže i pokušamo prihvatiti neka bolja rješenja nego što smo mi možda na početku sami imali. Nerijetko mi ovdje imamo samo monologe, monolog opozicije, monolog vladajuće koalicije, a najčešće razgovaramo kada se svađamo, a složiti će se da iz svađe zapravo nema rješenja. I pitam se kada će doći dan da u ovoj sabornici odluke koje donosimo budu odluke koje nastaju kao posljedica sile argumenata, a ne argumenata sile većine u Saboru. Možda će ova današnja naša rasprava dovesti do toga da strategija bude donesena na taj način. Da li će tako biti vidjeti ćemo da li je i jedna primjedba od ovih koje smo mi ovdje iznosili u dobroj želji da popravimo strategiju, jer mi smo tu strategiju pročitali, mi smo pokušali ponuditi rješenje koje će omogućiti da strategija suzbijanja korupcije bude bolja nego što je bila u trenutku kada je ušla u sabornicu. Mi imamo mogućnost da na najvišoj političkoj razini kao Sabor pokažemo da je borba protiv korupcije naš jedan od najvažnijih zadataka. Na početku sam rekao da je strategija samo okvir, a da slike u njemu nema. Ja smatram da je greška što nismo dobili akcijski plan ovdje, jer bi sigurno dio rasprava bio drugačije usmjeren. No tako je predlagač odlučio i tu se ne može ništa promijeniti. Dvije riječi o nacionalnom antikorupcijskom vijeću. Ja smatram ne zato što ga ja vodim nego zbog članova koji su u njemu, da smo ovih nekoliko sjednica pokazali da imamo i volju i snagu da zaista budemo saborsko tijelo koje će nadzirati da li se strategija i akcijski plan ostvaruju, a ako se ne ostvaruju nuditi rješenja da se to učini na kvalitetniji način. Stoga smatram u ime kluba predlažem da se i u strategiji i u akcijskom planu izričito navede da će ovo tijelo postati stalno saborsko tijelo sa svim ovlastima koje ta tijela imaju. I na kraju klub SDP-a poziva zaista sve saborske zastupnike i političke stranke da nacionalnim konsenzusom pokažemo spremnost ovog hrama demokracije u Hrvatskoj, da ćemo se suprotstaviti organiziranom kriminalu i korupciji. I opet kažem to će biti prvi korak, najlakši korak, oni poslije toga su puno teži. A prvi korak prema tom nacionalnom konsenzusu će valjda biti da se dio naših primjedbi da ne budem preveliki optimista, da se baš sve uvaže, ali nadam se da će i dio onoga o čemu smo govorili, predlagač prihvatiti. Hvala lijepo. U ime kluba HDSSB-a, gospodin Šišljagić. Nema ga. Gubi pravo. I ovime smo iscrpili i raspravu u ime klubova. U ime predlagača za riječ se javio državni tajnik Dražen Bošnjaković. Tajniče izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo, evo mi smo slušali ovu raspravu, bilježili smo vaše prijedloge, vaše primjedbe. Nismo ulazili u samoj raspravi u nikakav dijalog, jer naprosto rasprava je imala jedan dobar ritam, jednu dobru dinamiku, cijeli niz dobrih ideja, dobrih misli je ovdje rečen i u svakom slučaju biti će u okviru akcijskog plana ugrađen. Ono što je bila jedna od dvojbi zbog čega ne strategija i akcijski plan zajedno, naprosto strategiju donosi Hrvatski sabor, a akcijski plan kao provedbeni dokument donosi hrvatska Vlada. Hrvatska Vlada moći će je u tijeku zapravo i puno brže i puno efikasnije mijenjati, jer jednostavnija je i procedura. Ono što osjećam iz ove rasprave da će ona biti, da će naša strategija biti podržana i to je ono što mi je drago da ćemo, ja vjerujem da će ovaj Sabor pokazati jedno jedinstvo kod donošenja ovog dokumenta. Dokument ima sve one osnovne elemente koje treba imati, osnovna načela, osnovne ciljeve dao je pregled u svakom segmentu, otprilike rekao i glavne puteve kojima ćemo se kretati u toj borbi i smatram da je ovo jedan vrlo dobar okvir. Slažem se sa svima onima koji su rekli da sam ovaj dokument za sebe neće značiti ništa bez provedbe, bez konkretnih akcija. Ono što je rečeno i što je izraženo kao dvojba, da li postoji politička volja za tu tešku i dugoročnu utakmicu protiv korupcije. Tu su postavljene određene dvojbe da to ne postoji, da je to samo ovako dokument. Ja moram reći doista snažna politička volja postoji da tu utakmicu dobijemo, da postignemo još bolje rezultate. Ja moram reći sami koeficijent kao koeficijent ne znači nam previše, nismo zadovoljni sa 4,1 želimo i više. Naravno da želimo više. Ono što je značajno, vidite mi smo ipak podigli za 34% broj osuda kaznenih djela koji u sebi sadrže korupciju. To je bitan iskorak, to je bitan rezultat i to je ono što upravo govori o našoj političkoj volji. Ali ne samo to, zadnjih godina odjeknule su u javnosti, odjeknule su akcije koje je naš USKOK proveo, o kojima ste i vi danas govorili. Mnogi ste rekli da se godinu dana o tome ništa ne govori. Svi moramo znati i svi znamo da su kaznena djela korupcije vrlo složena kaznena djela, teško su dokaziva, vrlo su teški postupci. Međutim ono što je veliki plus i ono što je pozitivno za sve ove sve ove postupke u tijeku oni su, itekako odjekuju u javnosti. Nakon toga u Hrvatskoj više mnoge stvari nisu iste kao što su bile jučer. Oni itekako utječu i na percepciju ali ono što je važnije i na ponašanje. Vjerujte mi nakon «Maestra», nakon «Gruntovne», nakon «Dijagnoze» teško će se službenici, dužnosnici odlučivati ući u onakve aranžmane kao što je to bilo prije toga. Ali to je tek jedan korak u ovoj teškoj utakmici. Postoje, gospodin zastupnik Ostojić rekao, sviđa mi se ta komparacija da je korupcija kao rak. Točno je. Međutim mi imamo kemoterapiju za to u toj utakmici i to su reforme jer tko je plodno tlo za korupciju? Plodno tlo za korupciju je nered. To je situacija kada institucije ne funkcioniraju, kada pravna država ne funkcionira. I sada kolege da vas pitam da li je Hrvatska neuredna? Da li je naš sustav sustav koji počiva na nefunkcioniranju? Ja mislim da ne možemo reći takvu ocjenu. U svim segmentima ima jako puno prostora da idemo naprijed i to je doista točno međutim naš sustav funkcionira. I ono što je još vrlo bitno i za tu političku volju i snagu te volje koju hrvatska Vlada iskazuje. Mijenjamo sustav na način da stalno provodimo reforme. Ne zaboravimo mi smo još uvijek zemlja u tranziciji. Tranzicija je jedno teško razdoblje gdje mijenjamo sustav, gdje mijenjamo institucije, gdje mijenjamo svijest. Mi smo još uvijek u tom postupku. A sjetimo se samo prije nekoliko dana ministar Šuker od Svjetske banke primio je nagradu kao zemlja koja najuspješnija je u provođenju reforme od svih tranzicijskih zemalja u Europi a druga na svijetu iza Egipta. E reforme su ono što dovodi red u naš sustav, a red u našem sustavu znači kemoterapiju protiv ove teške bolesti. I ja vjerujem da ćemo zajedno ovo kako je i predsjednik Nacionalnog vijeća rekao da ćemo zajedno zaista polučiti polučiti još bolje rezultate u sljedećem razdoblju. Hvala svima na raspravi. Hvala svima na dobrim prijedlozima. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo državnom tajniku i na kraju ove zasigurno i odgovorne i ozbiljne i vrlo kvalitetne rasprave puno toga je upravo doktorski pojašnjavano. Prema tome da tako onda i završimo da smo detektirali vrstu bolesti. Da smo i terapiju na neki način odredili ali da bi se ozdravilo treba i piti znate tablete. Tak mi kažemo u Podravini. I zato ću ja evo za večeras ovo privesti kraju.

Hvala